koja je predviđena za danas. To je - Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini Podnositelj je Vlada na temelju članka 46. Zakona o otocima. Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Molio bih sada poštovanu državnu tajnicu Spomenku Đurić da predstavi navedeno izvješće. Izvolite. I predložit ću da nakon što uvodno dadete govor s obzirom na izvanredne okolnosti da replike odgovarate s mjesta. Slažemo se molim vas kolegice i kolege? evo prije nego što počnete još samo jedan pozdrav, samo da vidim. Sa nama su predstavnici Planinarskog društva Dubovac iz Karlovca. Dobro došli u Hrvatski sabor! Izvolite državna tajnice. Pardon, stanku traži kolega Bulj. Možete se sjesti. Izvolite. Hvala lijepo. U ime kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta, jer kad govorimo o otocima, kad govorim o našem Jadranu oni su u ovim mjerama koje je Vlada donijela zaboravljeni. Moramo znati da su kad su donešene mjere da se subvencionirala kućanstva da će biti do 58 eura cijena za one koji potroše do 2 i pol tisuće kilovata pola godine. Međutim, plinovod ni na otocima, ni u Zagori, ni na Rabu, recimo dakle kolega Borić apsolutno nema, tu su otoci zaboravljeni i to stanovništvo je zaboravljeno. Zbog čega? E to je sad pitanje ovih koji će se sad pozivati na otoke, ne samo otoci nego i priobalje i zaobalje. Prema tome još jednom vas pitam, zbog čega je ta nepravda napravljena jer puno razvijenije sredine imaju plinovod, a otoci nemaju plinovod. Evo kolegica s Brača, ne znam možda je uveden plinovod. Znam da su milijarde potrošene do Dugopolja, a ničemu ne služe, to bi tribalo pitati Matu Granića, on bi znao o tome puno više. Još jednom ponavljam, zaboravljeni su otoci, zaboravljeno je cilo priobalje, zaboravljena je Dalmacija, sva područja koja nemaju plinovod su zaboravljena i plaćaju skuplju struju, umjesto 58 eura pla…, 59 eura, plaćaju 88 eura i to je nepravda koja je napravljena i otočanima svim i cijelom priobalju i svim nerazvijenim područjima u RH koji nemaju plinovod. Zbog čega ste to napravili pitajte se, dal vam je bitnije da bude u bogatijim sredinama jeftinija električna energija ili tamo gdje ljudi puno teže žive i čak gdje se proizvodi električna energija? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena, ali imamo i dvije povrede poslovnika, kolega Pavić izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., žao mi je da kolega Bulj nije bio na sjednici Odbora za regionalni razvoj kad je predsjednik Odbora za regionalni razvoj europskog parlamenta tu u Zagrebu pohvalio Hrvatsku da uz Finsku jedini imamo Zakon o otocima. Španjolsko predsjedanje sada želi istaknuti u drugoj polovici godine Hrvatsku kao jedina koja ima poseban program za otoke 150 milijuna eura. Prema tome žao mi je da niste bili tamo…/Upadica predsjednik: Hvala/…i čuli druge šta govore o Hrvatskoj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala, kolega Pavić lijepo ste sve kazali, ali ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika, tako da dobivate opomenu.

izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Evo tražim stanku kako bi još jedanput istakla da upravo ovo izvješće koje danas imamo pred sobom o provedbi Zakona o otocima u 2021. i zakona kojeg ova Vlada govori o otočnoj samoodrživosti dakle u svijetlu čiste energije, u svijetlu zaštićenog i čistog okoliša i novih tehnologija i ova Vlada je osigurala bolju kvalitetu života na otocima kroz demografsku revitalizaciju. tako da i vama ide opomena. Imamo sad još jedan zahtjev za stankom, kolegice Vukovac izvolite. Za pravednu Hrvatsku tražim stanku u ime, u trajanju otprilike 10 minuta kako bih još jednom istaknula da su hrvatski otoci posebnost dakle u svjetskim i europskim omjerima, tradicija i kultura života na hrvatskim otocima je nacionalno hrvatsko blago i smatram da bi demografski slom otoka koji

određene mjere samih zakonskih propisa moraju u daleko radikalnijim omjerima povećati određena porezna i druga oslobođenja života i rada na otocima kako bi bar u nekoj mjeri pružili određene povlastice kojima bi se kompenzirali sadašnji teži uvjeti života uvjeti života i rada na otocima i tako bi zapravo onda i motivirali same građane da se vrate odnosno da se nasele na otoke koji evo imaju naravno ozbiljnih problema. Takve propise koji bi omogućili takav jednostavniji i lakši način života na otocima mi nažalost htjeli to priznati ili ne još uvijek nemamo, zahvaljujem. Dozvolite da iskoristim priliku i pozdravim izaslanstvo Odbora za europske integracije Skupštine Republike Kosovo na čelu s predsjednicom odbora Renatom Krasniqi koja je, koji su gosti Odbora za europske poslove HS i tu su na galeriji Još jednom dobrodošli. Sada će u ime izvjestitelja govoriti gđa. Spomenka Đurić, izvolite.

Poštovani predsjedavajući HS odnosno potpredsjedavajući, cijenjene saborske zastupnice i cijenjeni saborski zastupnici. Kao što je već spomenuto u skladu s odredbom čl. 46. Zakona o otocima Vlada RH jedanput godišnje izvješćuje HS o učincima provedbe spomenutog zakona. Izvješće prikazuje način provedbe Zakona o otocima, te analizira učinke ulaganja i angažman tijela državne uprave, tijela lokalne i područne samouprave, ali i pravnih osoba u državnom vlasništvu u razvoju otoka i poluotoka Pelješca sukladno zakonskim ovlastima, a na godišnjoj razini. Izvješćem su obuhvaćena ulaganja u otoke kroz programe i aktivnosti svih tijela državnog i javnog sektora i to kroz sve izvore financiranja, kroz bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, sredstva sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova plasirana putem ministarstava, državnih i javnih institucija, trgovačkih društava, ali i kroz bespovratna sredstva proračuna JRLS, te putem kreditnih sredstava te putem kreditnih sredstava plasiranih preko HBOR-a i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Upravo su do razdoblja provođenja zakona do godine za koju se podnosi izvješće najveće ulaganje je bila te 2021. godine u iznosu od ukupno 4,39 milijardi kuna čega su bespovratna sredstva iznosila 4,17 milijardi kuna i u odnosu na '20. godinu zabilježeno je povećanje bespovratnih sredstva u odnosu od, Usporedbom podataka o ukupnom iznosu ulaganja u razvoj hrvatskih otoka za razdoblje od '18. do '20. razvidno je da se iznos ulaganja svake godine povećavao što jasno pokazuje da RH i otočno područje, otočno stanovništvo, ali i život na otocima prepoznaje kao područje od posebnog državnog interesa, ali i područje velikih prirodnih, gospodarskih i turističkih potencijala. Ovo su ulaganja, dakle ukupni iznos ulaganja je rastao za 22% u 2018., za 43% u '19. i 29% u pandemijskoj '20. godini te onda opet za 15% u '21. godini. Ukupna ulaganja za '21. kao što sam rekla su se povećala za 15%. Najznačajnija povećanja su bila u području poljoprivrede gdje su ista rasla za cca 10% u odnosu prethodnu godinu. Zatim području prometne povezanosti te području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Ova povećanja u području poljoprivrede proizlaze iz provođenja isplata Programa ruralnog razvoja RH za '14.-'20. gdje ukupan iznos dodijeljenih potpora u područje otoka kroz mjere programa u '21. iznosio 121,2 milijuna kuna. Povećanje u području prometne povezanosti proizlazi najvećim dijelom iz realizacije projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom, Pelješki most sa pristupnim cestama i stonskom obilaznicom tokom 2020. godine u iznosu od 879 milijuna kuna dok na području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti isto proizlazi između ostalih i zbog realizacije završetka vodnokomunalnih projekata u iznosu od 206 milijuna kuna. Prije svega se tu misli na aglomeracije Novalja na Pagu, Jelsa Vrbovska i Stari Grad na Hvaru te aglomeracije Krk na Krku. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija '14.-'20. do 31.12.'21. godine u okviru 188 projekata koliko ih je ugovoreno na otocima realizirano je ili realizirat će se 7 milijardi kuna ukupno prihvatljivim troškova. Otoci s najvećim ugovorenim sredstvima su poluotok Pelješac iz prethodno spomenute realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta s iznosom od 3,25 milijardi kuna, zatim otok Krk sa 756 milijuna kuna, te kao treći otok Cres sa ugovorenim projektima u iznosu od 443 milijuna kuna. hrvatske otoke se u ukupnom periodu od 16 godina od 2006. do '21. uložilo 32,18 milijardi kuna. Prosjek je toga otprilike 2 milijarde kuna godišnje. Ulaganja bespovratnih proračunskih vlastitih sredstava i sredstva iz fondova EU su na razini 82% dok su 18% ulaganja putem kreditiranja. I opet najviše u prometnu povezanost, zatim u gospodarstvo od oko 7,05 milijardi, ali i u komunalnu infrastrukturu iznos od otprilike 4,03 milijarde kuna. Obzirom da je gospodarskom sektoru u koji se gotovo najviše ulagalo odmah iza prometne povezanosti potrebno ga je i posebno istaknuti. Gospodarski subjekti sa sjedištem unutar 51 jedinice lokalne samouprave koje su locirane na otocima, njih 5.251 sa 23 tisuće zaposlenika generirali su u '21. godini prihode od 12,67 milijardi kuna. U posljednjem petogodišnjem razdoblju od '17. do '21. gospodarstvenici na otocima zajedno su uprihodili 56,73 milijuna kuna, milijarde kuna pardon, a upravo '21. godine je najveći prihod ostvaren u cijelom promatranom razdoblju. Pozitivne stope rasta prihoda zabilježene su u svim godinama izuzev pandemijske 2020. godine tako da su prihodi za '19. bili 12,4 milijarde kuna, za '20. 9,9 milijardi kuna te za '21. 12,67. Pored toga Pored toga gospodarstvenici sa sjedištem na otocima su bilježili pozitivne stope rasta i u pretpandemijsko vrijeme čime pokazuju kako su gospodarski učinci kroz ovaj pokazatelj izrazito pozitivni. U '20. godini zabilježena je stopa pada prihoda od 18% kao što sam već rekla. Govoreći u apsolutnim terminima, a prateći pozitivne stope raste '21. bilježi najveću gospodarsku aktivnost, a ove stope rasta multiplikativno djeluju evidentno i na ostale komponente gospodarstva kako na otocima tako i na razini gospodarstva RH. Broj poduzeća na otocima u '21. godini kao što sam već rekla iznosio je 5.251 i bio je veći za 3,2% u odnosu na 2020. Broj zaposlenih u 2021. porastao je za 6,4%, iznosio je 23 tisuće 034 zaposlenika, a usporediv je sa pretpandemijskom 2019. godinom, manji je za nekih 140 zaposlenika. U 2021. godini za područja otočne Hrvatske konsolidirani financijski rezultat pokazuje dobit u iznosu od 540 milijuna i 161 tisuću kuna što u odnosu na pretpandemijsku 2019. predstavlja rast od 46,9%. U odnosu na prethodnu 2020. godinu bilježi se rast izvoza u otočnoj Hrvatskoj za 40%, ali i pad uvoza od cca 4%. Gledajući prema veličini u 2021. mikropoduzetnici koji predstavljaju 92,9% od ukupnog broja registriranih poduzetnika zapošljavali su 38,7% svih zaposlenih i ostvarili ukupni prihod od 3,77 3,77 milijardi kuna odnosno gotovo 30% od svih prihoda otočne Hrvatske uz konsolidiranu dobit od 217 i nešto više tisuća kuna, a prosječna plaća ostvarena na otocima je 4.616 kuna. Ako se pak analizira broj zaposlene populacije na otočnom području javno dostupni podaci sugeriraju rad zaposlenih u 2021. u odnosu na pandemijsku '20. gdje je on porastao za 1.394 zaposlenika sa 21 1640 na 23.034 kao što sam već navela u odnosu na predpandemijsku i to onih spomenutih 140 manje. Uspoređujući područja djelatnosti, najveći prihodi su ostvareni u sektoru građevinarstva koji zapošljava 6276 radnika, prihodi su iznosili 3 i i nešto više milijarde kuna, odnosno 23,94% ukupnog prihoda svih poduzetnika ostvarenih na otočnoj .../nerazumljivo/... u otočnoj Hrvatskoj. U odnosu na '20., rast koji bilježimo u ovom sektoru je 42,1%. Drugi najveći sektor po ostvarenim prihodima je trgovina na veliko i malo koja zapošljava 12,08% radnika, svih otočnih radnika i ostvaruje 18,78% ukupnih prihoda otočne Hrvatske, a ostvareni rast prihoda u odnosu na '20. g. u ovoj djelatnosti je 18,08%. Treći najveći sektor pak čini djelatnost pružanja smještaja i pripremu i usluživanja hrane, koja je isto tako ostvarila prihode od preko 2 milijarde kuna, zapošljava gotovo 16% zaposlenih odnosno radnika i ostvaruje 17,60% ukupnih prihoda u tom sektoru. Ostvaren je također, rast prihoda, on je na razini 35,1%. Najveća prosječna neto plaća po zaposlenom u 2021. g. bila je u općini Sutivan na otoku Braču, iznosila je 7222 kn po zaposlenom i jedina je iznosila preko 7 tisuća odmah iza su negdje na razini između 6 i 7 tisuća kuna. Najveći prihod pak, po zaposlenom, ostvareni su u općini Tkon na otoku Pašmanu, iznose 898 kuna i valja izdvojiti pored ovoga i grad Krk na otoku Krku sa ostvarenim prihodima po zaposlenom od 798 kuna. Ako analiziramo utjecaj ulaganja na otoke na broj poduzetnika i broj zaposlenih, prosječna godišnja stopa rasta broja poduzetnika otočne Hrvatske je 3,42%, dok je prosječna godišnja stopa rasta broja zaposlenih otprilike 1,63%. Ostatak Hrvatske ima pak prosječnu godišnju stopu rasta od 3,45 i prosječnu stopu rasta zaposlenih od 1,15%. Ukoliko uzmemo u obzir područje cijene RH, prosječna stopa rasta broja poduzetnika bi iznosila 3,58, a rast broja zaposlenih bi nešto manji, on bi iznosio 0,63%. Otočna Hrvatska, dakle u odnosu na prosjek RH, ali i u odnosu na prosjek ostatka Hrvatske gdje od cijele Hrvatske oduzimamo Grad Zagreb ima nešto manju stopu rasta broja poduzetnika, ali godišnja stopa rasta broja zaposlenih je najveća od sva 3 promatrana područja, to je vjerojatno onda povezano i sa vrstom djelatnosti koja prevladava na otocima. na otocima. Za razdoblje '16.-'21. g. prosječna godišnja stopa rasta poduzetnika za RH je iznosila 3,93, za Grad Zagreb ona iznosi 3,9% a broj poduzetnika u otočnoj Hrvatskoj se prosječno povećavao za 3,79% godišnje, dok u ostatku Hrvatske taj rast iznosi prosječno 3,95%. Na tragu prethodno opisanih, sličan trend rasta otočne Hrvatske zabilježen je i kod broja zaposlenih. Iako je u svim područjima zabilježen rast, upravo otočna Hrvatska ima najveću zabilježenu prosječnu stopu, godišnju stopu rasta broja zaposlenih od 1,63% veću i od ostatka Hrvatske, ali i od Hrvatske Hrvatske ukupno. Kada se promatra razdoblje od '16.-'21. stope rasta broja zaposlenih iznose 2,07 za RH i 1,98% za ostatak Hrvatske te 1,68% za otočnu Hrvatsku. To je o gospodarstvu. Uz gospodarstvo, analizirali smo i kretanje broja učenika i utjecaj provedbe otoka i provedbe Zakona o otocima na kretanje broja učenika. Analiza pokazuje također, pozitivno razdoblje rasta broja učenika, naravno i razdoblja pada, međutim, ukupno gledano, u razdoblju školskih godina od '2013/'14. pa do '21./'22. zabilježen je ukupan relativni porast broja učenika na otocima od 1,2%. od 1,2%. S druge pak strane, analiza broja učenika je na razini RH za isto razdoblje bilježi konstantan pad po školskoj godini, a posljedično onda i ukupno relativno smanjenje od 10,26%. Ujedno, kad se iz analize podataka za RH isključe podaci za Grad Zagreb, onda rezultati pokazuju ukupan pad broja učenika od 13,23%. Iako je o pozitivnom trendu broja rasta učenika na otocima još uvijek rano govoriti i trebamo mu pristupiti sa dozom opreznosti pri njegovoj interpretaciji, ovako dobiveni rezultati svakako ukazuju na dosadašnju opravdanost ulaganja u otoke te čine osnovu za daljnju otočne razvojne politike. Obzirom na dostupne podatke, popisa stanovništva, kućanstava i stanova u RH za '21. g. analizirali smo i stanovništvo otočne Hrvatske pa onda pad broja stanovnika u RH u međupopisnom razdoblju od 2011. do 2021., iznosi 413 413 056 stanovnika odnosno 9,46%. Na otocima je broj stanovnika pao za 4918 odnosno 3,7% svih otočnih stanovnika, što je signifikantno manje i ukazuje na potrebu daljnjih, ali dobrih planiranja planiranja otočnih razvojnih politika. Stanovništvo je na otocima raslo na 22 otoka, međutim i na 28 otoka je ono palo. Na jednom otoku je zadržan broj stanovnika. Kad analiziramo pored svega ovoga, na kraju i ulaganja koja je Ministarstvo regionalnog razvoja i EU kao resorno ministarstvo ulagalo u otoke u '21. g. onda govorimo o ukupno uloženih 2,27 milijuna eura kroz provedbu programa razvoja otoka, čime su podržana 52 projekta malih kapitalnih infrastrukturnih otočnih projekata, a odnose se na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke ili turističke infrastrukture te na građevine iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u '21. g. ukupno je ugovoreno 28 projekata u odnosu od 132,7 tisuća eura u svrhu poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva i poslovanja otočnog gospodarstva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustava javne vodoopskrbe ministarstvo provodi sukladno Zakonu o otocima mjeru opskrbe otočana vodom za ljudsku potrošnju financiranjem troškova prijevoza vode za što je 2021. godine utrošeno ukupno 2,11 milijuna eura. U provedbu programa Hrvatski otočni proizvod dodjelu oznake HOP u '21. godini dodijelili smo 78 proizvoda koji su bili kandidirani od strane 21 otočnog lokalnog proizvođača. Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima u '21. godini za pokretanje gospodarskih aktivnosti odnosno otvaranje novih radnih mjesta, ali i očuvanje radnih mjesta dodijeljene su potpore u ukupnom iznosu od milijun eura za ukupno 505 gospodarstvenika koji su se prijavili na ovaj poziv, ali i ostvarili pravo na dodjelu ove potpore. Da zaključim, ukupna ulaganja u otoke omogućili su i slijedeće stanje izgrađenosti prometne, društvene i zdravstvene infrastrukture na kraju '21. godine i na 53 stalno ili povremeno nastanjena hrvatska otoka uključujući poluotok Pelješac su spojena sa sustavom javnog pomorskog prijevoza ili s kopnom ili međusobno. Sveukupno otoci imaju 83 putničke i trajektne luke od čega je 39 putničkih i 44 trajektne realiziranje u realizaciji u funkcioniranju je 51 pomorska linija, u upotrebi je 5.080 kilometara cesta bilo državnih, županijskih lokalnih ili i nerazvrstanih cesta, u funkciji je 58 domova zdravlja, ispostava ili ambulanti od čega najviše u Splitsko-dalmatinskoj županije, dakle na otocima Splitsko-dalmatinske županije, zatim u Dubrovačko-neretvanskoj, pa Zadarskoj, Primorsko-goranskoj, Šibenskoj i Istarskoj. 69 je dječjih vrtića i drugih pravnih osoba na otocima koje ostvaruju program predškolskog odgoja za 3.982 djece sa 615 zaposlenih. 109 je osnovnih škola za koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja brine da svako dijete koje živi na otoku ima i osigurano osmogodišnje osnovno obrazovanje. 13 je srednjih škola na sveukupno 8 otoka od čega otoci Brač i Korčula imaju po 3 srednje škole. U funkciji su također i 23 doma za starije i nemoćne od ukupno 226 na razini cijele Hrvatske. 8 je županijskih, 3 su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i 12 je privatnih domova za starije i nemoćne. U skladu sa svime iznesenim predlaže se Hrvatskom saboru usvajanje ovog izvješća. Hvala vam lijepo. Hvala vama. S obzirom da ima 18 replika ja predlažem da vi sjednete, pa da sa mjesta ovaj odgovarate na, na te replike, izvolite. Prvu repliku ima kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice, zajedno smo u lipnju '22. bili u Strasbourgu na sjednici Europskog parlamenta kada je usvojena Rezolucija Europskog parlamenta otoci i kohezijska politika. Tada i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola koja je sa Malte pohvalila je Hrvatsku. Predsjednik Odbora za regionalni razvoj Omarjje je isto istaknuo Hrvatsku kao primjer dobre prakse koja jedina uz Finsku ima Zakon o otocima. Danas raspravljamo o izvješću tog zakona za 2021. 24.10. imat ćemo u Europskom parlamentu i razmjenu mišljenja s Odborom za regionalni razvoj s naglaskom na kohezijsku politiku, a jučer je ministar istaknuo da mi imamo i u novom razdoblju, dakle ne stajemo tu određena europska sredstva samo za

Hvala vam lijepo poštovani saborski zastupniče na ovom pitanju i u jednu ruku i na podsjetniku da naglasimo šta je to važno za integrirani teritorijalni program za otoke koji se po prvi put po prvi put ne samo u Hrvatskoj nego u EU uvodi kao posebni program namijenjen isključivo za otočno područje. Integrirani teritorijalni program za otoke je vrijedna 150 milijuna eura. U financijskom razdoblju '21.-'27. će se provoditi na svih 7 obalno otočnih županija i ulaganja i poticat ćemo i ulaganja u razvoj u otoke koji spadaju u ovo područje, a podupiranjem razvoja pametnih i održivih otoka ulaganja će biti usmjerena prema integriranim ulaganjima. Dakle, u javnu društvenu i poslovnu infrastrukturu, u razvoj zelene i plave infrastrukture, ulaganje u fizičku revitalizaciju, obnovu i rekonstrukciju objekata kulturne zaštite, baštine pardon, uz naravno ulaganja u energetsku učinkovitost i …/Upadica: Hvala./… digitalizaciju kao, sukladno općim ciljevima **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Slijedeću repliku ima kolegica Ahmetović, a vama ja sam siguran da nitko neće zamjeriti možete i sjedeći odgovarati, teško, neće biti problem samo vi. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice prije svega želim reći da je izvješće vrlo obimno, detaljno i zaista je lijepo vidjeti da ulaganja na području otoka u RH iz godine u godinu rastu. Onaj problem koji želim ovdje istaknuti jeste pa donekle vjerodostojnost, istinitost i transparentnost izvješća s obzirom da sadrži ulaganja koja ničim nisu uvjetovana Zakonom o otocima. O tome odnosno argumentirat ću to i navesti ulaganja upravo u svojoj raspravi u ime kluba, ali bih dala konstruktivni prijedlog. Dakle, postoji Akcijski plan razvoja otoka za razdoblje '21.-'23. u kojem je jasno navedeno upravo ono što će onda i moći detektirati učinak ulaganja u otoke, a to su primjerice u akcijskom planu imate navedenu mjeru jačanje zdravstvene zaštite na otocima koja se pokazuje odnosno mjeri je li izvršena ili ne brojem izgrađenih brodica za uspostavu hitne pomorske medicinske službe. Naveden je iznos, nositelj tog programa pa se može i provjeriti je to učinjeno Hvala. Izvolite odgovor na repliku. ali i akcijski plan za njegovu provedbu za razdoblje 2021.-2023. godina. Ova dva ključna dokumenta su bili nulti preduvjet, odnosno preduvjet bez kog ne bismo mogli nastaviti dalje u programiranje iskorištenja dijela financijske omotnice za 2021.-2027. iz višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno definiranje integriranog teritorijalnog programa za otoke kao jednog od mehanizama koji ćemo između ostalog koristiti da bismo realizirali sve ovo što smo predvidjeli Nacionalnim planom razvoja otoka. preduvjete smo ispunili. Kroz programiranje smo sve te preduvjete ukomponirali u integrirani teritorijalni program i na nama je sada u suradnji sa svih sedam obalno otočnih županija i njihovim otočnim partnerstvima, … …/Upadica Glasovac: Sljedeća replika kolegica Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, uvažena državna tajnica. Evo naši otoci su zaista postali prostor sigurnog i ugodnog življenja gdje kako za domaće stanovništvo tako i iznimno su atraktivna za turiste, a svakako i doprinose pozitivan prinos za Republiku Hrvatsku što se vidi i iz ovog izvješća jer rastao je i gospodarski sektor, rasle su plaće, pa me tako veseli da ste u vašem izvješću istakli eto i otok Brač iz kojeg dolaze najveće plaće. No mene zanima s obzirom da Vlada Republike Hrvatske upravo brine o specifičnosti otočnoj specifičnosti i da su za svaku pohvalu ova ulaganja stvara se temelj za nove mogućnosti, pa me zanima vrijednost akcijskog plana za razdoblje 2021. do 2023. Hvala. Pa u samom akcijskom planu je predviđeno i pobrojano opet kroz razgovore i suradnju sa obalno-otočnim županijama i svim otočnim dionicima kolika će biti ulaganja i koliko će kroz ove dvije godine naš plan je sveukupno nekakvih dodatnih milijardu eura se realizirati što naravno ne znači da je to isključiv zacementiran iznos. Zavisno od dinamike provedbe od projektnih ideja, od projekata koje mi sad temeljem naših iskustava ugovaramo i na razini EU sa drugim partnerima ova će ulaganja vjerujem biti još i veća, ali svakako će prve dvije godine provedbe biti temelj za nastavak i realizaciju svega onog planiranog u Nacionalnom planu razvoja otoka do 2027. Hvala. Sljedeća replika kolega Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajuća. Poštovana državna tajnice, dakle imam pitanje. Kako komentirate nedovoljan broj brodskih linija za otočno stanovništvo u zimskim mjesecima, obzirom da smo mogli čitati kroz različite medije poglavito mi iz Dalmacije dole kad dolazimo u slobodnoj. Dakle, nekoliko puta su građanske udruge, inicijative i mlađih ljudi i starijih ljudi komentirali i izražavali nezadovoljstvo. Čak su i pisali Županijskoj skupštini Županije splitsko-dalmatinske, dakle o nedovoljnom broju brodskih linija u kontekstu odlaska u bolnicu, rađenja određenih pretraga i naravno njihovog povratka na otok. Što planirate i je li išta planirate u tom smislu? **Glasovac, Sabina da ste i sigurna sam da ste čuli pred dva dana je puštena u rad, odnosno završena je prva brzo brodska, odnosno brodica za hitnu medicinsku pomoć. To je jedan od projekata koji će se realizirati, bio je u planu za realizaciju već do kraja ove godine koji će u značajnoj mjeri pomoći rješavanju i odgovoru na hitne situacije svim otočanima, ali i svim, svom našem obalno-otočnom području. Mi razgovaramo vrlo intenzivno sa svih 7 obalno-otočnih županija. Svi problemi i njihove potrebe su na stolu. Obalno-otočna partnerstva i obalno-otočni koordinatori, dakle u svim obalno-otočnim županijama imamo posebne kolege u razvojnim koordinatorima koji se bave pitanjem otocima. Idemo strateški jedno po jedno područje. Nek stvari, neke mjere su lakše primjenjive i realiziraju se nešto bržom dinamikom, a neke zahtijevaju detaljnije planiranje i dugoročni razvoj što nikako ne znači da ih nismo uzeli u obzir. Hvala. Sljedeća replika kolega Barbarić. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice. Uložena sredstva, opis projekata svjedoče o značajnoj popravci kvalitete življenja na otocima. Raduju pozitivni demografski pokazatelji. Pogotovo raduju pozitivni gospodarski pokazatelji koje ste prikazali u ovom izvješću. Pitam vas dakle koliko vi cijenite kao osoba koja pozna ovu oblast, koja je jedan od prevoditelja ovoga programa koliko je to održiv i dugoročno gospodarski razvoj? Možete li iskomentirati podatak da 68% stanovništva Republike hrvatske živi od 22 hrvatska grada. Kako zaustaviti ovakve i usporiti ovakve trendove, koji se provodi na hrvatskim otocima primjer zaostatka Hrvatske za ravnomjerniji razvoj i ako ga želimo, a zasigurno ga želimo. **Glasovac, Pa hvala lijepo. Danas ovdje govorimo isključivo o otočnim pokazateljima i otočnoj politici. Ja mislim da i izvješće i podaci iz ovog izvješća govore u prilog tezi da je održivost razvoja otočnih područja na dobrom putu. Naravno poboljšanja su uvijek moguća a dodatna ulaganja su potrebna i aktivnosti se nastavljaju dalje da li kratkoročne, da li srednjoročne, da li dugoročne. Osim toga i učinke je dosta teško vrednovati u nekakvom kratkom razdoblju, pa je potrebno sve to skupa dobro sistematizirati i na tome raditi. S druge strane, drugi dio vašeg pitanja se odnosi na trendove urbanog razvoja, trendove povećanja broja stanovnika u urbanim sredinama i to je nešto što je prepoznato i na razini EU na čemu se detaljno radi, puno radi. I to je nešto što mi ne možemo zaustaviti. Ono što možemo, možemo adekvatno odgovoriti na taj izazov pa smo tako za sljedeće financijsko razdoblje osigurali nikad više 650 milijuna eura ulaganja u urbana područja. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Ja se ispričavam. Samo molim vas da vodite računa o vremenu.

prostorno planiranje, dakle u 2021.g. na što se izvješće odnosi je započela izrada Prijedloga državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog prostora. Jednako tako sukladno određenim direktivama u 2021.g. se krenulo sa prostornim planom planiranja mora i za to je nadležno ministarstvo izdvojilo 500 tisuća kuna i to radi Županijski zavod Dubrovačko-neretvanske županije, ali mora se gledati naravno cijelo područje. Ono što mene zanima, da li postoji međuresorna suradnja, da li postoji međuresorni dogovor jer su to dvije stvari koje međusobno moraju biti dogovoreni iz jednostavnog razloga da se ne desi da se napravi jedan program koji onda zbog prostornog planiranja

završni oblik, taj nacrt se sada još usuglašava međuresorno kako bismo potvrdili sve naše navode, on će ići vrlo brzo u daljnju proceduru za usvajanje, a međuresorna suradnja je preduvjet, tako da nismo ga mogli niti napraviti, niti isplanirati, niti uvesti u registar svih 688 otoka, otočića i hridi na način kako bismo, da bismo regulirali pravo prvokupa i na taj način pratili i upravljali ovim našim iznimnim prirodnim dobrom. Hvala. Slijedeća replika kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepa. Uvažena državna tajnice, pa evo slijedeće godine u ovo neko vrijeme bit će 25.g. od donošenja Zakona o otocima, vrijeme da se zaista pogleda dal je taj zakon u svom trajanju donio ono što se htjelo ili nije. Gledajući ove podatke, evo moram pohvaliti Upravu za otoke i to da se zadnja rasprava u saboru slušala i zaista je to sad sveobuhvatno, vidimo određene podatke koje dosada nismo imali, posebno me ohrabruju podaci broj učenika koji je u 10.g. za 200 veći nego prije 10-tak godina, u 30.g. izgubili smo 4 tisuće stanovnika, opet nije dobar podatak, ali gledajući u odnosu na ostali dio RH to je tri puta manje kad gledamo što se događalo u ostalom dijelu i ovi učinci ulaganja velikih sredstava pokazuju svoje, zaista pokazuju svoje i država se itekako brine o otočanima. Pelješki most koji očito ovdje nosi najveći dio sredstava, ako dobro vidim, je pokazao što to znači za cijelu RH, vjerujem i za jug Hrvatske i za sve nas, a otočna Hrvatska će živjeti kažem i dalje uz ovaj zakon jer nam on treba i zaista

Zahvaljujem predsjedavajuća. Poštovana državna tajnice, dakle ukupno imamo 53 naseljena otoka uključujući i poluotok Pelješac, a u tim otocima brigu, administrativnu brigu nam vodi čak 59 JLS odnosno 18 gradova i 41 općina, od čega od čega ih je 51 direktno na samim otocima, a 8 jedinica se nalazi na kopnu. Pa je li upravo u ovoj brojci i u ovom pokazatelju sadržan sav apsurd trome, skupe i neodržive administracije u RH koju pod hitno moramo mijenjati? Pa otočno područje nije izuzeto ni na koji način od ovih generalnih općih nacionalnih politika, tako da i o ovim stvarima se promišlja, ali prije svega u partnerstvu sa svim otočanima i svim otočnim dionicima kroz opet

ja dolazim iz grada koji u svom sastavu ima 8 otoka, od toga je 7 naseljenih i imamo 12 naselja, dakle grad Zadar kontinuirano je morao voditi računa iako je mali broj žitelja koji žive na tim otocima. Ali ono što je važno reći da je u ovom periodu od 2006. do 2021., kako ste vi to stavili u samom izvješću, je ukupno uloženo preko 32 milijarde kuna u tom razdoblju koje je jako značajno i da je u tom, ukupnim tim sredstvima zapravo preko 26 milijardi je europskih sredstava, što jako puno govori o tome koliko se uložilo upravo i u ovaj dio otoka koji su u sastavu grada Zadra, ali i ostalih otoka, pogotovo…/Govornik Hvala vam na, na ovoj opasci. Ja ću samo napomenuti da smo ove godine i kroz Nacionalni program razvoja otoka otvorili mogućnost da se obalno, obalne JLS koje se na kopnu, a skrbe o više otočića u svom sastavu mogu na naš program javiti sa po jednom prijavom za svaki od svojih otoka prepoznajući potrebe otočana, prepoznajući potrebe tih JLS i dajući na važnosti i najmanjoj potrebi odnosno najmanjem broju stanovnika na tom malom otoku koji imaju gotovo iste potrebe one osnovne infrastrukturne, kao i bilo koja JLS i bilo koji otočanin na bilo kojem velikom otoku, gusto naseljenom, gušće naseljenom ili onom koji ima svoju matičnu JLS na otoku, a da u tome su, u tome su čari i izazovi definiranja razvojnih politika za ovo tako posebno i tako specifično područje. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika kolegica Marić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, u pojedinačnoj raspravi ću malo detaljnije oko ulaganja u zdravstvo na otocima, međutim sad imam jedno konkretno pitanje vezano uz projekt Zdravstveni centar Hvar. Dakle govorim o 2021., tu je zadnje navedeno da se očekuje izdavanje lokacijske dozvole, da je taj projekt blagoslovilo jel ovaj podržalo Ministarstvo zdravstva, da je nositelj ovaj Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, međutim tu je dalje stalo. Ja sam stvarno gledala po webu malo ima li kakvih novih podataka u vezi tog Zdravstvenog centra, međutim nema. Imate li možda kakvih novih informacija gdje je stalo, jel izdana ta lokacijska dozvola, jel se krenulo u realizaciju projekta, mislim projekt nije loš jel, nije loše zamišljen to će biti i dom zdravlja i hitna i zdravstveni turizam, ali evo nema nikakvih dodatnih podataka pa vam molim detalje i koliko će to sve skupa koštati. Spomenka** Hvala vam na pitanju, ja ću se potruditi dobiti sve detalje koji vas zanimaju. Ono što generalno sad znam da sa projektom se nije stalo naravno na svim pripremama i pripremi dokumentacije se radi. Kao što znate trenutno je u tijeku su realizacije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i planiranja kroz višegodišnji financijski okvir. Međuresorna suradnja tu postoji tako da i ovaj projekt kao jedan od strateških projekata je prepoznat i na njemu se definitivno radi, a za sve ovo ostalo stvarno ne znam sad napamet, ovaj čas vam to ne mogu govorit pa da ne ciljam reći ću vam pismeno. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika kolega Šimičević, izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovana državna tajnice izvješće mi je dobro, iz njega se može iščitati sve ono što nas zanima, ali isto tako moramo reći da je otok uvijek otok bez obzira koliko se u njega ulagalo. U odnosu na prije 30 godina kad sam ja živio na otoku kao čovjek s kontinenta i danas to je neusporedivo. Vi ste onda imali jedan brod, jedan trajekt i to je bilo gotovo za dan, a sad imate zapravo u jednom danu više nego što ste imali prije u 15 dana. Recite mi jesu li ostvareni ishodi oni koje ste očekivali s obzirom na ogroman novac koji se ulaže u otoke jer koliko ja znam nema rive u kojoj nije napravljena,

funkcioniranje između ostalog i Uprave za otoke kao nadležne uprave u Ministarstvu regionalnog. Da, obzirom na sve ove podatke očito je, evidentno je da su ulaganja opravdala se. E sad da li je to dovoljno, ja bi opet rekla nikad nije dovoljno uvijek može bolje i zato i trenutno i ove godine odnosno '21. smo počeli, definiramo i radimo na provedbi dodatnih programa, na definiranju dodatnih i otvaranju dodatnih mogućnosti za ulaganje u otoke i to na način da prepoznajemo baš ono što je specifično potrebno za njih na način kako je to njima najviše odgovara i na jedan integriran način što ja mislim je opet dovoljno govori o tome da smo brinuli da održivost svih tih ulaganja bude onda time i veća. Hvala. **Dretar, Davor (DP)** Hvala poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovana gospođo državna tajnice u ovom obilnom, moramo stvarno reći i velikom izvješću između ostalog vidimo i spomenuli ste nešto i u vašem uvodnom izlaganju, potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta vidimo da je natječaj bio zatvoren 27. prosinca 2021., ovdje imamo izvješće za istu tu godinu, da su zaprimljena 532 zahtjeva pa da se onda za svakoga morao voditi upravni postupak i donositi rješenje o dodjeli potpore. Zanima me imate li možda informaciju nešto ste uvodno i spomenuli dok ste izlagali ovdje što se dogodilo, znam znam da nije predmet izvješća, ali što se dogodilo i jesu li te potpore onda krenule tijekom protekle godine? Hvala lijepa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Odgovor. **Đurić, Spomenka** Pa sukladno Zakonu o otocima to je jedna od naših obveza kojom se bavimo. Poziv za 2022. je jednako tako išao krajem 2022. godine. Neke stvari smo morali redefinirati obzirom na nove regulative, na nove uvjete, na potpore koje na taj način idu prema poduzetnicima, ali nismo odustali od toga i novi je poziv već sad u pripremi. O njemu se intenzivno razgovara tako da će on biti bez daljnjega nastavljen

izvješće je sveobuhvatno, ima puno podataka. Ono što bih mogao samo sugerirati i zamoliti za ubuduće što sugeriram svim tajnicima koji nam ovdje dostavljaju izvješća je da nam daju podatke u tablicama u digitalnom obliku da te podatke možemo pretraživati i da možemo lakše uspoređivati i raditi analize koje su nam potrebne da bismo kasnije mogli o tome diskutirati jer imamo tih tablica na otprilike nekih 200 stranica i više od toga, tako da ovako je to nemoguće ručno očevidno uspoređivati i nakon toga nekakve zaključke donositi. Imam još puno pitanja koja su vezana za poljoprivredu odnosno za poljoprivredno zemljište na otocima koje je nažalost evo sve više i više neiskorišteno, ali ono što bi vas sada pitao to je vezano za brodice, za hitnu pomoć koju ste maloprije spomenuli. Naime, to je sve u redu za centre odnosno za naselja koja su blizu centara za hitnu pomoć odnosno blizu ambulanti, ali što je sa naseljima koja su udaljena od toga. Kako ćete tu zadovoljiti onaj zlatni sat?

Nabava 6 brzih brodica će se realizirati i bit će, nalazit će se u stacionarnim lukama u Malom Lošinju, na Rabu, u Zadru, Šibeniku, u Supetru na Braču i u Dubrovniku. To nije jedini projekt za taj resor on će se nastaviti i dalje, dakle biti će tu još dodatnih ulaganja, a segment telemedicine se u kontinuitetu provodi ali je, su planirana i dodatna ulaganja u tom segmentu koji će za otočane po meni, po nama donijeti, doprinijeti dodatno kvaliteti usluga otočanima i brzini usluga obzirom na sve specifičnosti i sve zahtjeve koje oni traže. **Glasovac, Sabina (SDP)** Slijedeća replika kolegica Kekin, izvolite. Hvala vam. Poštovana, dakle zanima me u izvješću se navodi da programa potpore male vrijednosti za poticanje djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka koji je u zadnjem pozivu koristilo više od 500 otočkih poslodavaca nije bilo moguće provesti jer se za svaki zaprimljeni zahtjev vodio upravni postupak i donosilo rješenje o dodjeli potpore. Dakle, u odluci o programu dodjele tih potpora male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti itd. na otocima piše, dakle u toj odluci od 9. prosinca 2021. piše u Članku 8. da se program provodi kontinuirano i da su sredstva osigurana u proračunu glava ta i ta itd., i sad me zanima da li su otočki poslodavci ostali bez tih sredstava, zašto ako jesu i na koncu gdje su završila ta sredstva koja su osigurana u proračunu. Hvala vam puno. **Đurić, Hvala vam na pitanju. Sad ja nisam sigurna ali možda je neki nesporazum ili negdje nešto krivo piše u tekstu, ali u '21.g. potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima su realiziran je program, dodijeljene su potpore u iznosu od 1,08 milijuna eura za ukupno 505 gospodarstvenika koji su ostvarili to pravo to je '21. U '22.g. smo jednako tako taj program imali za '23. se on već malo dorađuje sukladno svim onim primjedbama koje smo dobili kako od gospodarstvenika tako i kroz svu našu regulativu i revizijska izvješća koja traže onda da to bude upravni postupak, da vodimo računa o zbrajanju potpora i sve ostalo što o čemu se mora brinut. Ali ne nismo ga zaustavili, nije ostalo nepodijeljeno sredstava i 2023. čini mi se neću sad napamet govoriti, ali osigurana su čak i veća sredstva. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika kolega Totgergeli, izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovana potpredsjednice Sabora. Poštovana državna tajnice. Pa evo iz ovih dosadašnjih replika vidimo da ustvari nitko ne kritizira koliko je ulagano u otoke, samo što to oporba malo manje hvali, a mi iz vladajućih malo više hvalimo. Ali kad pogledamo podatke koje ste nam dali i analizu utjecaja ulaganja u otoke u odnosu na broj poduzetnika i broj zaposlenih vi ste spominjali rast na godišnjoj razini. Međutim, kad se uzmu podaci od 2009. pa do 2021., znači na periodu od 12 godina onda se vidi da ustvari broj zaposlenih kod poduzetnika u cijeloj Hrvatskoj je porastao za 8,5%, a na otocima za 23,3% u ostatku Hrvatske 16% porast, a dok grad Zagreb praktički skoro isto ili čak nešto i pada broj zaposlenih kod poduzetnika. Mislim da je to dobar pokazatelj da su ustvari mjere Vlade pozitivne, da se jednako razvijaju svi …/Upadica Glasova: hvala vam lijepo. Mi smo puno stvarno analize proveli, proveli smo od svih mogućih analize svih mogućih učinaka u ovom segmentu, segmentu gospodarstva obzirom da je on najvažniji, međutim nismo se mogli baš osvrtat na sve. I ovi u zadnjem petogodišnjem razdoblju, predpandemijskoj i pandemijskoj ostatak Hrvatske, cijela Hrvatska, otočna Hrvatska mislim da dovoljno govore sami za sebe, a ovo je samo potvrda toga. Hvala.

od toga 53 naseljenih otoka uključujući poluotok Pelješac. Ulaganje u otoke u razdoblju od 2017.-2021. iznosila su 14,94 milijardi, a najveće ulaganje je bilo 2021. koje je iznosilo 4,386 milijardi kuna. znači iz navedenih podataka pokazuje se da RH otočno područje, otočno stanovništvo i život na otocima prepoznaje kao područje od posebnog državnog interesa, velikih prirodnih i gospodarskih, turističkih potencijala. I ovo izvješće koje moram pohvaliti je dokument koji na jednom mjestu objedinjuje sva ulaganja u otoke, pa imam jedno pitanje za vas. Da li se možda razmišlja da se napravi registar koji bi sadržavao sve projekte koji su potrebni kako bi se otoci činili atraktivnijima za život te konkretnim i održivijim za poslovanje? Hvala lijepo. Pa hvala vam na ovom komentaru, ali moram vam reći da Nacionalni plan razvoja otoka, ali i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za '21.-'23.g. sadrži baš to upravo popis mjera koje će se provoditi i koje će sigurni smo doprinijeti još boljim pokazateljima u razdoblju kad ćemo analizirati njihove učinke, a registar pak svih projekata na jednom mjestu on već na neki način smo na njemu počeli raditi jer smo napravili registar otoka sa svim podacima o otocima koji je opet kontinuirani projekt koji se radi i koji se stalno nadograđuje i koji će u jednom trenutku nas dovesti do toga da ćemo na njemu imati pregled, interaktivni pregled svih realiziranih projekata na otocima, po otocima, po sektorima kakogod to već ide. Za sada su u njemu sadržani osnovni podaci, geografski podaci, podaci o zdravstvenim ustanovama, broj stanovnika, naseljenost, nenaseljenost, površine i sve ostalo, al na njemu smo krenuli radit, on se sad nastavlja nadograđivat i radit dalje. Hvala. Sljedeća replika kolegica Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Pa ja ću donekle probat objasnit ovaj apsurd da zapravo oporba stvarno nedovoljno napada ovo izvješće. Naime, zašto ne napada? Zato što s jedne strane imate evidentno povećanje sredstava koje se izdvajaju povećanje fondova, a s druge strane imate sasvim jasno sve gori život ljudi na otocima, iseljavanje. Imali smo neki dan doslovno pobunu radnica u creskim Plodinama Plodinama koje su se zabarikadirale ono u dućanu tako se tamo živi, a to proizlazi zapravo iz vašeg izvješća samo ga treba pomno čitati. Naime, vi ste i sami rekli da je zapravo privreda otoka svedena na građevinu i na trgovinu. Mi samo ziđamo i kupujemo strane proizvode po trgovinama, to je sve što se zbiva od gospodarske aktivnosti na otocima. Nekad smo imali znači Jugoliniju koja je bila najveći brodarski div u Mediteranu, sjećamo se svih one slike Twinsa

Spomenka** Hvala vam lijepo na komentaru, međutim naveli smo tri najznačajnije grane građevina je prvo, trgovina na veliko i malo drugo i sektor osiguranja usluge smještaja i posluživanja hrane je treći. To ne znači da su oni isključivi, ali ako vidite i sektore u koje se ulagalo najviše onda vidite da se ulagalo i u poljoprivredu, ali i u infrastrukturu. S treće strane ovo je popis ulaganja javnog sektora, javni sektor ulaže u osiguranje uvjeta za daljnji gospodarski rast, a gospodarski pokazatelji i učinci provedbe svega ovoga sasvim jasno govore na kom smo tragu i u kom smjeru idemo. Hvala. Imamo jednu povredu poslovnika. Kolegice Peović u čemu je povrijeđen poslovnik? **Peović, Katarina (RF)** 238. za sve stanovnike otoka, da stvarno, uistinu naveli ste tri sektora i zaboravila sam napomenuti da je treći sektor usluge smještaja, da mi smo se sveli na ziđanje, na kupovanje stranih, po stranim trgovačkim lancima i iznajmljivanje smještaja. Hvala što ste me na to podsjetili. Pa nije ni čudo da se sva politika svodi na zapravo privatizaciju obale. To je jedino što je još ostalo HDZ-u. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ovo je bila replika. Izričem vam opomenu. Povreda Poslovnika kolega Pavić u čemu je povrijeđen Poslovnik? Vi želite nas vratiti natrag u socijalizam i naravno život na otocima je težak. Vodio sam i predsjednika Odbora za regionalni razvoj po šibenskim otocima. Trebamo ulagati, pozitivni su trendovi. Ali ono što vi hoćete, vi hoćete građanima otoka, a vi ni ne živite na otoku nametnuti šta će oni raditi. …/Upadica Glasovac: I ovo I ovo je bila replika i vi dobivate opomenu. Još jedna povreda Poslovnika. Kolegice Peović u čemu je povrijeđen Poslovnik? 238. **Peović, sigurno nisam ja nametnula tim otočanima da imaju izbor između ziđanja, kupovine stranih proizvoda i da prostite brisanja guzica austrijskim turistima to ste vi napravili, a svu industriju koju ja spominjem od brodograđevne, do linijskog prometa, do tekstilne industrije koja je postojala na tim otocima ste uništili uglavnom vi. Ovo je bila povreda Poslovnika od strane vas, stoga vam izričem drugu opomenu. I svi turisti su u Hrvatsku naravno dobro došli. To je samo potreba koju, nešto što imam potrebu reći. Vi ste kolega Pavić isto bili dobili drugu drugu opomenu čisto da uđe u evidenciju, da ne bi bilo poslije nekakvih nedoumica. Imamo još jednu povredu Poslovnika. To je povreda Poslovnika od strane kolege Borića, odnosno njegov zahtjev. Ne znam kako uopće da kažem da li nas je uvrijedila, izvrijeđala sve nas otočane uspoređujući nas na jedan neprimjeren način govoreći nam kako mi trebamo živjeti, što bi mi tamo trebali raditi, tj. nudeći nam neke natruhe socijalizma, propalog socijalizma kao nekakav svoj program koje ima i za nas otočane. Neka ona lijepo živi u Rijeci, neka tamo provodi svoj program, a nas nek' pusti na miru. **Glasovac, Sabina (SDP)** I vi imate opomenu. S obzirom da ste replicirali, a kolegica Peović nije povrijedila, odnosno dobila je opomenu za svoju povredu Poslovnika. Vraćamo se na replike na uvodno izlaganje. Ovo je posljednja replika koju će iznijeti kolegica Ban Vlahek. Izvolite. **Ban, Boška (SDP)** Uvažena državna tajnice. Otpad je i dalje gorući problem jadranskih otoka. Nedostaju sortirnice i reciklažna dvorišta. Neki dijelovi naše obale poput grada Krka rekorderi su u odvajanju otpada i pravilnom zbrinjavanju istog. Na žalost ne slijede svi otoci primjer Krka, što zbog nesavjesnih građana, što zbog nedostatka infrastrukture koja je potrebna za rješavanje nagomilanog otpada. Cilj nam je svima isti stvoriti kružno gospodarstvo, a za to su potrebna infrastrukturna ulaganja, pa vas lijepo molim par riječi kakva je situacija po ovom pitanju? Hvala lijepa. Odgovor na repliku, izvolite. **Đurić, Spomenka** Hvala i vama na pitanju. Što s tiče ulaganja u zelenu i plavu, ali i zelenu infrastrukturu o kojoj ovdje govorimo infrastrukturna ulaganja su trenutno u realizaciji, njih smo pobrojali je li kroz integrirani teritorijalni program upravo s tim ciljem smo išli na takvu jednu vrstu mehanizma kojom će onda otočani sami isprivatizirati šta je to što su primarne potrebe na njihovim otocima, na koji način ih žele organizirati, kako ih provesti pa ćemo im, a mi smo im osigurali izvore sufinanciranja kroz integrirani teritorijalni program koji naravno nije jedini. sam sam navela u prethodnim odgovorima. Trenutno su u tijeku i u provedbi i programi koji se financiraju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti gdje otoci naravno nisu izuzeti. Višegodišnji financijski okvir ostavlja i dalje mogućnost za otočke projekte da konkuriraju na jednak način ako i svi drugi projekti pogotovo ovi veliki infrastrukturni, tako da ulaganje u sortirnice i ovakva pitanja kakva ste vi naveli nit su bila upitna, niti će biti upitna i već su u planu koliko ja znam. **Vidović, Prije prelaska na rasprave u ime klubova javio se izvjestitelj Odbora za regionalni razvoj i fondove EU predsjednik, gospodin Pavić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Predmetno izvješće raspravili smo na 28. sjednici Odbora za regionalni razvoj i fondove EU. Izvješće je vrlo ekstenzivno, tako da neću ulaziti u same detalje. Istaknut ću samo da uz 53 naseljenih otoka uključujući i poluotok Pelješac živi skoro 130000 stanovnika i da značajna ulaganja koja su od 2017. do 2021. u iznosu od skoro 15 milijardi kuna, odnosno 2 milijarde eura itekako poboljšavaju život otoka što su se složili svi kolege gdje je izvješće jednoglasno usvojeno sa 9 glasova, a pohvaljeni su i napori tu čestitke vama državnoj tajnici, a i bivšoj ministrici kolegici Tramišak da je integrirani teritorijalni pristup zaživio i da ćemo u novoj omotnici imati poseban program za otoke. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Sada u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta kolega Davor Dretar. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo državna tajnice sa željom naravno da nam što prije ozdravite, je li pozdravljam i vas kolegice i kolege. Kada imamo ovako precizno, ovako široko izvješće koje već u samom ovom svojem osnovnom dijelu ima stotinjak stranica sa onim prilozima stvarno ima jako, jako, jako puno podataka. Onda naravno možemo ga raščlaniti na nekoliko načina. Prvo da se u startu odmah zapitamo najvažnije pitanje vrijedi li novac koji smo uložili ono što očekujemo, odnosno jesmo li proizveli određene učinke. To je tako ne samo kada govorimo o novcima, odnosno sredstvima koje bilo koja država ulaže u bilo koje nego evo i ovdje u ovom izvješću o otocima. Znamo i sami jadranski otoci kao dio našeg nacionalnog teritorija predstavljaju prvenstveno turističku, snažnu turističku bazu, a znate i sami da turizam čini ogroman dio hrvatskog bruto društvenog proizvoda. kada kažemo da se kontinuirano ulaže u hrvatske otoke onda naravno moramo razmišljati u kojem smjeru i na koji način se ta sredstva kanaliziraju, kanaliziraju, plasiraju ili kako god. Naravno da nitko razuman ne misli da na otocima trebamo imati čeličane, da na otocima trebamo imati cementare jel potpuno je jasno da očuvanje prirodnog okoliša i to takvog prekrasnog kakvog nam je dao dragi Bog ovdje u Hrvatskoj stvarno jest primarni cilj svih nas i da nikakve velike industrije ili zagađivači na jadranskim otocima i naravno u cijelom priobalju nemaju mjesta. To je svima jasno. E sad, tu dolaze i neki problemi o kojima ću malo kasnije, a malo intenzivnije i tijekom pojedinačne rasprave. Dakle, impresivno je da podsjetimo malo na uvodnom satu zemljopisa da hrvatsko otočje ima 1.244 prirodne tvorbe, 78 od toga je otoka, a ovo sve ostalo su otočići, hridi i grebenje. Drugi smo po veličini otočje Sredozemlja nakon Grčke. Otoci čine 5,8% ukupne kopnene površine Hrvatske. To su sve odlični podaci, no oni slijedeći nam kažu da o otocima administrativno brije 59 jedinica lokalne samouprave, 18 gradova i 41 općina. Tu se uvijek naravno vraćamo na onu priču o jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj i njihovom ogromnom broju. Ne vidimo, nitko razuman ne vidi potrebu da na već spomenutih 78 otoka imamo toliko puno gradova, općina, 59 jedinica lokalne samouprave na onim naseljenima. Puno je to, puno je to troška, a premalo učinkovitosti. Vidimo po izvješću da su za 2021. za koju izvješće i jest najveća dosad sredstva usmjerena prema otocima 4,386 milijardi kuna što je povećanje od 19% što je svakako za pozdraviti. idemo vidjeti koji su osnovni ciljevi tih sredstva. Kako ih izvješće navodi osnovni cilj jest stvoriti preduvjete za održiv gospodarski i društveni razvoj. Kako? I to nam kaže izvješće, povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Dobro, to je sad ovako jako širok jedan pojam, ali svim je nama jasno da ljude na otocima moramo zadržati, da moramo naravno pokušati i povećati brojčano naravno stanovništvo na otocima, da trebamo tamo stvoriti uvjete za normalan život, da im trebamo omogućiti dostupnost svih onih usluga koje su dostupne svim onim građanima koji žive u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Naravno maksimalno koliko je to god moguće. Specifični ciljevi u ovom se izvješću navode kao povećanje kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga te naravno uz ono što sam već i spomenuo sustavnu podršku zaštiti okoliša primjenom energetski učinkovitih i obnovljivih izvora energije. uvijek naravno ne samo za otoke nego i za cijelu Hrvatsku moramo postaviti pitanje kako smo se i mi postavili prema energetski učinkovitim i obnovljivim izvorima energije. Jadranski otoci za to su gotovo pa savršeni prvenstveno kada govorimo o energiji sunca. O energiji vjetra već smo ovdje imali rasprave pa smo onda rekli da ona u našem slučaju, naših specifičnosti klimatskih i nije toliko iskoristiva budući da imamo snažne i periodične vjetrove pa oni ne mogu naravno biti u potpunosti učinkoviti kao što su to na nekim drugim morima svijeta. Solari stalna priča, stalna boljka Hrvatske hoćemo li pomoći tim ljudima, hoćemo im dati sustav i okvir u kojem će ti solari zaživjeti, ali evo vidimo da trenutno zakonodavna praksa i praksa na terenu koči solare jer ljudi se ne mogu priključiti na mrežu. Dakle, dobro je razmišljati na ovaj način, dobro je usmjeravati sredstva ali onda im na neke druge načine i kroz neke druge zakone i pravilnike treba omogućiti da to bude i učinkovito. Ono što naravno najviše zanima, barem nas u Klubu Domovinskog pokreta su radna mjesta i gospodarska aktivnost. Vidimo ovdje da je 27. prosinca 2021. završen javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta. Izvješće nam opet kaže da su to djelatnosti važne za gospodarski razvoj otoka, ali ne i one koje se tiču sektora ribarstva i akvakulture i primarne poljoprivredne proizvodnje jer je to naravno regulirano drugim aktima i potpore se u tom u tom slučaju dobivaju iz nekih drugih izvora. Dakle, čuli smo od poštovane gospođe državne tajnice da će nova mjera, novi paket biti raspisan za dvije odnosno '22. da će biti raspisano ovo poštovana gospođo državna tajnice ako ćete u svom završnom izlaganju molim vas odgovor samo na pitanje, spomenuli ste bili neku cifru u iznosu od milijun eura, nisam siguran da ste mislili odnosno da smo mislili na isto. Naime, citiram iz izvješća, uvažavajući činjenicu da je javni poziv zatvoren 27. prosinca 2021. pa se za svaki zaprimljeni zahtjev vodio upravni postupak i donosilo rješenje o dodjeli realizaciju ove aktivnosti u 2021. nije bilo moguće provesti što je postupno jasno, naravno. No, zanima nas za sve ove ova subjekta koji su se do zakonskog roka 2021. javili što se dogodilo do evo do danas prema to naravno ne spada direktno baš u izvješće, ali voljeli bi, a siguran sam i smjeli znati kako u kom smjeru koje vrste poduzeća, koji su to bili iznosi potpora i naravno iznad svega ono što nas dodatno zanima jest i procjena učinkovitosti tih potpora da vidimo jesmo li njima nešto u principu i ostvarili odnosno jesmo li nešto unaprijedili. Problem koji su poštovane kolegice i kolege, zastupnici i zastupnici ovdje u replikama poštovanoj gospođi državnoj tajnici spomenuli u nekoliko navrata jest naravno i stanje medicinske službe zdravstvene skrbi na hrvatskim otocima. Znamo da je zbog njihove udaljenosti i u u odnosu na neke i slabije prometne povezanosti imamo velikih problema, no i o tome ću se više posvetiti u pojedinačnom izlaganju. Znamo da liječnici odlaze sa otoka, oni koji su još uvijek trenutno u službi u ogromnom postotku su ljudi koji su pred odlaskom u mirovinu i tu mislim da trebamo dobro sjesti svi zajedno i razmisliti kako te ljude, mlade ljude motivirati da dođu vršiti liječničku službu i ostale usluge unutar sustava zdravstvene skrbi na hrvatskim otocima. Koje će to biti mjere i kako pretpostavljam da će u

Hvala predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, nastojat ću biti kratak jer što suvislo reći o izvješću za 2021., pa čak i da je za 2022. riječ je o izvješću. A onda ako na to dodamo općenito stanje kakvo ovdje je, dakle i najpametniji amandman nam opet nitko neće usvojiti tako da ne znamo uopće koliko ima smisla na kraju govoriti i o izvješću. Da ne bih bio zloban, kad gledam ove brojke iako i nisam matematičar čine mi se fascinantne. Kad, fascinantne mi se čine. Kad razgovaram sa ljudima koji žive na otoku onda njihova svakodnevnica drastično odudara od ovih brojki u njihovim svakodnevnim potrebama i mogućnostima. E sad ono što će mene dovesti do tog da iziđem iz ove sabornice je što očekujem da će sa desne strane sabornice danas biti salve pohvala o brojkama. Čak smo čuli da se i hvalimo s time da nas je netko pohvalio jer mi imamo Zakon o otocima što je meni osobno apsurd. A ja znam poznajući vas dakle osobno da je i velikoj većini vas apsolutni apsurd hvalit se s time što mi imamo Zakon o otocima jer je nas netko s tim pohvalio. Meni suluda stvar, ali dobro. Ulaganja su se povećala zbog čega, zašto, pa valjda zbog tog što su i rasli prihodi same države od strane svega onoga što otoci proizvedu u turističkoj sezoni u uplate u Državni proračun, svaki pojedinac koji tamo je. I da, bespovratna sredstva pretpostavljam da ćete spomenut, međutim ali ih ne plaćamo kroz određene oblike članarina tako da ni takav argument nam ne stoji. U konačnici kad bih ja bio dio vladajuće većine ne bi se ni hvalio s ovim, pa što bi trebao sjedit i ne radit ništa ili bih ipak nešto trebao radit. I onda idem sam sebe hvaliti zato što ja radim, gle čuda. Ako malo prosurfate web stranicama općina i gradova otočnih onda ćete vidjeti slijedeće stvari. Veliki broj njih kao ključni projekt u 2021. je imao izmjene prostornog plana. Ako na to dodate činjenicu koju ste naveli, dakle da je građevinski sektor na prvome mjestu onda ja opravdano postavljam pitanje, dakle imamo izmjene prostornih planova jer su dakle jer je izgrađen ili probijen koeficijent izgrađenosti, tko kupuje ta zemljišta na našim otocima, tko na našim otocima gradi hotele, kuće i svašta nešto drugo. To je pitanje koje postavljam. Kad otvorimo izvješće na prvoj stranici odmah vidimo tko je to sve sudjelovao u ulaganjima u otoke čija ulaganja sumativno dakle tvore ovo izvješće. I tu sam se razočarao obzirom da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema nigdje. U područjima koja su ionako slabo naseljena, gdje ovdje mogu komotno komparirat moju Dalmatinsku zagoru, ako ugasite određenu školu ugasili ste mjesto dok je za otoke možda to nekome u interesu, nažalost za Dalmatinsku zagoru pa ako se i svi odselimo pitanje tko će doći gore i nešto kupiti. Polazište valjda društva bi trebalo biti kvaliteta predškolskog odgoja, kvaliteta odgojno obrazovnih osnovne škole, srednje škole, infrastrukture i da, ja znam, vi ćete reć sad, to je na osnivačima, pa da, na osnivačima je i ne kontrolirate ih vi, ali bi netko trebao kontrolirati, poglavito decentralizirana sredstva, gdje idu, u što se ulažu, koji su prioriteti, što je, na koncu, cilj našoj Hrvatskoj u razdoblju od narednih 5 godina. To je stvarnost. Pitao sam vas u replici, povezanost s kopnom u zimskim mjesecima, ja ne pričam o brzome čamcu koji će nekakav hitni slučaj prebaciti do bolnice. Ja pričam o prijevozu za svakog stanovnika otočnog područja. Tim ljudima se vratila 1/3, niti toliko onoga što oni ubace u vrećicu državnog proračuna. Što je sa medicinskim uslugama? Evo, imali smo, čini mi se, u 2022. dakle vrlo jasan primjer na Korčuli i Pelješću, negdje na 20 tisuća stanovnika, medicinski laboratorij koji ne radi u popodnevnim satima, jednako kao što ne radi niti u Dalmatinskoj zagori sa razlikom da ovdje te dvije gospođe idu u mirovinu. Tko će to preuzeti? Hoće li stanovnici Korčule, Pelješca ili je li u međuvremenu već imaju od strane države osiguranu, evo barem u jutarnjim satima, dakle tu dijagnostiku u u kontekstu medicinskog laboratorija. Što je sa lučkim upravama i gomilanjem kadrova? Dakle ako uđete u financijske planove lučkih uprava, onda vidite da se povećava drastično samo jedna stavka, a to su rashodi za plaće. Mislim da su to sve stvari koje bismo trebali uzeti u obzir, a tek kad ovo sve otklonimo, dajem vam za pravo da se pohvalite.

Ja sam uistinu čovjek dijaloga i uvijek pozivam na dijalog i želim razgovarati o svim važnim temama u dijalogu i otvorenosti i zato mi je žao kada me kolega Borić i kada dođe tu, ja ću ga spomenuti, sretne na hodniku i kad mi kaže, sada prije ove rasprave, gdje si, gradonačelniče Zmajana. Kolega koji je dobio 675 glasova, a ja sam na prošlim izborima kao potpuno nepoznat čovjek, dakle kao vjeroučitelj iz školskog sustava dobio 10 puta više preferecijalnih glasova. Na idućim izborima dobit ću 20 puta više, zapamtite ovo, 20 puta više. A vidite, kolegi Boriću smeta jer sam ja govorio o bespravnoj gradnji na otoku Zmajanu. O vili s bazenom uz koje je povezana njegova kolegica iz vladajuće stranke, a za mene kao mostovca da moj vlastiti brat ili otac ima prste u pekmezu, ja bih to javno, javno javno rekao i maknuo ga od sebe u pogledu onoga gdje je pogriješio i zato apeliram na sve one koji su na pozicijama moći. Nemojte braniti svoju braću, prijatelje, drugove, koga kog, ako su im prsti u pekmezu. Nemojte, nemojte stajati iza onih ljudi koji nisu čestiti ljudi, koji su bespravno na putnom otoku Zmajanu sagradili vilu s bazenom, 8 bungalova, betonirali 60 kvadrata, dakle, 60 kvadrata rive, rive, minirali podmorje, to sam svojim očima gledao, ovo je 8 puta da pozivam USKOK i DORH da me pozovu za svjedoka, digao sam kaznenu prijavu, da ispričam sa otprilike stotinjak svojih skauta jer smo svojim očima gledali šta se radi. Nakon 2 godine što sam digao kaznenu prijavu, još me nisu pozvali kao svjedoka. Koja banda, koja mafija. I ne bojim ih se i narod me ovdje poslao da govorim istinu i govorit ću istinu koliko god me to koštalo i gdje god završio, samo istinu. Banda jedna mafijaška. Banda, to je banda. I zato, žao mi je da unutar bilo kojeg političkog sustava i stranaka, ako negdje netko je stavio ruke u pekmez, pa dajte, čovječe, recite javno, to nisu ljudi, okej, dijelimo čak i istu stranku, ali ja s njima nisam. Odričem ih se radi svih loših stvari koje su radili. Dakle apeliram na vladajuće, imate škare i sukno u svojim rukama, imate legitimitet, ali nemojte zaboraviti. Istina svemira ili ako hoćete ovog života u kojem živimo, tko bi gori, sad je doli, a tko doli gori ustaje. I doći će vrijeme, cijelim svojim bićem sam uvjeren u to, kad ćemo i mi tražiti odgovornost od onih kroz legalne institucije, demokratske za sve ono loše što su učinili našoj zemlji i našem narodu. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a, gospođa Mirela Ahmetović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Izvješću o učincima provedbe Zakona o otocima u '21. g. i ako ste čitali dokument detaljno i pažljivo, on analizira iznose ulaganja tijela državnog i javnog sektora na području otoka i poluotoka Pelješca u tom vremenskom razdoblju i nije sporno da on razmatra i evidentira sva ulaganja koja su učinjena na teritoriju otoka RH i poluotoka Pelješca, posebno nije sporno kako i samo Izvješće kaže da se ta ulaganja iz godine u godinu povećavaju i da su u 2021. g. dosegnula dosegnula 4 386 516 902,25 kuna, da budem precizna. Međutim, sporan je ovaj dio koji kaže da su ta ulaganja učinjena temeljem Zakona o otocima. E pa ja tvrdim da nije, a tvrdila sam to 2018. i 2019. odnosno za ta izvješća o kojima sam raspravljala, pri čemu ne kažem da niti jedno ulaganje koje je evidentirano u Izvješću, nije učinjeno temeljem Zakon o otocima, ali, ima dobar dio ulaganja koja bi se učinila bez obzira postojao Zakon o otocima ili ne i to ću argumentirati. U svakom slučaju ohrabruje činjenica da je ukupan iznos iz državnog i javnog sektora koji se ulaže na otoke rastući, a svi dionici od kojih je zatraženo očitovanje o ulaganjima zaista i koji su se očitovali zaista ulažu velike napore da svojim svojim snažnim investicijama na otocima povećaju kvalitetu života zbog čega raste i mogućnost da se stanovnici tih otoka upravo na tim otocima zadrže, a ponegdje kakav je primjer otok Krk o kojem jako dobro znam i stanovnici kopna, mogu se tako izraziti, zapravo dolaze na otok živjeti s obzirom na puno veću kvalitetu života negoli to nalaze u svom dotadašnjem okruženju. Srećom otok Krk s kojeg dolazim ako ga gledamo kao jednu cjelinu nema problema kakvih zasigurno imaju mnogi drugi otoci ili svi drugi otoci, znači ne da nema uopće problema, naravno da ima problema i naravno da su ulaganja i dodatna pomoć otoku Krku itekako dobro došla, ali je otok Krk na sreću, još jednom ponavljam, u puno boljem položaju nego brojni drugi otoci u RH i toga moramo biti svjesni. Tu mislim i na razvoj infrastrukture, prometne povezanosti, dostupnosti zdravstvenih, obrazovnih i drugih usluga važnima za život otočnog stanovništva, a to je tako jer se otok Krk zapravo uvijek trudio da ulaže planski pomno misleći upravo na središte interesa, a tu mislim na ljude, dakle na ljude i kako ih na samom otoku Krku zadržati i u tome smo kroz dalju povijest do danas zaista uspjeli i uspijevamo. Međutim iz perspektive stanovnika otoka Krka osvrnut ću se na nekoliko činjenica navedenih u izvješću, a koje je zbog istinitosti i jasnoće potrebno pojasniti. Dakle još jednom naglašavam, izvješće sumira podatke državnih i javnih tijela o ulaganjima na otocima i ta se ulaganja percipiraju i administrativno vode kao ona učinjena temeljem Zakona o otocima, a to naprosto nije uvijek tako. U izvješću primjerice stoji podatak da je Primorsko-goranska županija uložila u 2021.g. 40 milijuna 993 tisuće 36 kuna i 54 lipe na području otoka u svojoj administrativnoj nadležnosti. Ulaganja su se odnosila na energetiku, poticanje rada, dogradnju, sanaciju ili izradu projektne dokumentacije za lučku infrastrukturu i supra strukturu Županijskih lučkih uprava, izradu projektne dokumentacije i ishođenje lokacijskih dozvola, za izgradnju sunčanih elektrana odnosno elektrana na obnovljive izvore energije, održavanje pomorskog dobra, sanaciju cestovne infrastrukture itd. i ova ulaganja Primorsko-goranske županije zaista treba pohvaliti, nije nepoznato da se Primorsko-goranska županija zaista trudi na čitavom svom području ravnomjerno ulagati i posebnu pažnju daje otocima s obzirom na osjetljivost upravo tog Međutim ta ulaganja nipošto, ali nipošto nisu uvjetovana Zakonom o otocima, pa se ne mogu ni smatrati učinkom Zakona o otocima. Sva područja odnosno vrste ulaganja koje sam spomenula bila su otvorena i za ne otočna odnosno kopnena područja Primorsko-goranske županije i odluka o tome hoće li se ili se neće uložiti nije se temeljila na Zakonu o otocima već naprosto na spremnosti projekata i nastojanju

obvezi. U tom bi slučaju ulaganja u otoke bila daleko veća nego ulaganja u neke kopnene sredine ili bi se temeljem Zakona o otocima osigurala potrebna sredstva za ulaganje na otocima na koja bi mogućnost aplikacije imala, imali samo otočni projekti. Takav je slučaj sa ministarstvima koji imaju programe isključivo namijenjene za otoke. Niti jedan članak Zakona o otocima ne daje prvenstvo primjerice izgradnji ili rekonstrukciji otočne škole u odnosu na neku školu na kopnu, dakle to ne uvjetuje Zakon o otocima. U svakom slučaju kako bih dodatno argumentirala stav da se sva navedena ulaganja ne mogu smatrati učinkom provedbe Zakona o otocima ukazat ću da je primjerice među ulaganjima navedeno ulaganje Lučke uprave Rijeka u iznosu od 2 milijuna 372 tisuće 596 kuna i 62 lipe, od toga 94% iznosa odnosi se na ulaganje u održavanje infrastrukture koju koristi poduzeće Janaf i koje ni u kojem slučaju ne možemo okarakterizirati kao ulaganje učinjeno temeljem Zakona o otocima nego samo i isključivo ulaganje temeljem ugovorne obveze o održavanju infrastrukture vlasnika te infrastrukture. Dakle, motiv ulaganja u tu infrastrukturu ne odnosi se na pomoć i nastojanje Lučke uprave Rijeka da razvije ili da zaštiti otok Krk već da ispuni svoje komercijalne obveze sukladno ugovoru i komercijalnim interesima trgovačkog društva. Doprinos Lučke uprave Rijeka razvoju otoka Krka bila bi primjerice kada bi stipendirala učenike sa prebivalištem na području tog otoka ili recimo studente koji studiraju nekakav pomorski smjer studija odnosno fakulteta, a sve s obzirom da izuzetno visoke prihode i to najveći dio prihoda ostvaruje upravo pod prozorom Omišljana odnosno stanovnika otoka Krka, ovdje Luka Rijeka samo i isključivo ispunjava svoju obvezu. Nemojte mi spominjati učinak Zakona o otocima kad govorimo o ulaganju odnosno o održavanju Janafove infrastrukture. danas i to ću napomenuti primjerice bio bi veliki doprinos kada bi se sa više razine Ministarstva pomorstva uvidio problem da recimo Općina Omišalj odnosno na području Općine Omišalj postoje dvije najznačajnije luke na području RH, govorim o Janafovoj luci i govorim o luci LNG terminala, a da istovremeno imamo samo jednog jedinog lučkog kapetana ne samo za područje Općine Omišalj nego i za područje još dvije JLS, pa taj čovjek dijeli svoje radno vrijeme od 8 sati na tri jedinice lokalne samouprave i sam trči odnosno obavlja apsolutno sve obveze tog istog lučkog kapetana, o tome sam već upozoravala ovdje i još ću upozoravati. E pa Zakon o otocima trebao bi naredit da se takvo što u otočnoj sredini sa dvije najveće, najznačajnije prometno prihodovno, strateški važne luke ne smije dogoditi. Konačno ponovno ću se osvrnut na poticanje zračnog prijevoza putem PSO programa kojem je cilj očuvanje prometne povezanosti u domaćem linijskom zračnom prometu. Tu govorimo o Zračnoj luci Rijeka koja putem PSO programa za liniju Rijeka-Osijek-Rijeka dobiva dvije linije tjedno tijekom ljetnih mjeseci putem potpore dakle Za razliku od te otočne zračne luke neke druge usporedive luke dobivaju primjerice dvije linije dnevno kroz poticaj države. Pa vas ja pitam, što mislite kakav diskriminirajući odnos prema Zračnoj luci Rijeka ili ako hoćete Bračkoj zračnoj luci bi bio da nije na otoku i da ju ne štiti odnosno privilegira Zakon o otocima? Dakle, izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima je problematično metodološki, ono bi se trebalo zvati izvješće o svim ulaganjima poduzetim na području otoka u 2021.g., a nikako ovo izvješće i ove podatke podvlačiti pod učinak Zakona o otocima jer to naprosto nije istina. …/Upadica Vidović: Hvala./… Klub SDP-a zadovoljan što se u otoke će podržati ovo izvješće samo iz tog razloga, ali evo predlažem da korigirate naslov. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a kolegica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, Dakle, mi redovito svake godine dobivamo Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima ovo je za 2021.g. i kroz to izvješće se vide niz podatka i apsolutno treba biti korektan i pošten i reći da dobivamo jedan kvalitetan materijal. Oni koji se bave nekim drugim pitanjima apsolutno ako se i pripremaju rade na tome mogu podatke iz ovog izvješća, ali i prije izvješća kako smo svake svake godine dobivamo mogu se referirati i mogu zaista ih koristiti jer ovdje od podataka što se dešava, od podataka kakva je ulaganja zapravo je riječ o jednom vrijednom dokumentu i to tako treba reći i tako treba naglasiti. Dakle, i bez obzira kad sjedite na strani oporbe ako dobijete nešto što je dobro, kvalitetno što može pomoć to treba biti pošten i reć. Ono što je jednako tako ja bih rekla globalno treba naglasit, Hrvatska je davno prepoznala značenje otoka, prepoznala je da ako neće imati poseban Zakon o otocima da tu ustvari neće ići na odgovarajući način. Tu je jedan od kolega rekao ja sam živio na jednom otoku pa mogu reći koja je koji je napredak. Ja nisam nikad živjela na moru, nisam nikad živjela ni na jednom otoku, ali sam imala neku sreću, a ja bih rekla ne ni sreću nego zadovoljstvo da sam jedrilicom obišla sve otoke. Nisam bila na Jabuci i to mi je uvijek žao i to je uvijek nekako bilo izvan i konteksta i svega ostalog. Nekad kad sam u svom životu radila suglasnost na prostorne planove i kad bih dobila, dakle to su bili prostorni planovi ovog Primorskog dijela Hrvatske, kad govorim Primorskog onda govorim sve uz more, onda bih rekla, a ovdje vam je ova vala ili ovdje vam je ova onda su me svi pitali kako znam, znam tako jer sam tamo bila i vidjela. I otoci su izuzetno blago RH i inače druge zemlje kad imaju posebno osjetljivo područje kojem prijeti, prijeti mu niz opasnosti donosi poseban zakon kojim se to regulira, ima poseban plan ulaganja i tome je tako. Ja nekako postavljam pitanje i državnoj tajnici, postavljam pitanje i resornom ministru, a možda postavljam pitanje i nama svima. Mi u Hrvatskoj zaista imamo i niz dijelova koji traže nekakav veliki pomak i traže nekakav veliki iskorak i možda bi za te dijelove Hrvatske ili barem za neke od njih bilo potrebno donijeti poseban zakon i iza toga imati izvješće o učinjenom. Izvješće o učinjenom znači što se je napravilo, koliko se napravilo, tko je tko napravio, što je uložio i što je rezultat svega toga. Moramo biti pošteni, dakle na otocima pogotovo na nekim otocima koji zaista su imali niz problema od toga da nisu imali ni trgovinu, ništa se vidi taj jedan veliki iskorak i meni se čini da bi u ovom trenutku od svih onih programa koji su bili za područje Banije ili Banovine kakogod hoćete zvati ako zaista RH ili ako ova Vlada ili neka nova Vlada želi napraviti nekakav iskorak bi trebao biti poseban zakon sa niz mjera, sa niz učinaka, sa niz intervencija jel bez toga pomaka neće biti. Jednako tako se ova Vlada hvali ulaganjem u Slavoniju, vi ulaganje u Slavoniju možete se hvaliti, ali ovo je metoda i način koji već imamo i ne vidim razloga zašto to i ne prepišemo i za neke druge stvari. Ono što bilo kakvim takvim izvješćima ja posebno pogledam i ono što ima nekako posebno je interes, a to mi je uvijek vezano uz ulaganje u infrastrukturu, tu mi je vezano uz problem otpada i rješavanja otpada i naravno sad korištenje novih energija i svega ostalog. Kad gledate ulaganje u infrastrukturu redovito se ulaže u infrastrukturu, vjerojatno da pitate nekog bilo bi rečeno da je nedovoljno ili neke druge stvari, ali zaista se tu vidi pomaci. Jednako tako naravno da me uvijek zanima i onaj dio koji je vezan uz prostorno planiranje, koji je vezan uz katastar al to ću koristiti u onom petminutnom pojedinačnom govoru, a sad ću se referirati još malo na tematiku otpada odnosno tematiku ulaganja u tzv. zelene programe, zelene energije. Kad je riječ o otpadu to koji žive na otocima, koji znaju vidimo nešto da se kontinuirano ulaže, vidimo da ono što je važno da je taj program ne, neuređenih odlagališta komunalnih otpada i dalje nastavljen, vidimo da i dalje imamo da je u 2021. godini bila sanacija 7 odlagališta i jednako tako je i posebno, postojala su 24 posebnih projekata koje je financirao fond, a to je poticanja odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja i prijevoza s otoka na otok odnosno na kopno i to kontinuirano radimo i meni se čini da ta tema sa otpadom ima svoj nekakav put i ide nekim putem koji bi mogao biti zadovoljavajući. Voljela bih ili ja se nadam da će biti neko, neko novo izvješće i nekakva nova priča u kojem će reći da su stvari sanirane i da tu stvari dobro funkcioniraju. Ono što apsolutno ima prioritet i ono što mora biti prioritet, a to projekti poticanja korištenje obnovljivih izvora energije. to moramo prepoznati kao projekt, ako negdje to možemo prepoznati kao nekakav izazov onda je to na otocima. E i sad kad malo gledate podatke koje imamo za 2021. ti podaci nisu zadovoljavajući i ne mogu biti zadovoljavajući i tu ako nešto treba biti ovaj nekakav dodatni pomak onda je to to. Kaže u '21. godini sufinancirano 80 projekata postavljanih sustava za korištenje obnovljivih izvora na obiteljskim kućama, dakle i turizmu tu su bili mali iznajmljivači i OPG te jedan projekt korištenja na zgradama javne namjene. Ono što apsolutno bi trebao biti prioritet prioriteta, ja sam apsolutno u to sigurna, a to je da sve zgrade javne namjene koje se nalaze i na otocima trebaju imati obnovljive izvore energije jer je to apsolutno moguće i tu nemamo nikakvih dilema, ali i niz poticaja koji trebaju biti na obiteljskim kućama, u turizmu, u hotelima i ostalo jer na taj način imate nekoliko uloga. Kao prvo imate samostalni izvor energije, kao drugo pokazujete o tome da zaista Hrvatska na svojem putu prepoznaje zelene izvore energije i kao treće je, osjeti se na novčaniku. Dakle, osjeti se u svim drugim stvarima, da ne kažem da u globalno gledajući na taj način su ispunjeni klimatski ciljevi iz Pariškog sporazuma, smanjuje se onečišćenje zraka i svi drugi elementi. Ali ovo izvješće pokazuje da je premalo. 80 projekata koji su sufinancirani na kućama koji su vezani uz turizma, obiteljski dakle turizam i OPG je premalo. Dakle, od svih tih otoka koji su naseljeni i sve ostalo, vidite tu su oni ja ih neću nabrajati, ali postoje oni su nabrojeni je puno premalo. Drugi projekt koji je izuzetno važan, a to je sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Tu je jednako tako riječ o 23 projekta koja su bila sufinancirana. Ako trebaju negdje u javnom prijevozu biti vozila energetski učinkovita dakle u smislu električnih vozila i svih drugih stvari, to su onda otoci. Dakle, to je, to rezultat jednog programa otoka. Dakle, ja bih rekla da smo sve one dječje bolesti koje su vezane s otocima više ili manje preboljeli. Oni koji žive na otocima ili dakle koji imaju veze oni će uvijek biti nezadovoljni i uvijek će reći treba još, treba još. Ja se s tim slažem, ali one dječje bolesti od veza s otocima, od, od dakle da budu, od tema da je opskrba otocima u redu, od tema da je zapošljavanje, od toga zaista pokazatelji pokazuju i da imamo ih u odnosu na ostale dijelove Hrvatske da nemamo više iseljavanja otoka, da otoci postaju mjesto koji su ugodni za život, ugodni i za sve ostalo. Ja znam kolega Cappelli govori ovako jer on ima neko drugo iskustvo, ali mi se čini da je tu veliki pomak kad to pogledamo unazad 15 godina to su velike razlike. To moramo reći da su to velike razlike i da su te nekakve dječje bolesti koje su u tom startu bile, da tih dječjih bolesti nemamo, ali sad moramo ići korak dalje. ajde sanirat ćemo i riješit ćemo problem, problem otpada pa ćemo pokazat da su naši otoci nešto gdje saniramo problem otpada. Ali sad slijedeći korak u smislu korištenja zelene energije, u smislu zelenog razvoja trebaju biti otoci i tu ja bih voljela da izvješće koje će biti za 2022. …/Upadica: Hvala./… pokaže korak naprijed. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Molim da pozdravimo, pridružili su nam se na galeriji učenici Ekonomske škole Požega sa svojim gostima sudionicima Erasmus projekta EU Reporter. Molim sada kolegicu Ružicu Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući i poštovana državna tajnice, poštovane kolegice, kolege, dakle osnovni cilj predviđenog Programa razvoja otoka za 2021. godinu bio je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Provođenje programa razvoja otoka zasigurno ima određeni pozitivni utjecaj na održivost razvoja otoka u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. Specifični ciljevi Programa razvoja otoka odnose se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstveni, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga u sustavu podrške zaštite okoliša primjenom energetski učinkovitih i obnovljivih izvora energije. Ukupno je dakle 53 naseljena otoka uključujući i poluotok Pelješac. Na otocima i poluotoku Pelješcu na kojeg se primjenjuju odredbe nedavno izmijenjenog Zakona o otocima prema konačnim rezultatima popisa stanovništva, kućanstva i stanova u RH za 2021.g. živi 838 stanovnika dok je godinu ranije bilo 132 tisuće 756 tisuća stanovnika, dakle ipak se dogodio jedan odljev stanovništva s otoka. o samim otocima administrativno brine 59 JLS odnosno čak 18 gradova, 41 općina, od čega je 51 jedinica direktno na otoku, 8 jedinica na kopnu, to su Zadar, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Šibenik, Vodice, Trogir, Trogir, Split i Dubrovnik. Meni to zvuči apsurdno, prenormirano i bez konkretnih oportunih razloga za ovakav ustroj, no imamo to što imamo i diljem RH. U ovom izvješću možemo pročitati slijedeće podatke, dakle ukupna ulaganja u otoke u razdoblju od 2017. do 2021. iznosila su 14,94 milijarde kuna, od toga bespovratna sredstva iznosila su 13,56 milijardi kuna ili 90,8% dok su kreditna sredstva iznosila 1,38 milijardi kuna odnosno 9,2%. U otoke se u razdoblju od 16.g. uložilo 32,18 milijardi kuna i to u prosjeku oko 2 milijarde na godinu. Ulaganje bespovratnih proračunskih odnosno vlastitih sredstava i sredstava iz Fondova EU iznose oko 82% ukupnih ulaganja dok 18% 18% čine ulaganja putem kreditiranja. Kako sam i uvodno istaknula, dakle hrvatski otoci su posebnost u svjetskim i europskim omjerima, tradicija i kultura života na hrvatskim otocima je naše nacionalno hrvatsko blago i smatram da bi demografski slom otoka koji nam itekako prijeti ukoliko se ne provedu radikalne mjere za obnovu života i rada na otocima predstavljao nenadoknadiv kulturni, gospodarski, sigurnosni i svaki drugi gubitak za RH. Stoga smatram da određene mjere samih zakonskih propisa moraju u daleko radikalnijim omjerima povećati određena porezna i druga oslobođenja života i rada na otocima kako bi bar u nekoj mjeri pružili određene povlastice kojima bi se kompenzirali sadašnji teži uvjeti života i rada na otocima i tako motivirali građani da se vrate ili nasele, te stvore svoje poslove i obitelji na otocima, takve propise Hrvatska još nema. Također smatram da to nije proces koji se može odvijati u jednom koraku, te da stoga RH treba uvažiti kategoriju građana koja sa otocima ima određene veze i što više motivirati upravo tu kategoriju građana na stvaranje uvjeta za eventualni povratak životu na otocima, a do tada im omogućiti da u procesima života na otoku sudjeluju povremenim što češćim njihovim angažmanom. U takvu kategoriju otočana sami otočani predlažu da ih se nazove otočani sa povremenim statusom, apeliraju da se uvaži da je to kategorija otočana koja tradicionalno postoji već više desetljeća, ljudi su tu koji su s poslom povezani za veća središta, ali se redovito vikendima i praznicima ipak vraćaju na otoke gdje održavaju stalne obiteljske veze, sprječavaju propadanje svojih nekretnina, vrtova i nasada i zapravo sudjeluju u samom životu cijelog otoka. Nije dobro što ta kategorija nije prepoznata, kao ni to što je sve teže održavati veze sa otokom budući da je za prosječnu hrvatsku obitelj cijena karata za otoke bez ikakve povlastice i enormno previsoka. Nadalje, predlažem što kažu sami stanovnici otoka, najvažnije je kažu financijski motivirati život i rad na otocima što se zakonom kojeg smo u ovom visokom tijelu donijeli provodi u nedovoljnoj mjeri, stoga predlažu slijedeća rasterećenja poreznih i drugih davanja. Poduzetnicima reinvestiranje u zakonom propisane gospodarske djelatnosti na otocima, uvrstiti ih među slučajeve koji su sukladno Zakonu o poticanju ulaganju koji se oporezuju sa primjenom stope, porezne stope 0% i to trajno, zatim predlažu uvrstiti otoke u skupinu u kojoj se u skladu sa posebnim propisima porez na dobit ne plaća poput onog u gradu Vukovaru. Glede oporezivanja dohotka za male i srednje poduzetnike koji ostvaruju poslovanje na otocima tijekom cijele godine isključuju se one sezonske djelatnosti, porez na dohodak od samostalnog rada po stopi od 0% čime bi se stvorile mogućnosti privlačenja poduzetnika za preseljenje i otvaranje djelatnosti na otocima. Za male i srednje poduzetnike predlažu, za one koji ostvaruju sezonsko poslovanje na otocima, porez na dohodak od samostalnog rada po stopi od 12%. Porez na dohodak od nesamostalnog rada na otocima po jedinstvenoj stopi od 15% bez obzira na poreznu osnovicu čime se stvaraju povoljniji uvjeti privlačenja visokotehnoloških, razvojnih, osiguravajućih, financijskih IT tvrtki za poslovanje na otocima. Zatim u pogledu poštivanja tradicionalnih načina života na otocima jedna otočanka kaže, smatram pogrešnim što se zakoni dosada nisu očitovali o tradicijskom odnosno otočnom ribolovu koji je radom udruga ipak uspio dobiti svoju zakonsku zaštitu kao nematerijalno kulturno blago. Napominjem da je tradicionalni ribolov, ribolov živo kulturo blago koje sadašnjim i budućim otočanima dozvoljava očuvanje zapravo opstanak od mora kao najbitnije odrednice otoka. Otočani su prvenstveno oslonjeni na more, stoga bi zakonska regulativa i u ovom segmentu dakle tradicionalnom ribarstvu trebala ozbiljnije povesti računa, definirati alate i količine koje bi omogućile otočanima da nastave sa načinom života koji je podrazumijevao osiguravanje ribe za osobne Poražavajuća je situacija da otočani ni nemaju mogućnost drugačije nabave robe budući odnosno ribe, oprostite, budući da ne postoje ribarnice na većini otoka, a u Hrvatskoj je općenito poražavajuća situacija da na svojim stolovima imamo među najmanjim količinama ribe od svih članica EU. Voda koja je temelj opstanka i života na otocima mora se osigurati stalnim cjevovodima čije je postavljanje i cijena, te tehnološki način osiguravanja protočnosti kod vršnih dakle najnižih i najviših protoka nisu više ni toliko nedostupni ni skupi. Samo kao prijelazno rješenje treba propisati očuvanje dosadašnjih načina osiguravanja vode vodonosnicima, ne izbacivati turističku djelatnost iz nabrojanih gospodarskih djelatnosti koje također imaju pravo na izjednačenu cijenu vode sa kopnom i naravno onda osigurati određene količine vode za predloženu novu kategoriju otočana, dakle spomenute otočane sa povremenim statusom. Što se tiče stvaranja postavki za kružnu ekonomiju koja je esencijalno važna za očuvanje sustava otoka kao posebno osjetljivih cjelina, a u koju spada i gospodarenje otpadom smatramo da je Republika Hrvatska u velikoj mjeri u zaostatku u pogledu razvrstavanja otpada. Ali da baš na jednom otoku, to je Krk imamo itekako dobar primjer prakse. Otočani predlažu također usvajanje rješenja kojim se propisuju načini zbrinjavanja otpada sa nautičkih plovila, jer je to kategorija otpada čije se zbrinjavanje na području cijele Republike Hrvatske ne naplaćuju što je zapravo protuzakonito, prilično opterećuje otočane i njihove otočne sustave zbrinjavanja otpada osobito u ljetnim mjesecima. Nadam se da će netko čuti glasove otočana i uvažiti i njihova promišljanja, a ne isključivo baviti se jednostranom vizijom razvoja naših otoka. U konačnici slažem se da izrada ovog izvješća kao dokumenta koji na jednom mjestu objedinjuje sva ulaganja u otoke tijela državnog i javnog sektora iznimno je važna i kao takvo može značajno doprinijeti većoj i učinkovitoj koordinaciji svih dionika otočnog razvoja za bolji nadzor nad upravljanjem otočnom razvojnom

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Evo hrvatska Vlada sustavno brine o svojim otocima što je upravno-pravno uređeno i Zakonom o otocima koji je donesen 1999. 1999. a i novim zakonom koji je stupio na snagu u prosincu 2018. u čijoj odredbi članka 46. stoji da Vlada RH jedanput godišnje izvješćuje Hrvatski sabor o učincima provedbe spomenutog zakona. Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini upravo prikazuje način provedbe Zakona o otocima, te ulaganja i angažman

Hrvatsko otočje zapravo ima 1244 prirodne tvorbe od kojih je 78 otoka, 524 otočića, 642 hridi i grebena.

državnog teritorija. Područje hrvatskih otoka nalazi se u 7 županija, otoci su administrativno raspoređeni u 59 jedinica lokalne samouprave, odnosno 18 gradova, 41 općinu od čega ih je 51 jedinica na otoku, a 8 ih je na kopnu. Ukupna ulaganja u otoke u razdoblju od 2017. do 2021. iznosila su 14,94 milijarde kuna od toga bespovratna sredstva iznosila su 13,56 milijardi kuna ili 90,8% dok su kreditna sredstva iznosila 1,38 milijardi kuna odnosno 9,2%. Uspoređujući podatke o ukupnom iznosu ulaganja u razvoj hrvatskih otoka za to razdoblje primjetno je da se iznos ulaganja u otoke povećava svaku godinu u odnosu na prethodnu. Upravo su najveća ulaganja u hrvatske otoke bila u 2021. godini i iznose 4,39 milijardi kuna, odnosno 582,65 milijuna eura a od toga bespovratna sredstva iznose 4,17 milijardi odnosno 553,45 milijuna eura gdje je u odnosu na 2020. godinu povećanje od 19%. Ovom značajnom porastu uvelike je pridonijela pojačana apsorpcija sredstava europskih strukturnih i investicijskih fonda upravo plasirana putem ministarstava, državnih institucija i trgovačkih društava kroz bespovratna sredstva alocirana preko HBOR-a i HAMAG-a. Definiranje i provođenje otočne politike, te jačanje kapaciteta za korištenje sredstava iz strukturnih fondova istaknuti su kao najvažniji izvor financiranja projekata i programa koji se provode na našim otocima. Uostalom i Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine ističe otoke kao jedno od ključnih područja intervencije, te hrvatska Vlada potiče investicije koje će našim otocima omogućiti postizanje punog konkurentnog potencijala i ravnotežu u razvoju kroz razvoj pametnih otoka uz korištenje odgovarajućih alata i inovativnih rješenja, razvijati hrvatske otoke ekološki, društveno, tehnološki i ekonomski održivo gradeći pritom kružno gospodarstvo i povećavajući samodostatnost i otpornost na klimatske promjene. Iz Izvješća za 2021. godinu vidljivo je da je javni sektor prvenstveno bio orijentirano upravo na ono što naši otočani najviše ističu kao najveće probleme života na otoku. Dakle, prometnu povezanost otoka i kopna, izgrađenost prometne infrastrukture, bolje usluge, demografsku revitalizaciju, poboljšanje gospodarstva i potpore u gospodarstvu gdje je vidljivo da je gospodarski sektor u koji se gotovo najviše ulagao, da je broj zaposlenih rastao i da su plaće na otocima znatno rasle. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU putem Uprave za otoke u 2021. godini uložilo je preko 55 milijuna kuna za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, subvencioniranje cijene vodoopskrbe, poticanje otočnog gospodarstva, hrvatski otočni proizvod kao kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Održanje i razvoj poljoprivrede i ribarstva na hrvatskim otocima sve je važnije, a to dokazuje i značajno povećanje ulaganja koje je raslo oko 9,5% u odnosu na prethodno razdoblje. Ministarstvo poljoprivrede je tijekom 2021.g. uložilo 286 milijuna kuna u temeljnu uslugu, obnovu sela u ruralnim područjima za razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja, za ekološki uzgoj, za potpore održivom razvoju ribarstvenih avakulturnih područja te poboljšanje higijenskih zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara. Iz izvješća su vidljiva i povećanja iz prometne povezanosti gdje su ulaganja rasla za 16,5% u odnosu na 2020. i to u iznosu 2,6 milijardi kuna gdje valja istaknuti projekte i aktivnosti cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom, Pelješki most sa pristupnim cestama, poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzo brodskih linija u iznosu od 321,72 milijuna kuna, radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, investicije u županijske i lokalne ceste Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 32,36 milijuna kuna, rekonstrukcija i dogradanja zapadnog dijela luke Cres u iznosu od 25,27 milijuna kuna, izgradnja pomorskog putničkog terminala Vela Luka u iznosu od 29,98 milijuna kuna, rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo otok Koločep u iznosu od 22,05 milijuna kuna. U području energetike u iznosu od 97,98 milijuna kuna gdje valja istaknuti projekte izgradnju pomorskih kabela kao i značajne rekonstrukcije transformatorskih stanica i dalekovoda na Cresu u iznosu od 6,99 milijuna kuna, zatim na ulaganju na Ugljanu u iznosu od 1,54 milijuna kuna i zamjena transformatora na Visu u iznosu od 1,28 milijuna kuna. U područje vodnog gospodarstva u iznosu od 318,73 milijuna kuna gdje valja istaknuti projekte izgradnja vodo komunalnih infrastruktura, aglomeracija Jelsa-Vrbovska i Stari Grad, poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja u iznosu od 42,64 milijuna kuna i sustav vodoopskrbe i odvodnje i pročišćivanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik. Klub HDZ-a izražava zadovoljstvo obujmom i efektima ulaganjem u otoke, provedbom Zakona o otocima, ona znači unapređenje, osuvremenjivanje, nadogradnju, prilagođavanje potrebama otočnog stanovništva, uvažavanje svih otočnih specifičnosti, svih napora i konkretne mjere Vlade RH kvalitetno doprinose demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji naših otoka. Stoga će klub HDZ-a prihvatiti Izvješće o učincima provedbe Zakona Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala vama. Sljedeći Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka kolegica Ivana Kekin. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Predstavnici ministrova, kolegice i kolege. Dakle, ja neću kao što je kolega bio iz HDZ-a najavio tako pohvalno govoriti o ovom izvješću jer mi se čini da ono kao i Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama još jednom potvrđuje da otoci i naše Primorje služe za laku zaradu nekih za vrijeme turističke sezone i da im je to jedina svrha. U otoke se u razdoblju od 16 godina uložilo 32,18 milijardi kuna međutim značajno je bitnije kako su ta sredstva uložena od toga koliko ih je uloženo. Ničim u ovom izvješću nije dokazano niti pokazano da su uložena sredstva unaprijedila i podigla kvalitetu života na otocima, a posebno ne povećanjem kvalitete i dostupnosti javnih usluga što je ono što je ključno za lokalno stanovništvo. Dakle, u izvješću ima svega. Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, javni prijevoz na svim našim otocima je neredovit i nepouzdan ili nepostojeći na mnogima. Ako želimo dostupnost javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša javni bi prijevoz na otocima trebao imati za cilj smanjenje broja automobila i smanjiti broj dolaska turista automobilima. Hrvatske otoke se bez automobila praktički ne može posjetiti, a otočani ne mogu zadovoljiti svoje potrebe oslanjajući se na javni prijevoz ko što rekoh često nepostojeći. Što se tiče ispravnosti vode za piće u tom kontekstu navodi se da je hrvatski turizam jedan od najvažnijih gospodarskih grana RH pa otprilike ispada kao da nije važno kakvu vodu otočani piju dok je ona za goste sigurna. Značajno se ulaže u telemedicinu to se puno puta naglašava i danas ovdje, dakle telemedicina bi trebala biti nadogradnja i unaprijeđenije uređenog zdravstvenog sustava na otocima, a ne zamjena za ruševine preostalog zdravstvenog sustava na otocima. Dakle, to koliko je doktora otišlo sa otoka i kako nijedan ne želi doći ne bi trebalo reći da je onda telemedicina zamjena za to i sad smo riješili problem. Što se tiče hitne helikopterske medicinske službe ona je nužna i trebala bi biti prioritet, ali nemamo niti jedan hipodrom koji je napravljen u skladu sa zahtjevima struke i u skladu sa zakonom nijedan. Predana je prva od šest brzih brodica za Ministarstvo zdravstva za hitne medicinske intervencije na moru i na otocima, bit će stacionirana u Dubrovniku. I možemo govoriti o … dakle bez daljnjega, ali nemojmo zavaravati građane i otoka i kopna da se radi o hitnoj pomorskoj službi na otocima. Ako brodici treba sat i pol od Dubrovnika, a treba, jel brodica vozi 35 milja na sat Dubrovnik Korčula je udaljeno s 45 milja, dakle ako joj treba sat i pol od Dubrovnika do Korčule, a to je najnaseljeniji otok u županiji tu svaki doktor će vam reć nije ništa hitno. Nadajmo se da će se zaista naći način da se, da ove brodice na adekvatan nekakav i bolji način služe našim otocima. A sad da vidimo kako su uložena ta silna sredstva u naše otoke. Energetska obnova ambulante Trpanj na Pelješcu. Sjajno je da se energetski obnovila ambulanta u Trpnju, ali pitanje za koga. Ambulanta u Trpnju je prazna, nema liječnika jer se ne može naći adekvatan smještaj za one liječnike koji žele doći na Pelješac, ali imamo super ambulantu. Onda, rekonstrukcija i opremanje tržnice u Trpnju. Još jedan sjajan projekt HDZ-ove vlasti. Projekt je započet, djelomično završen i stopiran. Ne znamo kad će Trpanjci dočekati da se otvori ta tržnica. Najviše se ulaže u širenje pomorske infrastrukture, a treba isto vidjeti za koga i za koje brodove. Rekonstrukcija lukobrana Puntin luka Korčula. Projekt je kojemu je cilju u skladu sa ugovorom o financiranju povećanja sigurnosti i kvalitete povezanosti između otoka Korčula sa okolnim otocima i kopnom, ali i stvaranje boljih uvjeta za povećanje kvalitete život otočana. Inače tako, istim tim, doslovno istim riječima je opisana projekt Mrtvaška koji je u međuvremenu obustavljen iz razloga što se shvatilo da nikako ne pomaže životu otočana nego ga dapače Kako je rekonstrukcija ovog 27 metara dugog i 6 metara širokog lukobrana trajala gotovo 2 godine bilo je dovoljno vremena da se laž o ovom projektu kao projektu koji će stvoriti bolje uvjete za živote otočana više puta izgovore te da ljudi u nju povjeruju. Pomorska linija koja bi eventualno koristila ovaj lukobran kao ni onaj doktor za ambulantu ne postoji. Ovaj lukobran služi isključivo kao vez mega jahti i prihvat brodica s kruzera, dakle za turiste, za domaće ništa. Rekonstrukcija i dogradnja luke Trpanj. Eto došla je baš u vrijeme otvaranja Pelješkog mosta kada se pomorski promet kroz luku Trpanj više nego prepolovio. Za lokalno stanovništvo ovaj projekt nije donio previše unapređenja s obzirom da je riva preniska, nisu predviđeni vezovi za plovila, niti je na adekvatan način riješena servisna zona i dizalica za plovila. Dakle, projekt je neupotrebljiv. Nova luka Korčula, luka Polačište. Točno je da su u 2022. započeli radovi na ovom projektu. Još jedan megalomanski projekt dakako nikada se neće moći opravdati, o tome smo ovdje govorili, tolika devastacija prostora obzirom na ono što će dobiti. Ovim projektom za kojeg se također tvrdi da je u interesu lokalnog stanovništva trajektna luka izmješta se iz nenaseljenog područja u gusto naseljeno mjesto, a operativna obala tolika je da je jasno da može služiti samo i isključivo u turističke svrhe. Nije ni ovaj projekt mogao proći bez afera, tako je to, pa je županijska lučka uprava isplatila više od 100 tisuća kuna naknade troškova izvođaču zbog pokušaja namještanja natječaja, našeg novaca, više od 100 tisuća kuna jer su probali namjestiti natječaj. Nova luka Korčula, luka Polačište ostala je i bez pristupne ceste. Interesantno je kako je iz izvješća ispala ove godine pristupna cesta luci Polačište. Na nepravilnosti i nezakonitosti i štetnost za lokalno stanovništvo godinama su upozoravali ljudi iz Korčule, naši Srđevci itd. U srpnju 2021. ugovor o financiranju za ovaj projekt je raskinut na zahtjev investitora Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije. Ugovor je raskinut jer je projekt loš, štetan i napravljen u suprotnosti sa zakonom, načelima struke i zdrave pameti. 5 mjeseci nakon što je ugovor raskinut HDZ-ova vlast taji tu informaciju ne samo javnosti već i vijećnicima u županijskoj skupštinu. Raskinuti ugovor navodi se u svim relevantnim službenim dokumentima 5 mjeseci nakon što je raskinut, a javna nabava je bila otvorena godinu i pol dana nakon raskida ugovora, nakon što je investitor ostao bez sredstava. Zašto? Pa vjerojatno jer su milijuni obećani nekom građevinaru. Javna nabava na koncu je poništena početkom ove godine. Luka Perna i zaobilaznica Orebića projekti koji su zaista nužni stanovnicima Pelješca posebice Orebića, ali ovaj projekt stoji već dvije godine od dobivanja građevinske dozvole, trebao bi biti prioritet. Najveća prevare u ovom izvješću je da su otoci prometno izolirani. Izolirani su onoliko koliko ulažemo u kvalitetu pomorskog prijevoza. Oni su možda jako udaljeni od fotelje onih koji pišu izvješće, i treba izdvojiti vrijeme da bi se do njih došlo, ali da se trebaju uspostaviti bolje i adekvatnije linije za povezivanje s kopnom trebaju i mogu, a ne samo govorit da su izolirani. Za početak bilo bi poželjno da nacionalni brodar obnovi flotu u skladu sa specifičnim zahtjevima otoka i vremenskih prilika na otocima. Pomorske linije češće su nam u prekidu nego što voze. Dakle, svega ima ali nema. Ulaganja u zdravstvo, ulaganja u školstvo, ulaganja u održivost i ulaganja u ljude. Dakle, projekti koji zaista utječu u kvalitetu života otočnog stanovništva su oni koji potiču razvoj ostalih gospodarskih djelatnosti osim turizma. Dakle, projekti u zdravstvu, projekti u školstvu, gradnja stambenih jedinica za smještaj deficitarnog kadra na otocima i mladih otočkih obitelji to bi bili projekti za koje bi mogli reći da su važni da podižu kvalitetu života otočnog stanovništva. Najveće investicije u 2021. bile su u lučku i cestovnu infrastrukturu. To su projekti koji ne potiču kvalitetu života otočnom stanovništvu nego pretaču sredstva u građevinski sektor. I to je ono što izvješće dokazuje. I također izvješće kaže da je najjača djelatnost građevinarstvo. Od EU fondova preko HDZ-ovih županija raspodjeljuje se novac HDZ-ovim građevinskim lobijima. Ulaže se u luke, u pristupne ceste, u nepotrebne i loše prekinute određene projekte pa već po isprobanoj špranci imamo samo kao posljedicu širenje građevinskih zona i turističkih zona. I sve se to lijepo zaokružilo i došlo na mjesto s novim prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Ulažemo u asfalt i u beton, a ne u ljude. Dapače, u izvješću se navodi da se uložilo na otocima u jačanje kompetencije i podizanje kvaliteta ljudskih potencijala učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola, te motiviranje mladih za rad u turizmu, a istovremeno u analizi u tablici navodite da je najmanja prosječna plaća od svih djelatnosti na otocima baš u turizmu. Dakle, mi ulažemo u građane motivirajući vlastite građane da budu jeftina radna snaga stranim investitorima i gostima, to je ono smisao razvoja naših otoka. Dakle, sve što smo iz ovoga vidjeli, da nažalost otočna kvaliteta od tih novaca nema puno koristi, a mladim otočanima na izbor nudimo lopatu ili pladanj za posluživanje. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, a evo želim nešto reći i o godišnjem izvješću o provedbi Zakona o otocima za 2021. godinu. Danas su se ovdje iskristalizirala dva pogleda. Jedan je ovaj kojeg ste imali prilike čuti. Znači ljudi koji povremeno dolaze na te otoke i njihova slika svega toga je ajmo ih pretvoriti u nekakav rezervat nek oni tamo žive onako kako mi ovdje odredimo iz Zagreba i nek snalaze, uglavnom zaštiti sve i naravno svaku kunu koju se uloži propitivati je li ona ostvarila određeni učinak koji se s time ovaj htio postignut ili nije. I onda vam kao primjer možete staviti ne znam Grad Zagreb, oni u godinu potroše gotovo koliko ovdje se navodi u nekih 25 godina od kad se promatra cijela ova priča o Zakonu o otocima i kad bi ih danas pitali da li je tramvaj danas stao baš na svakoj stanici ili se pokvario koji pa da procjenjujemo da li je on dobar ili nije na nekom malom detalju da li je život u Zagrebu dobar zato jer smeće nije ispražnjeno kako treba ili je, onda bi došli u jednu priču koju mi ne želimo. Znači postoje pogledi, jedan i širi, kad gledamo 25 godina zakona koji će biti slijedeće godine, to je Zakon o otocima koji je bio težnja ljudi koji su imali osjećaja za tu regiju Hrvatske, za ono što se ovdje navodi kao otočna Hrvatska, da vidimo što možemo napraviti u kontinuitetu politika primjenjujući ovaj zakon, ulažući sredstva da bi se dogodio pomak ili sačuvao ili očuvao život na tim otocima. 1244 otoka jesu bogatstvo RH i Ustavom također zaštićeno kao područje od posebnog interesa za tu istu RH, za nas sve i da jednostavno iz toga izlazi ono što danas ovdje imamo priliku raspravljati. Ovo izvješće pohvaljujem jer je nekakav rezime onoga što smo zadnji puta raspravljali kada smo kao zastupnici tražili da se vide određeni učinci u dužim periodima posebno kad se tiče stanovništva da utvrdimo što se to događalo i sa stanovništvom na otocima, što se događa u određenim segmentima s obzirom na to da smo imali i popis stanovništva koji je mogao onda dati dobre podatke. Danas smo čuli da nemamo dovoljno linija. Netko je otišao na trajekt i nije stao na trajekt ili vjerojatno je zakasnio i u istom trenutku je zaključio da nemamo dovoljno linija. Mi uvijek možemo reći da nemamo dovoljno, ali je država radila na tome da imamo optimalan broj linija na koje moramo doći onako kako piše, postoje plovidbeni redovi brodova, trajekata, brzobrodskih linija i to je specifičnost života na otoku. Nije isto stajati u Savskoj i čekati nekoliko vrsta, nekoliko brojeva raznih tramvaja koji će vas odvesti na mjesto gdje vi želite ili živjeti na otoku koji ima određenu barijeru. I u tom nerazumijevanju stvorila se slika koliko vidimo iz nekih tu iz oporbe da na tom otoku ništa ili na otocima ništa ne valja. Evo nedavno kaže netko je štrajkao nema dovoljno zaposlenja, nema dovoljno industrije, nema dovoljno socijalizma koji su nam neki htjeli, neki neki htjeli ovdje ovaj ili nas još uvijek nude kao model kako treba živjeti na otocima i nas uče koji živimo tamo kako bi trebali mi tamo živjeti. Čak su nas htjeli i ograničiti unutar nekoliko djelatnosti za koje oni smatraju da su važni za RH. A šta kažu podaci? 32 milijarde kuna u ovom promatranom razdoblju. Samo u zadnjoj godini gotovo 4 milijarde i 386 milijuna od čega sigurno jedan najveći dio ide na najveći infrastrukturni projekt koji će jednom dijelu RH, govorim o jugu Dalmacije i već je dao, ne koji će, nego je već dao sasvim drugačiji način promatranja života ili način razmišljanja o tome što mi znači most kao projekt ili kao infrastruktura. Znamo što se desilo na Krku sa mostom, vidimo što se događa na Pagu sa mostom, vidimo Vir što se događa sa mostom, vidimo sada Pelješac i sve one otoke znači Korčulu, Lastovo, Mljet i sam poluotok Pelješac značenje takvog jednog projekta za te ljude koji tamo žive. Naravno da će ga obezvrijedit ljudi koji ništa nisu napravili. Za njih je takav projekt u Gradu Zagrebu koji ima financijski ovaj kapacitet 25 milijardi kuna nešto neizvedivo. Kad nemaju što reći onda kažu ispravit ćemo ne znam neku novu željezničku ovaj trasu po zraku ili nešto izmisle da bi ljude uvjeravali da ono što oni misle u teoriji je dobro i u praksi. Ne rade ništa, a nas neka puste sa ovim linijama, sa svim ovim infrastrukturnim objektima od domova zdravlja, dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, domova za starije da se sami brinemo uz pomoć države, da na tim prostorima očuvamo život i da očuvamo mogućnosti da se dalje razvijamo i da možemo državi vraćati kroz razne poreze i troškove sve ono što ona u nas ulaže. Kad govorimo u nas, govorim o ljudima koji žive na otocima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Marka Pavić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Kolega Borić, evo meni je fascinantna reakcija oporbe, možda ih zato i nema u ovom pojedinačnom dijelu, a to je da kad smo negdje pri dnu ljestvice u EU najveće blato na državu sve, a kad smo jedina zemlja uz Finsku koja ima Zakon o otocima, kada španjolsko predsjedanje u drugom dijelu godine Europskim vijećem želi istaknuti Hrvatsku kao primjer dobre prakse, kad smo jedina država koja će imati posebni fond iz višegodišnjeg financijskog okvira EU fondova samo za otoke tad pa to nije dobro. Kada gradimo, a prvenstveno da bi se mogao osigurati život na otocima treba ih povezati, znamo koliko je problem i pitke vode, ja sam ga rješavao u mjestima koji nemaju vodovod, pa jel možete još jedanput malo sagledati tu reakciju oporbe i da su najglasniji u kritikama oni koji otoka nisu vidjeli osim možda tjedan dana godišnjega. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kolega Pavić njima je najbolje da malo dođu u ljeti i oni uvijek imaju i zahtjeve kad dođu u ljeti nekoliko mjeseci, žele biti u tom prostoru, lijepo im je, ugodno i uvijek im možda čak i nešto smeta što u gradovima u kojim žive ne smeta. Tako da ja znam da se svaki načelnik, gradonačelnik na tom otoku itekako trudi svojoj zajednici osigurati maksimum mogućnosti i dobru infrastrukturu da mogu živjeti na način da imao razdoblje života mirnijeg to je do sezone i vrlo intenzivnog u sezoni kada se na otocima pojavljuje i više puta stanovništva nego što ga onog privremeno, nego što ga imamo u stvarnosti tj. onog što stalno svaki dan ili godini živi na tim prostorima, tako da je država prilagodila tome i svoj sustav pomorskog prometa, cestovnog prometa, izgradnje objekata, zdravstveni sustav, obrazovni sustav, da svi oni koji žive na otocima imaju onu mogućnost koju imaju ljudi ili stanovnici u velikim gradovima. Posebno tu treba isticati male otoke koje još .../Upadica: Hvala./... uvijek treba pomagati, puno možda više nego ove velike koji su to sve riješili. Hvala lijepa. Evo ja se ne mogu načuditi neznanju, nerazumijevanju upravo oporbenih zastupnika pa ovdi danas u raspravi i kolege iz Mosta koji kaže da nama Zakon o otocima da on je razumi zašto je on nama potreban. Pa upravo ste vi u raspravi istaknuli da ovih 25 godina Zakona o otocima osigurava bolju, bolji život na otocima, bolju prometnu povezanost, a da ne govorimo i o ovom novom zakonu od 2018. se stvorio upravo temelj da bi mi otočani mogli povući i EU sredstva i za naredni period 2021.-2027. gdje će se upravo usmjeriti ta sredstva prema integriranim ulaganjima u javnu društvenu i poslovnu infrastrukturu, razvoj zelene i plave infrastrukture na otocima

da smo ga 2018. također, ponovno izmijenili u potpunosti, sjećamo se sjednice na otoku Hvaru kada smo išli sasvim novim pogledom na ovo desetljeće ispred nas što nam taj Zakon treba nuditi da bi iz njega izašlo ovo o čemu sada pričamo, program, nacionalni program vrijednosti 150 milijuna eura koji bi trebao dodatno pomoći otočanima da kroz nekoliko segmenata dorade ono što se do sad nije uspjelo doraditi. Oni koji ne razumiju cjelovitost, pričaju parcijalno i detaljno o nekoj sitnici koja njih smeta, rezultati tih i takvih vam je luka Mrtvaška koji su ti takvi aktivisti doveli u stanje d aje ostala neuređena, da se povukao investitor, da se povukla županija i ljudi imaju problem tamo, ono nije riješeno, ono je ostalo devastirano zbog ljudi koji ne razumiju što se to tamo trebalo dogoditi i koja je cjelina

zastupnika oporbe ispada to da bi mi na otocima trebali graditi prljavu industriju, da bi trebali raditi nešto drugo što bi devastiralo to bogatstvo i ljepotu koju Hrvatska ima, a posebno bih apostrofirao jednu sramotnu i uvredljivu izjavu uvažene zastupnice Peović, gdje je, ja bih rekao, sve časne i poštene ljude koji na otocima žive od svog rada, uvrijedila na .../nerazumljivo/... jedan najbrutalniji način. Čini mi se da da se ponovo miješaju jabuke i šljive, da o otocima govore ljudi što kažete i sami, na otocima provedu možda 5 ili 6 dana u 5 ili 6 godina, a vi koji živite na otocima, koji se trudite da otoci budu bogatstvo Hrvatske u svakom smislu, ispada da govorite neistine i da uljepšavate ovo Izvješće za 2021. g. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa kolega Ivanović, znači ti koji nam se obraćaju iz oporbe u biti na otocima kao politički opcije u biti ne postoje. Ne postoje znači jednostavno se pojavljuju vrlo minimalno u nekim malim segmentima gdje pronađu malo publike da ih podrži kad su lokalni izbori. U biti ne postoje, niti Radnička fronta, Možemo! možda ima nekog liječnika negdje, nije toliko to ni važno, govori o tome da nas gledaju na način da nam žele sugerirati da mi ništa ne znamo. Ako vas otočno stanovništvo ne prepoznaje kao političku opciju, a vi sa vrha govorite dolje da mi ništa ne znamo i na sljedećim izborima će biti još i gore od onoga, malo što je ostalo neće biti ništa, pogotovo nakon gđe. Peović i njezinog izričaja koji je uvredljiv za svakoga. Ali živimo u vremenu kada takav izričaj očito uzima maha i onda u drugi plan pada sve ovdje što, ono što ovdje lijepo piše i bavimo se možda i nevažnim stvarima. Na otoku ima života, otoci sve više vraćaju državi, tj. u smislu financijskih sredstava .../Upadica: Hvala./... u odnosu na ono što se u njih ulaže. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić, evo nekoliko riječi vezano uz samo izvješće. Veliko mi je zadovoljstvo, evo, vidjeti ovo konsolidirano izvješće na 4,3 milijarde kuna ulaganju u samo jednoj godini za otoke i da ste vi koji živite na otocima upravo tu prepoznali napore svih ministarstava i tijela koji imaju različite programe. Čuli smo i kritike na neke od projekata, međutim, upravo stanovnicima na području otoka, lokalnoj zajednici, jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave je trebalo dati priliku i oni su ti koji predlažu projekte, pripremaju ih i kandidiraju za sredstva koja raspisuju resorna ministarstva. Spomenuli smo i da su vrijedan teritorijalni kapital, na raspolaganju nova sredstva, Nacionalni plan razvoja otoka, dakle vidimo da se politike za otočane konstantno unaprjeđuju i razvijaju. Zakon o otocima, itekako važan i bitan, a vi sigurno imate prijedloge kako i dodatno se mogu ova sredstva na raspolaganju još kvalitetnije uložiti za revitalizaciju života na otocima.

i svi ti mali otoci na kojima pokušavamo sačuvati život, to su otoci na kojima živi 50, 100, 200 ljudi, itd., zadarski arhipelag, da ne zaboravim, to je najveći u tom segmentu i njima sad država i kroz taj program treba ponuditi ono što oni žele. Žele sigurnost života, žele urednu zdravstvenu i socijalnu skrb, žele da mogućnost da imaju i obrazovanje, ako postoji djece jer infrastruktura za neke te segmente postoji. I ambulante i škole i domovi za starije osobe, itd., fali nam veće briga u smislu da nađemo ljude koji žele doći dolje, koji žele živjeti, koji će im omogućiti upravo tu skrb. Tu trebamo pronaći rješenja i to je ono što sljedećih par godina treba ministarstvo učiniti iznad standarda onoga koji imamo u cijeloj RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Šašlin. Hvala g. predsjedavajući. Poštovani kolega Borić, pa evo, prometna povezanost otoka sigurno je jedan od najvažnijih problema stanovnika. Znači tijekom godine koji stalno žive tamo, ali i u vremenu turističke sezone kad je taj broj puno, puno veći, kud i kamo veći. Ne zna se kad je u stvari to veći problem. Zanima me što je prije nekoliko godina je bila jedna inicijativa u medijima se o tome pisalo itd. nekakav projekt prometne povezanosti hidro avionima naših otoka. To je negdje stalo, odnosno što se dešava s time, u kojoj je fazi? Da li imate možda neku informaciju jer neke otočne zemlje su na taj način riješile, jel' poglavito ove male otoke o kojima ste i sad malo prije govorili da je tamo najveći problem. Da li imate nekakvih informacija o tome, odnosno da li je to još uvijek aktualno? Hvala. Josip (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolega Šašlin što se tiče tog projekta on je bio zaživio u nekom vremenu, trajao je vrlo kratko. Očito da onaj investitor koji je ušao u cijeli taj projekt nije dobo posložio cijelu tu priču i na žalost uz sav trud države, osigurane lokacije ja mislim gotovo dvije godine leta prema određenim destinacijama i otocima jednostavno je došlo do toga da nije mogao funkcionirati onako kako je on zamislio. Bilo je tu i određenih sudskih postupaka. Nije završio onako kako smo očekivali iako se uspio uspostaviti što znači da postoji mogućnost ako to ovisi o investitorima država tu po meni ne treba ulaziti na način da ona bude taj koji će nositi cijeli taj projekt, s obzirom da se itekako brine o najvažnijem dijelu a to je pomorska povezanost, naravno i uređena cestovna povezanost. Tako da mi imamo

Mene fascinira kako neki raspravljaju o prometnoj povezanosti otoka, a nemaju pojma o tome. S obzirom da je preko 32 milijarde kuna rekli smo u izvješću uloženo u otoke od toga gotovo 40% u prometnu infrastrukturu i ja mogu to posvjedočiti po svom gradu, po svojoj županiji kako se putovalo prema najudaljenijim otocima grada Zadra po nekoliko sati. Kako se sada putuje brzo brodskim brodovima? Kako imamo i trajekte uz to? Prema tome, onaj period kada brodovi ne prometuju onda je to zbog vremenskih uvjeta, a ne zato što nemamo povezanost otoka sa kopnom. Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Perić možda mi se njima ne trebamo ni dokazivati niti što možemo, niti što se događa. Jednostavno to nam dokazuju brojke, a one su neumorne kad govorimo o turističkom prometu. Toga ne bi bilo da nemate dobru povezanost. Otoci danas nose gotovo četvrtinu cjelokupne, ako ne i više od četvrtine, trećinu cjelokupnog prometa i noćenja i ostvarenih financijskih učinaka kad govorimo o turizmu u RH to znači da itekako znaju vratiti u proračun sve ono što se u njih ulaže. Ako nekome nije dovoljno 83 putničke i trajektne linije, a govorimo o 53 stalno nastanjena otoka i poluotoku Pelješcu oni su to sveli, nije mi linija bila kad sam ja htio. Ali te linije su optimizirane, jer ne mogu ići u trošak samo tako pogotovo u zimi kad znamo na koji način to funkcionira zimi. Jednostavno sezonski način života daje veće mogućnosti u sezoni, ali zima daje mogućnosti normalnog života ako se uskladimo sami s time što piše. Tako da

I onda se vidi, da na primjer najviša ulaganja su bila negdje nešto manje od 350 milijuna kuna 2008. godine. Ako se ne varam vi ste tada bili na čelu ove Uprave za otoke, pa bi vas molila da da čujemo i da prokomentirate koji projekti su vam tada imali prioritet. Da li su se ti projekti nastavili razvijati, kako je to utjecalo na razvoj pojedinog otoka koji koji se financiraju uprava je preživjela i vratila se za vrijeme ove Vlade Andreja Plenkovića i itekako koristi svim otočanima. Tada smo ulagali s obzirom na mogućnost samo i isključivo nacionalna sredstva. Danas nam na raspolaganju kao i svim lokalnim samoupravama stoje i sva europska sredstva. Otoci imaju svoj dio koji je posebno za njih, ali nisu izdvojeni iz cjelovitog sustava Republike Hrvatske i mogu funkcionirati jednako po svim ostalim zakonima. Tko tu može ili zna više zasigurno donosi na svoju sredinu dovoljno sredstava i uređuje tu sredinu. Kakva je situacija mislim da ove brojke koje na 127 stranici govore što na otocima imamo od prometnih veza, od škola, vrtića, domova za starije itd. pokazuju što se radilo godinama 30 godina, 25 godina samog Zakona o otocima. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Boriću. Evo iz izvješća koje je pred nama je vidljivo petnaest postotno uvećanje ulaganja u hrvatske otoke, odnosno pol milijarde kuna, gotovo 4 i pol milijarde kuna u 2021. godini, a najveća ulaganja upravo u prometnu povezanost koja i jest najbitnija. Ono što smatram vrlo vrijednim i značajnim podatkom jest da broj učenika u otočnim školama raste u desetgodišnjem razdoblju i to za 1,3%. I što se tiče tog podatka mislim da vezano uz njega ne treba nikako bit euforičan, ali da je taj podatak o rastu broja učenika u otočnim školama svakako jako, jako dobar, pozitivan, da govori o dobro pogođenoj otočnoj politici, da govori svakako o pozitivnim učincima provedbe Zakona o otocima. …/Upadica Reiner: Hvala./… I evo željela bih imamo na otocima 69 dječjih vrtića, 109 osnovnih i područnih škola i 13 srednjih škola. Taj sustav pokazuje jednu stabilnost, znači od 2015. do sada da imamo znači negdje na nivou 11.200 učenika svake godine, u nekim, u zadnjim godinama i više, znači u odnosu na 2015. mi imamo 246 učenika 2021. više, to je nešto što vas veseli, to mi je najvrjedniji podatak ovog izvješća iako nam je broj stanovnika u promatranih 10.g. od popisa stanovništva pao za 4 on je u 30-godišnjem razdoblju od '91. do sada 4 tisuće, znači događa nam se fluktuacija, ali ona nije kao i na drugom dijelu RH, zato pokazuje politika, ali kontinuitet kažem i sve druge Vlade koje su provodile tu politiku da se može sa ciljanim mjerama i sredstvima očuvati život i da se može unaprijediti i da to onda daje rezultat kojeg danas ovdje vidimo u izvješću koliko ugovora, netko htio obezvrijedit ili reć da na otocima nije život onakav kakav oni žele. Sada će govoriti poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev, izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. danas kad je pred nama Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021.g. najbolje možemo iščitati odnos Vlade Vlade RH prema otocima. Tu od onog uvodnog dijela gdje možemo vidjeti točno koji iznos je koje ministarstvo ili lokalna samouprava uložila u otoke, a posebno u onom zadnjem dijelu gdje imamo analizu kretanja od broja stanovnika, poduzetnika, iznosa plaće, dohotka, prihoda, rashoda, dobiti i slično vidimo kakvi su rezultati sveg onog uloženog u otoke. Najveća ulaganja upravo su bila 2021. i iznosila su 4,386 milijardi kuna. Kad pogledamo da se u otoke u razdoblju od 16.g. od 2006. do '21. uložilo 32,18 milijardi kuna, što je bilo u prosjeku nešto više od 2 milijarde kuna godišnje onda vidimo da je '21.g. su stvarno ta ulaganja bila posebno visoka. Znamo da se radi prije svega o cestovnoj povezanosti s južnom Dalmacijom i da je to iznos koji je posebno u ovoj godini, u toj 2021. taj iznos je bio zbog toga znatno viši, međutim imamo i puno i manjih i značajnih projekata, ja bi posebno istakla uspostavu Hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama za koji je rezervirano 45 milijuna kuna. Analizom učinka ostvarenih ulaganje u otocima kao što sam rekla to smatram izuzetno bitnim dijelom ovog izvješća i to bi bilo dobro da imamo kod svih izvješća, kaže najveća ulaganja kao što smo jel čuli bila su upravo u toj godini i to u prometnu povezanost nešto više od 38%. Naravno ne treba zanemariti ulaganja u obrazovanje, kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, e tu bi apelirala i mislim da bi u dogledno vrijeme trebalo još više ulagati upravo u ovaj segment jer to je dio koji se odnosi na stalno stanovništvo i naši otočani i zaslužuju i trebaju još bolju i kvalitetniju i zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb kako bi ih to zadržalo na otocima. Kad gledamo usporedbu trenda rasta broja poduzetnika otočne Hrvatske i ostatka Hrvatske zanimljivo je vidjeti da su trendovi gotovo identični. tu možemo zaključiti upravo opravdanost ulaganja u otoke s obzirom na jednake mogućnosti razvoja poduzetništva koji se očituje u stopama rasta broja poduzetnika otoka u odnosu na ostatak kontinentalne Hrvatske bez obzira što dolazim iz Šibensko-kninske županije, što na području grada Vodica postoje dva otoka, ovo je jako ugodan podatak koji nam govori da poduzetnici i na otocima jako dobro i posluju i opstaju. i opstaju. Naime, broj poduzetnika je kao što sam rekla rastao, kao i broj zaposlenih kod njih, kao i njihovi ukupni prihodi, naravno time su i nešto rashodi bili također viši, ali i dobit prije oporezivanja je čak u odnosu na prethodnu godinu 2020. je bio za 93% viši. Kad govorimo o prosječnoj plaći u otočnoj Hrvatskoj u 2021. ona je bila manja od prosječne plaće po zaposlenom u svih poduzetnika u RH i to za 13,2%, no u odnosu na nju je rasla više za 7,1% u usporedbi za kontinentalnom dijelu gdje smo to imali svega 6%. Kad govorimo o analizi kretanja broja učenika po, na otocima i tu vidimo podatak da imamo 2023. u odnosu na 2013. 146 učenika više. U odnosu na ostalu Hrvatsku gdje imamo pad, kad se isključe podaci za Grad Zagreb imamo smanjenje broja učenika u Hrvatskoj čak za preko 13%, evo kao što sam rekla otočna Hrvatska broji čak nešto više od 146 učenika više. Kad govorimo o padu broja stanovnika u RH u međupopisnom razdoblju 2011.-2021. ona iznosi 413 tisuća stanovnika odnosno 9,64% i za taj iznos je pao broj stanovnika, dok je stanovništvo raslo na čak 22 otoka, nažalost,

ipak da se budi taj gospodarski dio tj. kroz poljoprivredu, turizam itd., danas je puno riječi tu bilo rečeno da je to turizam je nekakav negativni dio valda tih ulaganja i svega. Ja se sjećam negdje 2018. investicije u turizmu su tad bile na razini milijardu eura, od toga 25 do 30% su bile investicije na otocima, konkretno govorim izvan ovih infrastrukturnih, dakle govorimo o izgradnji hotela kategorije 4-5 zvjezdica i slične stvari, dakle očito je povezivanje poljoprivrede, dakle tog segmenta pa i male brodogradnje i svih kao što su i na Rabu i još nekim drugim drugim otocima i OPG-a dakle tu raznovrsnost dali mogućnost zapošljavanja, a danas tvrde da toga nema pe evo vaš komentar. Hvala lijepo. Pa kolega Cappelli evo iz izvješća vidimo da je u turizam u 2021. uloženo na otocima 467 milijuna kuna svega 1,5%. Sigurno da turizam zaslužuje više i daleko više može dati upravo otocima. Ovom prilikom evo iscurilo mi je vrijeme pa nisam mogla reći, ja bi apelirala i na gradove, općine koji na svom području imaju otoke da i oni daju svoj doprinos razvoju otoka. Npr. grad Vodice je svojevremeno i nastavilo se s tim odustalo odnosno oslobodilo plaćanja komunalne naknade sve one koji posluju tijekom čitave godine i znači trgovačke poduzetnike i one koji rade u ugostiteljstvu. Kad je u pitanju korištenje javnih površina također imaju beneficije po posebno nižim cijenama. Kad je u pitanju prostor koji se iznajmljuje, a vlasništvo je grada također su po minimalnoj cijeni dobijaju taj prostor.

evo imali smo posjet predsjednika Odbora za regionalni razvoj EU Parlamenta Omarjeea koji je upravo u Šibeniku predstavio Rezoluciju EU Parlamenta o otocima i kohezijskoj politici dakle ulaganjima eu fondova u otoke. Nakon toga posjetili smo i Muzej koraljarstva na Zlarinu i Muzej Faust Vrančića na Prviću koji je upravo pod gradom od kud vi dolazite Vodicama, prema tome dali smo pogled na razvoj hrvatskih otoka. Ono što i vi ste bili na tom predstavljanju bilo je jasno da ono što EU Parlament traži od Europske komisije i ostalih država članica da 90% toga Hrvatska ima, a pogotovo ono što traže zasebna eu sredstva samo za otoke. Po prvi puta jedino Hrvatska ima 150 milijuna eura samo za otoke. Hvala lijepo kolega Pavić. Bili smo jako počašćeni da je upravo naša Šibensko-kninska županija odabrana za posjet i obilazak naših projekata koji su financirani iz eu sredstava Memorijalni centar Faustu Vrančiću je financiran iz pretpristupnog fonda i u to vrijeme sam bila gradonačelnica Vodica i sigurno da je bilo jako teško složiti od studije i predvidjeti što je moguće kroz sedam godina. Ono što one probleme sa kojima se susrećemo i mi mi na otoku Prviću odnosno sa tim projektom to su problemi koji imaju svi otoci od tog da nije tako jednostavno doći da treba biti kvalitetna prometna povezanost, posebno ako se radi o kraćim relacijama, financiranje jedan izlet i posjet memorijalnom centru ne uključuje samo onu ulaznicu nego uključuje i prijevoz brodom, naravno to iziskuje i određeno vrijeme. Sve su to problemi koji otočani imaju i projekti na otocima u odnosu na one projekte …/Upadica Reiner: Hvala./… Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Ovdje samo danas imali prilike čut od pojedinih oporbenih zastupnika da se ništa ne radi kroz programe za otoke ništa se ne radi za ljude nego se samo ulaže, neki su rekli u asfalt. Ja to ne smatram tako i upravo iz ovog izvješća vidljivo je da je npr. kroz program Hrvatski otočni proizvod upravo pomognuto ljudima koji žive na otocima da proizvode i plasiraju svoje hrvatske otočne proizvode. Na taj način ustvari rade i promociju svoje kulture i baštine i hrvatske kulture i baštine, a isto tako moguće je dobiti i bespovratna sredstva za plasman tih proizvoda što smatram da je pozitivno jer na taj način kroz sajmove, promocije, organiziranje radionica se i turisti mogu upoznati s tim proizvodima. Na taj način ustvari se ti proizvodi bolje plasiraju i imaju širi plasman …/Upadica Reiner: Hvala./… a pomaže se tim našim ljudima. Molim vas da nam kažete svoju ocjenu? **Reiner, Željko Smiješno je čuti da nešto iz ovog izvješća nije usmjereno za razvoj otoka i otočana. Vi ste rekli samo jedan od projekata hvalevrijednih Hrvatski otočni proizvod i zaista svaku godinu svjedočimo novom izboru i novim proizvodima koji dobijaju tu oznaku, često i tu u Zagrebu imamo prezentaciju i prodaju takvih proizvoda na koje smo svi jako ponosni. Međutim, osim tog programa imamo i brojne druge koje služe razvoju otoka, nešto što je jako, jako bitno što sam također htjela spomenuti u svojoj raspravi jako bitno za otočane je vodoopskrba jadranskih otok naime subvencioniranje cijene vode. Za tu namjenu u 2021.g. je izdvojeno preko 16 milijuna kuna, to je nešto što bi u biti trebali platiti otočani. Pitam se kolko bi onda otočana ostalo na otoku da još moraju plaćati …/Upadica Reiner: Hvala./… tolko visoku cijenu vode da nije pomoći ministarstva. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice. Danas je vrlo izazovno očuvati naravno broj stanovnika na kopnu, a nadasve na otocima i sigurno će to bit izazov vremena koje je ispred nas. Čuli smo ovdje da je Hrvatska uz Finsku jedina zemlja koja ima Zakon o otocima, što mislim da je jako dobra polazišna točka za ono čemu stremimo. Smatrate li vi da evo kao osoba koja dolazi s područja koja u svom teritoriju ima otoke upravo kroz taj zakon možemo riješiti probleme s kojima ćemo se suočavati, ali nadasve uz taj zakon ćemo ih sigurno i bolje i sigurnije rješavat? Hvala lijepo kolega Ivanović. Upravo Zakon o otocima i donošenje u ovom visokom domu pokazuje koji je odnos Vlade prema otocima da oni zaslužuju posebnu pažnju, a kao što sam rekla iz analize svih kretanja i brojki vidimo da je sve ono što se ulaže u otoke da ima i rezultata. Znači od povećanja broja stanovnika do povećanja djece u školama do povećanja broja i poduzetnika i to sve jako brže, bolje i više nego što je to u ostatku Hrvatske. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice, pa evo ja sam se htjela isto dotaknuti problema vodoopskrbe na otocima. Kad pogledate u samom Izvješću 2021., preko 290 milijuna kuna uloženo u vodoopskrbu i odvodnju jer ako govorimo o razvoju turizma i ne samo turizma, onda je briga o otocima, dakle i o odvodnji, o fekalnim vodama isto tako jako važna i upravo ovo ulaganje nam na značajan način pomaže upravo da možemo razvijati taj održivi turizam, a da imamo što kvalitetniji zapravo život i domicilnog stanovništva.

veliki značaj upravo ulaganju u odvodnju i vodoopskrbu. Imamo 21. rangiranih projekata za OPKK 2014.-2020. prema ugovorenoj vrijednosti projekta i onda vidimo redom, prikupljanje, projekt prikupljanje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području otoka Krka, pa zatim Nin, Privlaka, Vrsi, Cres, Mali i Veli Lošinj, Jelska, Vrbovska, Novalja, u mojoj županiji Betina, Murter, itd., vidi se da se odvodnji i vodoopskrbi vodoopskrbi pridaje poseban značaj jer znamo koliki problem možemo imati ako se bilo koji incident dogodi, posebno u ljetnim mjesecima. Hvala g. predsjedavajući, poštovana kolegice Martinčević. Pa vi kao čelnica jedinice lokalne samouprave sigurno imate iskustva u realizaciji i provedbi projekata i na otocima. Zanima me jer sigurno je velik broj tih projekata, odnosno ova ulaganja od oko 4,5 milijarde kuna sigurno su i rezultat jedinice lokalne samouprave koje su velikim dijelom te projekte i nominirale i na neki način pripremile i provele i onda me zanima vaše mišljenje odnosno reakcija na česte primjedbe oporbe i na njihova nastojanja da se smanji broj jedinica lokalne samouprave na području cijele RH, a poglavito i na otocima. Kako bi se to odrazilo na ukupno stanje na otocima odnosno na njihov razvoj i život samih

i odgovorniji prema plaćanju svojih obveza, do toga da su njihovi čelnici onda sav taj novac mogli ulagati isključivo u njihova naselja, isto to bi se dogodilo okrupnjavanjem i tih posebno otočnih malih jedinice lokalne samouprave, tako da ja vjerujem da će otoci i dalje ostati ostati pod onom ingerencijom po kojem su sada, da neće se ići na veliko okrupnjavanje kako bi oni koji su i dalje od otoka imali i manje osjećaja za te iste otoke. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, dakle O značaju hrvatskih otoka ne treba previše govoriti, svi znamo da su prirodne ljepote naših otoka nešto što treba čuvati, njegovati i i kad se raspravlja o otocima, kad smo imali izmjene i dopune Zakona o otocima, imali smo suglasje na obje strane sabornice, mislim daje tu, ništa nije sporno i ta skrb o otocima kroz zakonski okvir je nešto što treba pozdraviti. Značajna sredstva su uložena, znači od 2017. do 2021. gotovo 15 milijardi kuna, od 2006. 32 milijarde kuna, to su istinu značajna sredstva, ali vidimo i po ovom Izvješću koje je vrlo kvalitetno napravljeno i drago mi je da je usvojen, usvojena ona sugestija da se sve poveže i sa podacima iz zadnjeg popisa stanovništva, vidi se da su ta sredstva dobro i pametno uložena zato što daju rezultate. E sad, kako su uložena? U gospodarstvo 22%, promet i infrastruktura 38,5, komunalna infrastruktura 13%, to su neki zbirni pokazatelji koji su manje-više isti, kad pogledate i inače i kroz projekt Slavonija, Baranja, zapadni Srijem, dosta je tu nekakvih paralela koje se mogu povući. Što su glavne djelatnosti? Građevina, trgovina, smještaj, ugostiteljstvo, turizam, naravno, ali tu ima nekakvih interesantnih podataka na koje bih se ja osvrnula u ovoj pojedinačnoj raspravi. Prvi se odnosi na HEP ODS, i to kako se oni ponašaju, što rade i zašto totalno zanemaruju ulaganje u solare na našim otocima, tamo bi se moglo proizvost, tamo je iz solarnih panela nego što je to na kontinentu zbog toga što HEP, pa od otprilike po godinu dana ljudi čekaju da ih se priključe kad i postave solarne panele na krovove, sve to skupa jako kasni. Znači ponašanje HEP ODS-a kada su otoci u pitanju je katastrofalno. Katastrofalno, jer mi bi već mogli imati situaciju da svi naši otočani na svojim krovovima budu samodostatni u proizvodnji električne energije, nismo. Zatim je tu Hrvatska pošta, također, još jedna državna tvrtka koja se hvali brojem ureda, itd. Znate kako izgleda radno vrijeme Hrvatske pošte u ruralnim krajevima? 4 sata svaki 2, 3, 4 dan, vidim što rade kod mene po slavonskim općinama, ljudi moraju uzeti godišnji odmor da odu podignuti neku preporučenu pismo, paket. Ponašanje Hrvatske pošte kao monopoliste neprihvatljivo. Neprihvatljivo. Onog trenutka kada je zakonodavac ukinuo male pošiljke privatnim tvrtkama Hrvatska pošta se počela ponašati potpuno neprihvatljivo. Zatim, osnovni financijski pokazatelja poslovanja poduzetnika su isto vrlo interesantni jel. Vidimo da su se oni vrlo brzo vratili na onu pretpandemijsku godinu, ali ono što meni privuklo pozornost to je prosječna plaća koja je nekih, neto plaća nekih 5 tisuća i nešto kuna. Onda kad pogledate broj poduzetnika mikro, mali, srednji, veliki, prevladavaju naravno mikro poduzetnici. Vjerojatno je tu puno ovih koji iznajmljuju. S plaćom od 5 tisuća, 5 tisuća 300, 400 kuna teško se može živjeti bilo gdje pa tako ni na otocima, ali evo poziv Ministarstvu financija da malo pročešlja to, čini mi se da je udio sive ekonomije samo iz tih par podataka je evidentno vrlo, vrlo, vrlo velik. I to se vidi iz aviona. I u konačnici mi smo država velikih regionalnih nejednakosti pa tako i ovi demografski podaci koliko god su dobri, optimistični gdje imamo možda 5 tisuća stanovnika manje-više jel to je zanemarivo, ja ću to samo usporediti sa rezultatima u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu. Samo u Osječko-baranjskoj županiji minus od 45 tisuća stanovnika. Pa onda pitam se jel se trebamo toliko fokusirati na neke dijelove, a neke potpuno …/Upadica: Hvala lijepo. Poštovana kolegica Vučemilović ja ću se referirati na onaj vaš dio izlaganja gdje ste govorili o obnovljivim izvorima energije. Dakle, o temi obnovljivih izvora energije govorimo već neko vrijeme, govorimo o potencijalu koji je, govorimo o tome koji bi bio veliki potencijal kad je riječ o otocima. Dakle, kroz obnovljive izvore energije imate, govorite o svom stavu prema okolišu, dakle prema klimatskim promjenama, energetski ste neovisni i imate uštede. I sad da naravno tu ostaje zabrinjavajući način na koji HEP se odnosi prema svemu tome. Dakle, mi imamo slučaj solarnih elektrana koje još uvijek nisu priključene u sustav je HEP nije dao svoja odobrenja. Umjesto da ovo bude prioritet prioriteta pogotovo kad na vlastitoj kući, na vlastitom krovu stavljate u smislu energetike i da u smislu klima uređaja, dakle svaki gost danas neće doći tamo gdje nema klima uređaja osim ako ima taj vid turizma pa ide drugačije. Dakle, to je nešto što valja naglasiti Vučemilović. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa kolegice Mrak Taritaš, potpuno ste u pravu. Znači kao što sam rekla proizvodnja električne energije dolje u Dalmaciji je 30% veća nego što je to na kontinentu zbog većeg broja sunčanih dana. Ponašanje HEP ODS-a poglavito u tim dijelovima je strašno. Oni sebi dozvoljavaju da se na priključak čeka po godinu dana, sve to skupa u Njemačkoj završi se za tjedan dana znači od postavljanja do izvođenja svih mogućih i nemogućih dozvola. Osobno smatram da bi trebalo ipak malo više stimulirati postavljanje solarnih panela na krovovima privatnih objekata, kuća i tako poticati naše građane da budu energetski samodostatni, neovisni, održivi. Nažalost mi još uvijek evo, svaki tjedan idem na toj relaciji Našice – Zagreb imamo u poduzetničkoj zoni kod Nove Gradiške dvije solarne elektrane.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, dakle svake godine imamo izvješće što se napravilo u protekloj godini odnosno ovoj za 2021. vezano je u otocima i tu imamo priliku vidjeti što se napravilo. vrlo rado čitam ovo izvješće jer recimo da kad bih živjela u realnom svijetu i bavila se onim što me uvijek veselilo, a to je prostorno planiranje i neke usporedbe, onda bi, onda je ovo jedno od izvješća koje bi mi koristilo za podatke. Podatke što, kako, gdje, koje su promjene i to je vrijednost ovog izvješća. I kad netko dobro to napravi i kontinuirano radi to treba pohvaliti. Inače između rasprave u ime kluba i sad javio mi se jedan gospodin koji je rekao ja vas lijepo molim da postavite temu problema vodoopskrbe na otoku Ižu. Naime, na otok Iž je dovedena voda ali još uvijek je samo na jednom mjestu pa nije razvedena nekako je to evo za državnu tajnicu da vidi što se tu dešava, ja imam zaista prema tom gospodinu nekako i potrebu da to kažem. Ali ono što sam htjela govorit sam htjela govorit o nečem drugom. Htjela sam govoriti o temi o onoj temi za koju je nekako moja domena i o kojoj vrlo rado govorim. Dakle, Hrvatska ima 1244 prirodne tvorbe, od toga je 78 otoka, 524 524 otočića, 642 hridi i grebena i ima ukupno od toga 53 naseljenih otoka. U 2021. godini je ministarstvo napravilo i sad konačno mi je državna tajnica odgovorila ide u svom procesu dalje prijedlog Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je u toj godini dobilo 11 zahtjeva za prvokup. Dakle, ako imate privatni otočić, otok ili nešto nenastanjen ili sve ostalo vi morate prvo ponuditi državi pravo prvokupa, ministarstvo je u 2021.g. dobila, dobio 11 zahtjeva i tih 11 zahtjeva je odbijeno dakle rečeno je da država tu nema interes. Nešto što mene muči 15.g. i kad bih imala jasan stav prema tome ne bih imala uopće problem, rekla bih koji mi je jasan stav, a koristim ovu priliku, htjela sam govoriti o katastru i gruntovnicu, ali koristit ću ovu priliku da kažem nešto drugo. Svako od nas ima neke polja interesa, ja vam u kasne noćne sate jako volim gledati jednu dakle kad, kad neko kupuje otok, gdje onda imate prilike vidjeti šta neke druge zemlje rade sa svojim otocima, što radi Kanada, što radi Amerika, što radi, bio je primjer Nikaragve u posljednje vrijeme, pa imate prili…, prili… ovaj primjeri nekih južnoameričkih zemalja i imate primjer svega ostalog i sad je neko u potrazi za otokom i sad kad ovaj kaže tražim otok i ovaj mu odmah kaže na tom otoku koji ima 20 hektara, 10 hektara, 3 hektara, moš napravit to i to. E sad, ono što je meni bila vječna dilema u mojoj glavi i kad bih znala svoj jasan stav, užasno se dvojim oko toga. Dakle s jedne strane otoci su izuzetno veliki potencija i s jedne strane vi kad imate nekakve otoke u trenutku kad dopustite gradnju, a ne kontrolirate tu gradnju može vam se desiti svašta. Ali s druge strane nama se u prostoru i ovako i onako dešavaju mimo volje nekakvi i bespravni objekti i bespravni objekti na nekakvih otocima i ostalo. U jednom trenutku kad sam imala, kad sam bila u izvršnoj vlasti, imala priliku zaista biti i raditi Zakon o prostornom uređenju i gradnji onda sam pitala i intervjuirala kolege da li smo mi spremni ko država, ko narod, ko sve ostalo reći da postoje otoci koji su površine, sad ja to govorim iz rukava 3, 4, 5 hektara ili bez obzira koju ćete površinu reć, na kojoj mi dopuštamo određenu izgradnju uz određene uvjete i na određeni način. I tad sam imala kole…, ja sam intervjuirala, prvo sam intervjuirala svoje kolege i pitala sam što vi mislite o tome, dal smo spremni, dal smo spremni reć ako imamo nenastanjeni otok pod određenim uvjetima dopustit ćemo nekakvu izgradnju, mi danas lažiramo situacije, al to sad neću tu reć da ne pomognem nekom ko lažira i koji dolazi onda do kri…, dakle ono uvijek znamo nać neku rupu u zakonu.

kolegice Mrak-Taritaš ja imam jedno kratko pitanje. Da li je moguće rasprodati nenaseljene otoke koje su u privatnom vlasništvu? **Mrak-Taritaš, vi ste privatni vlasnik otoka, otok je nenaseljen, imate privatne vlasnike, ja znam recimo jedan otok koji ima 30 hektara, on je nekad u svojoj prošlosti, tamo pred jedno 150.g. je bila gore sad koji red ne želim reć, mislim da su bili Dominikanci,

pravo prvokupa, ko i zaštićene ostale i ministarstvo na 11 prava prvokupa u 2021.g. je sve reko da država nije zainteresirana. Nakon što država nije zainteresirana on ga može prodat ako ste vi spremni kupit. Ovaj vlasnik je prodavao i onda se na temelju tih starih nalaza i temelja probalo dokazat da tamo postoji nekakva izgradnja…/Upadica Reiner: Hvala/…što je sve zajedno malo krivo bojim Hvala lijepa. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, malo smo se ovdje kroz raspravu dotakli i tog teritorijalnog ustroja našeg, pa smo čuli neke hvalospjeve kako je to krasno i divno što ima tako puno općina, pa eto dakle jedan otok Brač ima 7 općina i jedan grad, a najinteresantniji je otok Pag recimo koji je podijeljen između dvije županije čak, koliko je to prepreka, koliko je to po vama potencijal nekakvog rasta u budućnosti? Hvala. A i evo kao urbanistu i ne znam osobi koja se bavila prostorom, planiranjem, kako to ustvari može

Zakon kojim je definirano prostorno uređenje je između ostalog rekao da, pogotovo kad je riječ na otocima, da JLS ako ima više, recimo dvije su na Visu, Vis i Komiža, na Braču je 7 ako se ne…, 8, na Hvaru imate sad bih trebala da ne kažem krivi, krivu brojku, nisam pripremila ovdje, recimo znala bih to i postoji, kaže da mogu zajedno raditi prostorni plan, što bi nekako imalo smisla znate, niko se nije odlučio zajedno radit prostorni plan. To je ono koda ih puškom tjerate, bilo bi jeftinije, bilo bi bolje, bilo bi operativnije, niko ništa ne bi izgubio, ne bi se, pogotovo neke zone, neke zone imate trećina u jednoj JLS, u drugoj 2/3. **Reiner, **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Poštovana kolegice Mrak, ja sam doista impresioniran vašim poznavanjem problematike otoka, ali evo podsjetit ću vas na jednu činjenicu ne tako davno, vi ste od 2012. do 2016. bili ministrica prostornog uređenja i graditeljstva. U tom periodu g. zastupnik tadašnji Denis Šoja, predstavnik manjine i ja smo bili kod vas jedno 3 ili 4 puta vezano uz rješavanje problematike nelegalne gradnje odnosno gradnje vikend naselja na jednom otoku odnosno Adi Dunavskoj tzv. zelenom otoku i vi tada u 4.g. ništa od toga niste riješili ali doista ništa, tako me sada evo ovo malo čudi kako sad imate sve prijedloge i rješenja itd. a tada u tom mandatu zaista ništa niste napravili. U međuvremenu je došlo do nekih izmjena i hvala bogu taj problem je riješen. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolega Šašlin. Mislila sam da ćete me pitati za septičke jame na području Cvelferije, ali odlučili ste ne pitati. I hvala dragom bogu što se vas tiče da su iza mene došli jedni operativni ministri pogotovo ministar Horvat. Ne znam zašto je čovjek kad je radio tako dobar posao završio u zatvoru možda vi znate? **Reiner, Željko evo poštovana kolegice sjetila sam se kad već imamo Zakon o otocima i dobro je što imamo Zakon o otocima, da ne kažu je li da stalno nešto kritiziramo, ali sjetimo se vremena lock downa i onih famoznih propusnica. Evo spomenuli ste ga malo prije na Braču 8 jedinica. Mene zanima, zanima me ovdje je li od tih 8 jedinica jesu li one reagirale sad na ovaj poziv je li za funkcionalnim ujedinjavanjem, jesu li se sjetile funkcionalno ujediniti. Dakle, taj veliki broj 556 gradova i općina možda se najbolje vidi baš na otocima koji su nekako podijeljeni u manje općine. Nema suradnje, a evo sjetimo se evo kažem onih famoznih propusnica za doć kupit kruh trebalo vam je na Braču

tema corone i tema lock downa je otvorila sve naše probleme koje imamo. I probleme koje imamo i sa teritorijalnim ustrojem i sa svim ostalim. Vi ste se sad sjetili propusnice i to je bila zaista činjenica. Jednako tako mislim da ste u nekoliko navrata pitali dakle za ovo ujedinjenje koje je i gdje je za projekt i određena suma novaca potrošena da li stvarno je do tog ujedinjenja došlo. Ja mogu govoriti bez obzira kolega Šašlin može me upisati kao najgoru ministricu u povijesti Hrvatske. Ja tu nemam nikakav problem kolega Šašlin. Čula sam ja svašta o sebi pa i ovo i ono, ne znači, ali vidjela sam to na prostornom planiranju kad probate dogovoriti. Čak kad imate u prostornim planovima imate granicu, jedna turistička zona je bila granica između dvije jedinice lokalne samouprave. Nisu htjeli za stol i razgovarati, šta drugo da vam kažem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Gari Cappelli. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo nekako danas sam pomno slušao i zahvaljujem se svima onima koji daju punu podršku Zakonu o otocima, ali ne samo zakonu formalno, dakle kroz članke nego realizaciji i podršci svih projekata koji se provode, dakle kroz Zakon o otocima, ali i kroz druge mogućnosti lakšeg življenja na otocima.

vidite, ja pogledam prvo dal' puše bura ili jugo, da li je otišao katamaran ili lokalni brod, jer po tome znam dal' ću bit u Saboru ili neću? Dakle, to je ta već razlika u startu koju drugačije, dakle shvaćamo. Dakle i danas kad neki oporbeni su govorili o otocima specifičan kontinentalni način. Mene nećete nikad čuti da sam se javio, da sam bilo šta kritizirao kad je bila riječ o bilo čemu potpori da li kroz zakon poseban o Slavoniji ili bilo čemu drugom, jer ne bih nikad toliko duboko razumjeti čitajući knjige i knjige kao onaj što živi kažem koji prvu stvar u jutro vidi koji vjetar puše i da li će doći do bolnice. Jer prvenstveno nama na otocima znači povezanost, sigurnost. To su dvije prve stvari. Sad će netko reći posao naravno da je, ali kad znate kad vam supruga treba roditi puše bura i ne znate da li će do riječke bolnice doći i da li će se porodit što je bilo slučajeva sa malog otočića Ilovika pored Lošinja. Gospođa je rodila u vojnom helikopteru na putu za Rijeku. Dakle, to su životne situacije povezanost, brzo brzo brodska linija, trajekti, bolnice. To su osnovne stvari, jer sami smo vidjeli u podacima sve više starijeg stanovništva. Šta starije stanovništvo traži nego sigurnost življenja to je bolnica i usluge u bolnici. Ja ću reći primjer kad smo već kod tih podataka. Recimo u Malom Lošinju u vrtiću imate 265 djece, 17 skupina, ima logopeda, pedagoga, 2 psihologa, 2 osobna asistenta. Toliko o tome da ne funkcionira ne? Zadovoljava dakle državni pedagoški standard. Osnovna škola 586 učenika svi u jednoj smjeni. Produženi i cjelodnevni boravak kuhani obroci. Na Susku, dakle gdje živi stotinjak ljudi ima u školi područnoj troje đaka. Na Iloviku desetero. Nedavno ih je bilo dvoje, troje, sad ih je desetero. Zato što smo povezali između Mrtvaške famozne i Ilovika i to je razlog bolje povezanosti bilo odmah više djece, više tvrtki i više ljudi koji žive na otoku. Netko je govorio danas ima li investicija, nema. Recimo foto naponska elektrana 50 milijuna kuna prva faza, druga faza će biti još toliko. U srednjoj školi 267 učenika. više timova obiteljske medicine kirurga, dva internista jedan je kardiolog, anesteziologa, ginekologa, više zubarskih ambulanti, više timova hitne, lječilište, fizioterapeuti itd. itd. Kad smo kod sigurnosti i povezivanja nismo previše o kulturi govorili muzeji 40 milijuna, država je uložila gradom Lošinjem jedan od najvećih, naj, najmodernijih muzeja Apoksiomena, jedinstven u Europi i svijetu možemo tako nešto reći. Dakle, povezivanje, sigurnost, posao i svi ovi drugi podaci, recimo opskrba vodom i to smo danas govorili, pilot projekt dva prva desalinizatora u RH na otoku Susku i otoku Unije, dakle ne treba više vodonosca. Poljoprivreda, e tu moram apelirat molit sve vas i da shvatimo ozbiljno jednu situaciju, sve ovo drugo što smo rekli potpuno se slažem izvrsno funkcionira i otočani su zadovoljni, ali ja bi molio i apeliram problem alohtone divljači. To je danas veći problem na otocima nego bilo koji drugi problem, vjerujte mi i o tome treba ozbiljno zasuči rukave i pomoći otočanima. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Cappelli spomenuli ste dva ključna otoka, povezanost i sigurnost. U kontekstu dalje ste spomenuli Mrtvašku. To me podsjetilo na nedavna događanja kad je Vlada RH osigurala zaista obimna sredstva da bi se napravila nova obala, cesta, povezao otok Ilovik Ilovik sa kopnom. Ta investicija je naprasno zastala. Budući da ste vi bili prvi čovjek Lošinja i da ste dobro upoznati s problematikom možda bi dobro bilo da se i ovdje svekolikoj hrvatskoj javnosti pojasni zbog čega je došlo do toga s obzirom da je to bila ključna investicija ne samo za Lošinj već za Ilovik, a i za

Prvobitna investicija županijske lučke uprave bila je u visini 35 miliona kuna negdje plus PDV tako nešto cca i tada kao gradonačelnik bio sam punu potporu dao tom projektu i to su dali punu potporu projekti i vijećnici, ali i mještani otoka Ilovika. U međuvremenu kad sam otišao nakon nekog vremena vidim da je odobren projekt bio Mrtvaške, bio sam jako sretan međutim onda sam shvatio da to nije taj projekat, da je taj projekat narastao negdje na skoro 80 miliona kuna. To su europska sredstva, nema veze. Dakle, županija lučka uprava u Malom Lošinju je povećala projekt sa 35, 40 i nije dobila suglasnost od recimo stanovnika i mještana Ilovika. Dakle, županu na čast i županijskoj lučkoj upravi u Malom Lošinju koja bez potpore domaćeg čovjeka išla u to,

gradonačelnik 12 godina i možete i iz te perspektive govoriti o problemu života na otocima. Mislim da je problem dostupnosti zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi sigurno vrlo značajan za otočane i mislim da je i uvođenje ovih novih brodica hitne medicinske pomoći značajno će doprinijeti što boljoj zdravstvenoj srbi, ali mislim isto tako da je važno jel od lokalnih čelnika sve ono što oni čine. Tako znam da i oni daju brojne olakšice ljudima koji dolaze na otok, ostaju raditi na otoku i u području ali isto tako i u području zdravstva. Sjećam se slučaja našeg karlovačkog doktora pedijatra koji je otišao na Brač i ostao raditi kao pedijatar.

Kirurg je bio iz, ja mislim da na traumi u Draškovićevoj je bio kirurg, vrhunski, iskusan kirurg, imao je negdje oko 50-ak godina i ovaj mi smo ponudili kao jedinica lokalne samouprave, ponudili smo dakle stan i razliku u plaći između onoga što je imao u Draškovićevoj dakle sa dežurstvima sa svim, naravno da nije mogao zaradit na Lošinju isto to i mi, dakle jedinica lokalne samouprave Grad Mali Lošinj je plaćao razliku koju bi on dobio Draškovićevoj plus je dobio stan sa mogućnošću da kad završi karijeru, to je sad išao u mirovinu došao je drugi kirurg, mogućnost otkupa otkupa tog istog stana i ostao je živjeti na Malom Lošinju. Dakle, govorimo o tome da ta kohezija između lokalne samouprave i ministarstva je jako važna da se onda mogu i takve probleme rješavat. **Reiner, Hvala lijepa. Poštovani kolega, ja ću malo detaljnije u pojedinačnoj raspravi o tome koliko bi zaista trebali surađivati i jedinice lokalne i regionalne samouprave i samo ministarstvo u privlačenju i zadržavanju zdravstvenih djelatnika jer nije to baš tako bajno. Mi puno govorimo o kadrovskoj devastaciji u zdravstvu, o problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa evo čisto da znate da u ovih 7 županija koje obuhvaćaju i otoke nedostaje 34 tima obiteljske medicine, 26 za zaštitu predškolske djece, za dentalnu zaštitu 54, za zaštitu žena, za zdravstvenu njegu u kući 24 i za zaštitu žena nisam zbrojila 2, 5, 8, 10, 12 timova. Znači to je ogromna brojka timova koji nedostaju. Tako da situacija nije bajna, svaka kuna koju se uloži super. Međutim, niste se baš puno na onaj potencijal zdravstvenog turizma. Dakle, na otocima zaista postoji veliki potencijal zdravstvenog turizma. Vi ste kao ministar o tome puno govorili, međutim mislim da taj …/Upadica: Hvala./… potencijal nije u potpunosti iskorišten. Vaš komentar. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Ja nisam prije govorio ni o timovima hitne kojih imamo viška pod navodnicima itd., međutim jedna stvar će na otocima sigurno riješit, a to je nabavka upravo tih brzi brodova za hitne intervencije. I evo vidjeli smo prije neki dan da su u izgradnji, neki su već i gotovi, jedna od njih će biti na Rabu, jedan na Lošinju, u Dalmaciji itd. To će puno pomoći, a naročito će pomoći konačno, a to je hitna helikopterska služba mislim da ćemo s tim dobiti sigurno i ja osobno gledam kao nešto jako, jako dobro i sigurnost maksimalna. Što se tiče zdravstvenog turizma, mislim dolazim iz kraja koji ima velikog iskustva što se tiče same sredine, destinacije Malog Lošinja, zdravstvenog turizma višegodišnjeg preko 100 godina ja kao ministar sam tada pokrenuo i uspio promijenit zakone, neke od zakona koji se tiču upravo mogućnosti bavljenja zdravstvenim turizmom koji je tada, do tada recimo agencije nisu mogle prodavat pakete aranžmana zdravstvenog turizma, ali ni zdravstvene ustanove…Upadica Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Cappelli, vi ste sada spominjali brojke kolko se ulagalo pojedini otok, za koji projekt, tako isto mi danas svi raspravljamo o različitim iznosima, međutim nije se govorilo o tome koliko je potrebno za jedan te isti projekt za realizaciju tog projekta na otoku, a koliko za isti taj projekt kako bi se realizirao na kopnu. I u ovim tabelama imamo pobrojene sve naše otoke, pa čak i poluotok i koliko je u koji uloženo. Npr. u našoj Šibensko-kninskoj županiji nije svejedno da li se projekt realizira u, na na otoku Murteru ili na otoku Zlarinu ili Prviću koji nije cestovno odnosno mostom povezan. Kakva su vaša iskustva s obzirom da ste 12.g. bili uspješni gradonačelnik, kolka je bila razlika u cijeni za realizaciju u projektu na vašem otoku ili da je to isto bilo realizirano na kopnu? **Reiner, Željko dat ću vam jedan primjer, ovih dana gledam 3-4 km ceste se dovršava negdje na dionici kod Malog Lošinja i vidim asfalt nose sa Krka, dakle asfalt se u kamionima vozi sa otoka Krka cca. preko 100 km do te destinacije, iskrcaj, taj kamion se vraća nazad, samo sad gledajte ekološki, gledajte kolko su to troškovi trajekta jer to su, to nisu tvrtke registrirane u Lošinju, dakle to su tvrtke izvana dakle plaćaju punu cijenu trajekta itd., dakle te investicije su na razini 30 do 40% veće, identična dakle investicija u Opatiji recimo ili u Rijeci ili na otoku kod mene sigurno 30 do 40% je iz mojih iskustava koje smo tada imali kad su se gradili hoteli 5 zvjezdica itd., računajte sve dolazi s kopna, sve dakle mora platit trajekt, sve je 30 do 40% skuplje, a tako su i životne prilike od onih kilo rajčica, pa do bilo čega. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega, evo s obzirom da vi i ja dolazimo s otoka, da život 130 tisuća stanovnika na našim otocima obiluje upravo specifičnostima, velike su razlike u životnim uvjetima u odnosu na većim i manjim i/ili udaljenijim otocima u odnosu na kopno, ali svakako evo iz ovog izvješća vidljivo je da je, da su povećana ulaganja u hrvatske otoke upravo iz sredstava strukturnih fondova EU i da se tu financira upravo jedan sjajan projekt za zdravstvenu zaštitu za nas otočane i to je veliki iskorak za bolesnike na otocima koji se nađu u zdravstvenim problemima, a upravo se radi o EU projektu izgradnje 6 brodica za Hitnu medicinsku pomoć

Pa kažem prije sam spomenuo, vi imate situacije da po nepovoljno vremenskim prilikama jednostavno ne može se doć do pacijenta na tim udaljenijim otočićima. Recimo ja znam kod nas problem Suska, Unija i Ilovik, a recimo na, na otoku Unijama se sad pokušava riješit pitanje, tamo postoji neko sportsko letalište gdje će se moć helikopter dakle spustit sada vojni, a kasnije kad bude hitne intervencije. Dakle ovi brodovi su takvih svojstava da mogu praktički po svakakvom vremenu izaći sa timom liječničkim dakle pokupit pacijenta i vratit ga, ali on ga vraća na recimo prvi veći otok gdje postoji dom zdravlja ili nešto slično gdje može dakle prvu intervenciju imat, a kasnije vjerojatno helikopterom ili nečim drugim se vozit dakle do ukoliko je potrebito negdje. Znači ova, itekako vrijedna stvar ovih 6 brodica koje će bit praktički raspoređene od jedne do druge strane obale. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani kolega Cappelli, dosta ste slikovito opisali život na otocima, ali vjerujte ni na kontinentu vam pogotovo ako ste u ruralnim dijelovima nije baš puno bolje. Ne znam da li znate, ali recimo grad Đakovo i grad Kutina, nemaju rodilište. Ne znam da li znate da u Mitrovcu kod Kutjeva pa ima svega 2 ili 3 prvašića svake godine, otprilike upis prvašića izgleda ko sportska prognoza 1, 2. Ne znam da li znate da se u Našičkoj bolnici na pregled kod oftalmologa čeka mjesecima, upišete se, pa ste na listi čekanja. Znači na otocima nemamo pad broja stanovnika i to je vrlo vrijedna informacija koja govori da je ovaj program dobar, da je postigao rezultate. Ono što sam ja htjela u svom izlaganju reći i što evo i sada koristim priliku to je da mi imamo još jedan veliki otok koji se zove Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem, od tamo ljudi odlaze, što znači…/Upadica Reiner: Hvala/…da nije dobro i da nismo zaustavili…/Upadica Reiner: Pa gledajte ima Zakon o otocima isto ima i projekt Slavonija i znamo da se ulaže i da se pokušava isto tako kroz taj zakon recimo itekako postić rezultat, međutim ja opet se vraćam na jednu psihološku situaciju. Vi iz Kutine možete u roku od pola sata bit u jednoj ne boljoj nego najboljoj bolnici možda, a ja ukoliko imam infarkt iz Lošinja ne mogu nigdje ako je jača bura i katamaran ne ide ili trajekt ne ide, dakle i ne može ni helikopter sletjet, ovisan o vjetru i nevremenu, u Kutini to nije ili negdje tamo na kontinentu. To, to su dvije stvari najosnovnije, dakle sigurnost, ja govorim o tome. Dakle isto tako imate termin za u bolnici u Rijeci nekakav pregled, ujutro dođete pred katamaran, bura je, ne ide katamaran, vama je preskočen taj termin, kad ćete ga opet dobit. Nisu to, shvaćam i jedno i drugo, al ovo je potpuno jedan specifikum i zato je dobro da ima zakon. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Cappelli, evo vi ste i kao ministar turizma, ali u prvom redu kao uspješni gradonačelnik dugogodišnji grada Malog Lošinja stvorili jednu top destinaciju dakle, zajedno vi kao javna uprava nabrojali ste u svojoj pojedinačnoj raspravi što ste sve učinili u ovih godinama iza nas da to zaista i budete. I jedno pitanje vezano za povezivost koju Mali Lošinj ima ili nema, Istra je velika turistička destinacija i jako veliki broj gostiju se izrazilo na neki način da bi htjeli posjetit Mali Lošinj. Mi imamo jedno pristanište, jednu trajektnu vezu od Brstove preko Cresa do Malog Lošinja, da li smatrate da bi ova inicijativa o kojoj se već dugo govori dakle sa Juga Istre od Ližnjanja do Malog Lošinja bila dobra investicija? **Reiner, Željko Pa evo nisam možda prije reko podatak, svaki peti turist u Hrvatskoj je bio na otocima smješten, znači boravio. Ako gledamo da je to negdje 19 milijuna turista bilo u Hrvatskoj onda znamo koliko je turista bilo na hrvatskim otocima. Drugo, mi imamo katamaransku liniju koja plovi četiri ili pet dana u tjednu mi se čini između Pule, Unija, Malog Lošinja, Silbe i Zadra, tako nekako ide to je skoro četri ili pet dana u tjednu i zimi čak dva dana u tjednu. Znači imamo direktnu liniju iz Istre preko Lošinja do Zadra. Jedna od inicijativa je bila da se uvede trajektna linija upravo direktna da se ne ide preko te dionice što će sad možda biti teže uvest iz jednog razloga što zahvaljujući Vladi RH i g. Butkoviću ide se na kompletnu rekonstrukciju ceste iz Porozine dakle

i jedno podizanje standarda upravo kad govorimo o lukama i toj povezanosti otoka Lošinja vjerujem i Cresa prema otocima koji gravitiraju upravo tim otocima, ali i prema kopnu. Ja ću se nadovezat malo upravo na pitanje kolege prije, a to je mene zanima ta cestovna infrastruktura upravo na otoku Lošinju i otoku Cresu. … jedan presjek danas izgradnje cestovne infrastrukture i prije desetak godina, evo nećemo se vraćat dalje. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Cappelli. **Cappelli, Gari (HDZ)** Gledajte nekad kad je bilo loše vrijeme onda smo morali preko Rapca da bi došli recimo do Zagreba, znači vozili ste se 85km do Porozine kraj trajektnog pristaništa pa onda ako je bila bura jaka trajekt nije mogao pristat s druge strane na Brestovu nego je morao ići u RAbac znači u Istarsku županiju i odonuda do Zagreba ste cca imali jedno cca, plus, minus, dakle vozili ste se 12 sati iz Lošinja sa da bite došli do Zagreba. Danas od iz Zagreba do trajektnog pristaništa na Krku na Mergu se vozim cca dva sata, 2,15 minuta, trajektom 20 minuta i nakon toga do Cresa ste za 15 minuta, a do Lošinja možda za 45 minuta. Dakle, sad samo ta razlika imamo dva trajektna pristaništa, imamo svaki dan brzobrodsku liniju, imamo zimi svaki dva sata trajektnu liniju koja vozi uvijek plovi uvijek čak je problem koji put Krčki most, a ne trajektna linija. Dakle, jedan standard koji se vidi u pomacima zbog posebne brige i pristupa otocima. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pa mnogo puta smo u ovom visokom domu vidjeli da je Vladi stvarno istinski stalo do ravnomjernog regionalnog razvoja, bilo da je to projekt Slavonija, Baranja, Srijem, bilo da je to projekt Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar, bilo da je to ulaganja u Banovinu, a danas imamo Izvješće Zakona o otocima i ono što se sve ulaže u hrvatske otoke. Kao što je i predsjednik Odbora za regionalni razvoj EU parlamenta istaknuo u svom posjetu ovdje, Hrvatska je jedina zemlja uz Finsku koja ima Zakon o otocima, dakle jedina smo zemlja i koliko je život težak na otocima znam i osobno, rješavali smo problem dovoza pitke vode vodonoscima u ona područja koja nemaju pitku vodu. kolega Cappelli je dovoljno govorio o sigurnosti, o dostupnosti i sredstva koja ovo izvješće pokriva dakle 2017.-2021. gotovo dvije milijarde eura, 15 milijardi kuna uloženo. Naravno da se prvenstveno u početku ulaže u ono što bi ministar Butković rekao, renesansu hrvatskih luka, da se ulaže u dostupnost, u sigurnost, a nakon toga sve one usluge koje mogu otočanima olakšat život i omogućit barem jednaku kvalitetu života kao i na kopnu. Većina tih sredstava dolazi iz eu fondova i tu eu fondovi pokazuju jasno kako mijenjaju Hrvatsku i kako mijenjaju naše otoke. Jučer smo imali sjednicu triju odbora na kojem smo zajedno sa sutkinjom Europskog revizorskog suda raspravljali o sinergiji ulaganja eu fondova. Ministar Erlić najavio je poseban program od 150 milijuna eura koje je započela ministrica Tramišak i hvala da imamo jedini u EU ITP program samo za ulaganje u otoke. I kao takav primjer španjolsko predsjedanje u drugoj polovici godine upravo Hrvatsku želi istaknuti kao primjer dobre prakse. Do 2023. imamo 25 milijardi eura, a većina toga dobar dio ići će na izgradnju infrastruktura. S obzirom da imamo taj zakon, Zakon o otocima uz Finsku i da smo u ovom visokom domu ugostili predsjednika Odbora za regionalni razvoj EU Parlamenta htio bih još istaknut jedan dobar primjer korištenja eu sredstava za budućnost razvoja otoka. I pogledao bih škotsko otočje Orkney kao jedan primjer. Hrvatska je do sada koristila sredstva iz prve financijske omotnice, dakle sedam godina imamo do sada punopravne EU fondove, …/Govornik se ne Što su oni s tim napravili u 21 godinu? Iz prvih 7 godina snažno su ulagali sredstva u obnovljive izvore energije. Europski centar za istraživanje obnovljivih izvora energije nalazi se na Orkneyu i velike količine kapaciteta su izgradile. U drugoj omotnici, dakle drugih sedam godina su svakom građaninu na otoku, a otočje Orkney je po stanovništvu, dakle nešto malo više ima stanovnika od Krka 22000 i dvostruko veći je od Krka su kupili skoro svakom građaninu 4000 električnih automobila koje su onda besplatno mogli puniti iz punionica i viška obnovljivih izvora energije. U trećoj omotnici, dakle od četrnaeste do dvadeset i prve godine krenuli su u razvoj tehnologije vodika i razvoj trajektnih linija na vodik i obnovljivi izvor energije. I tu se krije upravo primjer dobre prakse na koji način uz turizam, uz razvoj digitalnih nomada gdje mogu strani građani dolaziti i raditi na otocima, nove tehnologije, ulaganje u obnovljive izvore energije. Ja mislim da je bio i pilot projekt brzih brodova za povezivanje šibenskih otoka, da će dovesti do povećanja stanovništva, održivog razvoja i uvjeta našim građanima na otocima da bude život sumjerljiv onom na kopnu ako ne i bolji. Europski fondovi mijenjaju …/Govornik se ne razumije./… fondovi mijenjaju otoke i upravo ovi primjeri koji su u izvješću istaknuti dovoljno govore da Vlada skrbi o otocima i da se različitim ovim ulaganjima imamo pohvaliti i na razini EU. Hvala lijepa. Prva replika poštovanog zastupnika Pavličeka. da tamo ljudi ipak žive od turizma. I zato što od tog turizma se hvala bogu može dobro živjeti, ljudi ostaju u tom podneblju. Zašto ti europski fondovi nisu pomogli jednoj Slavoniji, Baranji i Srijemu u smislu demografske katastrofe, u smislu iseljavanja. Nema te ceste koja je pomogla opstanku tih ljudi. tko su vam poštari na otocima? Ljudi iz Slavonije. Tko su vam policajci na otocima? Ljudi iz Slavonije. Znači europski fondovi mogu samo malo poboljšati trenutnu situaciju i olakšati kvalitetu života naših građana, ali bez kvalitetnih radnih mjesta, bez dobro plaćenih radnih mjesta za koje ipak treba …/Govornik se ne razumije./… ova država ljudi vam na nekom podneblju jednostavno ostati neće. Tu je razlika recimo između velikog dijela kontinenta i samih otoka. Hvala lijepa. Žao mi je da niste i jučer mogli biti na zajedničkoj sjednici triju odbora kada smo raspravljali o sinergijskim efektima europskih fondova na razvoj BDP-a Hrvatske. postotni rast BDP-a samo za radi njihovih ulaganja i Hrvatska je sad na 72% prosjeka BDP-a Europske unije. I upravo ovi primjeri koje sam ja govorio zemalja, mi smo tek zemlja koja koristi prvu omotnicu prvih sedam godina. Primjeri koje imamo recimo otočja Orkney dokazuje na koji način imamo tu digitalnu i pravu zelenu tranziciju otoka. I to ne putem kojim gospođa Peović želi nasilnim vrijeđanjem otočana i nasilnom socijalističkom ekonomijom već upravo ta tranzicija da imamo nove tehnologije, da imamo nova radna mjesta i da da stvaramo radna mjesta visoke platežne moći koje mogu naši građani konzumirati. Poštovani zastupnik Brumnić. da surađujemo sa Europom, odnosno da Europa nešto uloži ovdje u poboljšanje kvalitete našeg života. Ali ono što mi se čini kao problem čini mi se da mi ne znamo što hoćemo sa otocima. Otoci su logički gledano vjerojatno prostorno najvredniji resurs Republike Hrvatske koji ima. A kad pogledate prostorno-plansku dokumentaciju onda se iz nje ne može iščitati što mi želimo s tim otocima osim možda nekakvog turizma i na koji način želimo da naši građani žive na tim otocima. Zato za vas i za sve one koji trenutno imaju priliku upravljati treba razmisliti o tome da otoci ne postanu da nismo omogućili samo dolazak do otoka, nego stvarni život na tim otocima. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala kolega Brumnić. Drago mi je, vi ste jučer bili na toj sjednici ali volio bih da ste možda pažljivije slušali naše kolege koji dolaze sa otoka. kolega Cappelli kao otočanin i kao dugogodišnji gradonačelnik rekao je da prvo želi dostupnost i sigurnost, radna mjesta tek na trećem mjestu. Većina ulaganja prvih sedam godina iz EU fondova upravo idu u tom smjeru dostupnost, renesansa razvoja luka, sigurnost. Nakon toga velika ulaganja idu u razvoj radnih mjesta, u razvoj radnih mjesta dodane vrijednosti, a onda idu isto tako i projekti koji će to razviti iz sljedeće omotnice i upravo zato će i ovih 150 milijuna eura koje jedinstveni instrument samo, jedini jedini smo u EU ići većinom u tom smjeru. To će biti dakle 150 milijuna eura, ali upravo za razvoj, potrebe otočana. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani kolega navedeni podaci pokazuju da je Republika Hrvatska otočno područje, otočno stanovništvo i život na otocima prepoznaje kao područje od posebnog državnog interesa. Isto tako u posljednjih 16 godina, znači od 2006. do 2021. uloženo je preko 32 milijarde kuna, a najveća ulaganja bila su 2021. što svakako pozdravljam. Isto tako u izvješću stoji da Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2021. godini nije provodilo posebne mjere, projekte i aktivnosti u svrhu razvoja hrvatskih otoka niti izdvajalo posebna financijska sredstva za tu namjeru što je po meni poražavajuće. Ako se ne varam isti takvi podaci su bili i u Izvješću za 2020. godinu. Opravdavate li takvu činjenicu i kako to uopće obrazlažete znajući da je

programi vezani od programa Vlade, nacionalne razvojne strategije, Zakona o otocima, plana o otocima, prema tome cijeli strateški okvir je ovdje. A vama kolegice bih odgovorio da gledate malo šire od samog izvješća zato što izvori financiranja nisu nužno 2021. bili posloženi. Imamo Nacionalni program oporavka i otpornosti 7 milijardi kuna, milijardu eura skoro za vertikalu obrazovanja. Jučer je kolega Savić rekao da na natječaju koji je bio ove godine za vrtiće svi koji su se prijavili će dobiti sredstva. Imamo nove EU fondove. Do sada nismo mogli recimo graditi sportske dvorane. Kolega Borić je drukčije morao graditi sportsku dvoranu na Rabu, prema tome velika sredstva i

kad mu odgovara onda govori o cijeloj Hrvatskoj, a kad mu odgovara govori samo o otocima. Ja nisam badava postavio pitanje problema razvoja tih otoka. Nisam htio vam tada lupit povredu Poslovnika jer sam znao što će vas kolegice pitati. Zar niste svjesni ne ulažući u školstvo da u stvari pokazujete da na tim otocima nema djece, da na tim otocima Ministarstvo zdravstva nije riješilo sigurnost zdravstva. **Reiner, Željko (HDZ)** To je bila replika pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Burić ima repliku. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Paviću. Evo ja bih rekla da podaci iz ovog izvješća koje je pred nama pokazuju i dokazuju da Vlada premijera Plenkovića otočno područje tretira, ali isto tako i prepoznaje kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. To se vidi kroz ulaganja, to se vidi i kroz rezultate ulaganja, a nastavno na ovo što je sad kazao kolega Brumnić pa želim posebno naglasiti vezano upravo uz učenike na otočnom području podaci koji mene osobno najviše raduju iz ovog izvješća jesu oni o rastu broja učenika u otočnim školama i to za 1,30% u desetgodišnjem razdoblju. To je jedan od vrlo, vrlo jasnih podataka koji govore o dobro pogođenoj otočnoj politici i Zakonu o otocima, a vas bih molila da posebno naglasite europska ulaganja … …/Upadica Reiner: Hvala./… … u hrvatske otoke. vidjeli možda je kolega Brumnić bio jučer na sastanku, ali nije slušao cijelu raspravu a pogotovo nije slušao onaj dio o rastu broja školske djece na otocima. Neki otoci ako gledate recimo otok Krk popis 2021., popis 2011. imate rast stanovništva skoro za tisuću. Evo kolega Cappelli je govorio o pojedinim školama na svakom otoku kako je rastao broj djece, kako je dovođenje trajektne linije dovelo do povećanog upisa djece. Prema tome, ova Vlada itekako vodi računa i o školama, predškolskom odgoju i dostupnosti obrazovanja na otocima. Ova Vlada vodi računa i dostupnosti zdravstva. Vidimo da su prvi brzo brodske linije za hitnu medicinu tu, ostali se izgrađuju. Helikopterska služba nam dolazi, a isto tako dolazi nam milijarde eura i posebno 150 milijuna eura samo za otoke koji će biti na raspolaganju JLS-ovima za razvoj. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Poštovani kolega Paviću poznato je da su cijene nekretnina u Zagrebu, ali isto tako i na Jadranu pa i na otocima se u zadnjih pet godina udvostručile. To je postao već značajan problem kada govorimo o mladima, o rješavanju njihovog stambenog pitanja, o mladim obiteljima. Pa u konačnici ako razmišljamo dugoročno to bi mogao postati jedan problem za demografiju i zadržavanje stanovništva i na otocima. Za sada smo u tome uspjeli. Vidimo iz podataka da manje-više tu brojke variraju 5000 gore, dolje jel'? Ali daleko je to od onih negativnih trendova u drugim dijelovima Hrvatske, pa me interesira kako gledate na taj problem i očigledno je da ovo što sada imamo a to je subvencioniranje preko APN-a, jedan model koji je odslužio svoje i morat će ili se temeljito promijeniti ili možda čak i ukinuti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Pavić. ali to su trendovi koji su širi od Hrvatske. Rast gospodarstva donosi i rast cijena nekretnina koje često rastu brže od rasta BDP-a. Vidio sam to u Velikoj Britaniji kada sam studirao, ali uzmite u obzir da hrvatski građani koji žive u vlastitoj nekretnini ja mislim da smo prvi ili drugi u EU, ja mislim 88% hrvatskih građana živi u vlastitoj nekretnini. Uzmite recimo Britaniju, tamo vam je 40, 45%. I bazično ono što je trend koji sam ja vidio dok sam studirao u Britaniji je da ljudi u mirovini prodaju svoju nekretninu i umirove se u Španjolsku, Hrvatsku itd. Tako da bruto domaćeg proizvoda nosi rast nekretnina. Trebamo pomoći našim mladima, a to je prvenstveno kroz kvalitetne plaće i osiguravanje dobrih uvjeta i plaća s kojima oni mogu financirati sve te nekretnine. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću se malo osvrnuti na područje zdravstva naravno i ulaganja u otoke. Dakle, iz pozicije Ministarstva zdravstva u 2021.g. uloženo je 18 milijuna kuna što je znatno više nego 2020.g. kad je bilo svega 134.000 kuna u tom smislu to sve skupa podržavam. Naravno da su se tu u zdravstvo uključile nešto jedinice područje i regionalne samouprave Splitsko-dalmatinska 3,4 milijuna kuna, Dubrovačko-neretvanska 11,6 milijuna kuna i nešto malo jedinice lokalne samouprave. najbolje otočani znaju da naši građani i na otocima, ali i evo i na ruralnim područjima nailaze na prepreke pri jednakom pristupu zdravstvene skrbi, naročito u području zdravstvene infrastrukture i tako se zapravo ograničavaju njihove mogućnosti da dođu do te potrebne zdravstvene skrbi. Što se tiče Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, on je u 2021.g. uložio svega 31.210 kuna dok je 2020. godine bilo puno više 134.000 kuna. najviše su uložili u područje telemedicine i to je sve super zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika naravno da puno znači kad možete očitati neki radiološki nalaz ili holter EKG, međutim telemedicina naravno ne rješava svu problematiku pa ne možete pomoći si baš puno primjerice otvorenom prijelomu ili imate moždani udar ili akutni srčani udar gdje treba zaista akutna intervencija sekundarne odnosno tercijarne zdravstvene zaštite. Dakle, svakako je veliki problem nedostatak zdravstvenih djelatnika tako da samo oprema nije dovoljna. Slažem se da treba telemedicinu i dalje razvijati, ali čisto kao dopunu onome što bi zaista trebalo na otocima više postojati, a ne postoji. Što se tiče HZZO-a s njegove pozicije je za primarnu zdravstvenu zaštitu uloženo 12 milijuna i 200.000 kuna da bi se povećali nekakvi standardi zbog samog otočnog područja, a za sekundarnu zdravstvenu zaštitu prvenstveno za provođenje hemodijalize 5 milijuna kuna dakle to je nekih 18 milijuna kuna i to je sve velim super kad pogotovo kad usporedimo sa 2020. Međutim, situacija se razlikuje od otoka do otoka, naravno da je bolja situacija na većim naseljenijim otocima gdje je i organizacija zdravstvene zaštite u sklopu domova zdravlja ili ispostava obalnih domova zdravlja, međutim otočani sami znaju da nemate niti jedno rodilište, pa smo sad evo nedavno gledali ovaj primjer što je bio iz Brača gdje je praktički suprug trudnice prije došao nego je isplovila

I sad što se tiče hitne medicinske službe što imamo danas na raspolaganju? Imamo helikoptere, trajekte, brodove ugovorene za prijevoz hitnih pacijenata, brodove obalne straže lučke kapetanije, policijske patrolne čamce koji nisu prilagođeni za medicinski prijevoz tako da o tome također treba pričati. U razdoblje 2015. na 2016. je bio pilot projekt hitne helikopterske medicinske službe, baze su bile na Braču i Krku i to je zaista pokazalo da ima svoju potrebu, međutim to se bilo naravno poslije SDP-a HDZ je to ugasio. I sada eto ide HEMS idu tenderi, kolko ćemo dugo čekati na taj projekt? Par godina jel, osim toga ministar baš ne sluša da raspored predloženih baza i problematika nedovoljno heliodroma pri bolnicama je zaista problem, a ne želi zapravo o tome razgovarati, a time se zapravo ne uvažava onaj zlatni sat zbog čega hitna helikopterska služba i postoji, ali kažem ministarstvo to ne sluša. Nadalje, uspostava hitne pomorske medicinske službe znači ovih je šest lokacija i sad je opet pitanje i da li će iz tih svih lokacija te brze brodice moći doći unutar zlatnog sata do zdravstvene ustanove i koje zdravstvene ustanova. To također ne znamo. Već sam u replici nešto govorila o velikom broju timova koji nedostaju, ali tu nije samo problematika da Ministarstvo zdravstva veli je pa nek se uključi županije. Županije se moraju uključiti al tu mora biti suradnja naravno i ministarstva i jedinica lokalne i regionalne samouprave, a ne prebacivanje loptice.

života na otocima upravo to što nemaju na svakom koraku mogućnost liječničke usluge, nemaju rodilišta, no isto tako ipak treba reći hvala Bogu da je tako da su otoci još uvijek ja bih rekao poželjno mjesto za život u odnosu na neke druge druga područja Hrvatske, a možda najbolji pokazatelj su jednostavno cijene nekretnina. U ovom trenutku po Slavoniji, recimo u okolici Vukovara po selima evo iz najboljeg primjera ću vam reći vam se prodaju kuće 20 godina stare nakon Domovinskog rata izgrađene od 55, 65, 75 kvadrata znate po kojoj cijeni? Od 15 do 25.000 eura, znači za to ne možete kupiti dva kvadrata stana ili neke star ruševne kuće na otoku i to je možda najbolji pokazatelj da ipak u odnosu na neka druga, dobar dio područja Hrvatske još život na otocima itekako primamljiv. **Reiner, Pa da to se slažem, znači općenito govoreći o životu ne samo u zdravstvu naravno da brojne ruralne sredine, pogotovo Slavonija i okolne županije, ali Slavonije pogotovo itekako vape za ljudima koji bi tu živjeli i da se ljudi ne iseljavaju. Naravno da je tu uloga države koja bi morala zapravo nekakav plan, projekt i viziju kako zadržati te ljude, ali naravno i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Ali što se tiče otoka tu također, jel' naravno ima mjesta za poboljšanje. Isto tako kako privući i zdravstvene djelatnike, kako ih zadržati, kako te otočane opskrbiti sa svim onim što im treba dućana, od ne znam od škole, od vrtića, od ustanove za socijalnu skrb pa do mogućnosti da imaju evo važeću i zdravstvenu skrb. Imam još 7 sekundi. Dobro, neću baš puno stići, ali htjela sam još nešto govoriti da bi trebala biti jača suradnja jedinica lokalne, regionalne samouprave

Hrvatska nema atlas svojih otoka. Hrvatski otočići Mali i Veli Školj pokraj poluotoka Kleka nisu u hrvatskom području, odnosno u prostoru već su ucrtani u prostoru BiH iako Sporazumom iz 1998. o granici sa BiH BiH uopće to nije, dakle ratificirano. U prilogu jedan Zakona o otocima gdje su taksativno navedeni otoci nalazi se Mali Školj, ali Velikog Školja tamo nema. I onda se postavlja zapravo ozbiljno pitanje tko nama uređuje ovu morsku granicu, a da Hrvatski sabor s njom nije uopće upoznat? Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** A da dobro, to je opet pitanje uređenosti države. Znači u svakom segmentu od zdravstva, od gospodarstva, od ovih kako bih to nazvala uređenosti samih pripadajućih zemljišta što pripada nama, što ne pripada. Naravno da očito treba veće uređenosti. Koliko tu, odnosno sigurno može pomoći veća digitalizacija, ali naravno i sva ministarstva koja su zapravo bi mogla biti uključena u tu problematiku da zajedno sjednu i da vide u čemu je problem. Evo sad državna tajnica sluša jel', vi ste i citirali. Ja sam si isto malo …/Govornica se ne razumije./… taj Zakon o otocima. Nisam si zapamtila taj otočić, ali znam sigurno da je navedeno tako da evo otvorili ste problem, pa vjerujem da ćete to onda prenijeti kome morate prenijeti da se takve stvari riješe da imamo napokon i u tom smislu uređenu državu. **Reiner, Hvala vam. Poštovana kolegice Marić po Ustavu smo svi ravnopravni, pa bi tako trebali imati i isto pravo prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti. Jasno je da u tome postoje problemi. Niti u vašoj, pa niti u mojoj županiji zbog udaljenosti od bolnica nemaju svi jednaki pristup, odnosno jednaku brzinu pri pristupu, niti istu kvalitetu. O tome naravno trebamo razgovarati. Ja bih vas zamolio da još jednom naglasimo koliko je bitno, sezona je tu, ne vjerujem da će se bilo što stići do sezone ali još jednom ubrzati projekt helikopterske hitne medicinske službe. Mislim da je to izuzetno bitno. Pokazalo se vrlo učinkovitim, čak u nekim slučajevima i spasonosnim. kao što mnoge zakone koje možda i ne trebamo ovdje u Saboru donosimo po hitnoj proceduri da bi ovo stvarno trebalo što hitnije pokrenuti sa mjesta. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Da, hvala lijepa. Puno smo evo nas par govorili o tome, o problemu hitne helikopterske službe koja je imala svoj dobar start 2015. 2014. je to sve skupa krenulo, međutim HDZ-ova Vlada je to zaustavila. Sad ide kao jel' raspisivanje tendera, no međutim ministarstvo ima neke svoje stručnjake koji kažu da su četiri helikoptera, četiri baze dovoljne a to stručnjaci, drugi stručnjaci koji se time zaista bave kažu da nije tako. Znači opseg, odnosno područje koje bi trebala pokrivati baza je kod nas nekih 80 km pogotovo tamo u našem području središnje Hrvatske, dok je recimo u Njemačkoj mislim nekih 50 do 70 km. Tako da nemamo niti pitanje heliodroma pri bolnicama riješeno, dakle nedostatak tih baza i onda nam je održavanje onog zlatnog sata koji je važan svakom stanovniku, svakom turistu koji dolazi, svima nama koji dolazimo u bilo koji i živimo u bilo kojem dijelu Hrvatske itekako važan.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo još vas jedanput sve skupa pozdravljam. Ja bih malo se dotaknula moje Splitsko-dalmatinske županije odakle ja dolazim tako da evo Regionalna razvojna agencija kao regionalni koordinator u kojima su smještena dva otočna koordinatora u Splitsko-dalmatinskoj županiji pristupili su izradi plana razvoja otoka zajedno sa planom Splitsko-dalmatinske županije koji se posebno brinu upravo o održivom razvoju otoka u svjetlu otočne samodostatnosti, u svjetlu otočne sigurnosti, povezanosti, u svjetlu budućeg koncepta razvoja pametnih otoka, u svjetlu čiste energije, u svjetlu zelenog okoliša na našim otocima. Stoga sve te smjernice povećavaju kvalitetu života na našim otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dostupnost javnih usluga, razvoj gospodarstva, upravljanje otočnim resursima i okolišom kao i mobilnosti i povezanosti s kopna. I taj plan sadrži 346 projekata lokalne i regionalne razine ukupne vrijednosti približno 460 milijuna eura i 42 projekata nacionalnih tijela ukupne vrijednosti približno od 35 milijuna eura. Kada govorimo o otočnom stanovništvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz izvještaja za 2021. je vidljivo da je došlo do blagog pada broja stanovnika na Splitsko-dalmatinskim otocima otocima koji broji 35336 stanovnika i kad govorimo o činjenici i usporedimo tu činjenicu da je zapravo taj manji pad na većim otocima sa više od 3000 stanovnika zanimljivo je da je došlo na Braču, Čiovu, Hvaru i Visu, ali opet razlika je u onim manjim otocima s manje od 3 tisuće stanovnika, tu je došlo do porasta broja stanovnika, dakle Biševo, Drvenik Mali, Drvenik Veli, Svetac, Sveti Andrija i Šolta, tu je došlo do porasta stanovnika, gotovo je svaki 12. stanovnik Splitsko-dalmatinske županije otočanin, i više od 2/3 Splitsko-dalmatinskog otočnog stanovništva živi na Braču i Hvaru, čak njih nekih 70%. Ako pogledamo ekonomsku strukturu otoka Splitsko-dalmatinske županije dominantne gospodarske grane na našim otocima su upravo turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija je druga najvažnija djelatnost na otocima Splitsko-dalmatinske županije, a isto tako Uprava za otoke ulaže u tradicionalne djelatnosti na otocima i kroz svoje programe i potpore upravo prepoznaje važnost tradicionalnih djelatnosti koje predstavljaju važan čimbenik i gospodarskog razvoja i veliki potencijal na otocima. Isto tako povećan je broj poduzetnika u 2021.g. 2021.g. što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu 4,3%, što je povećanje u odnosu kad pogledamo 2017.g. to povećanje iznosi skoro 20% što u brojkama znači 1.400 poduzetnika više. Dakle poduzetnici otočnih područja Splitsko-dalmatinske županije iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat i pozitivno posluju na našim otocima i taj rezultat u 2021.g. je iznimno velik, a i pogledamo i ulaganja Uprave za otoke i, i da su najveća ulaganja se iznosila iz ovog izvješća vidi se u gospodarstvo. Svakako svi ti poslovni rezultati su snažni i pozitivan prinos RH, a ovdje a ovdje kao otočanka sa Brača mogu reći da znam kolika je privilegija i blagoslov živjeti na otoku. **Reiner, Željko (HDZ)** Prva replika poštovanog zastupnika Šimića, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice, evo raspravljamo o Zakonu o otocima, raspravljamo o problematici, kako ste sami rekli, koja se vas i osobno dotiče i ja ću se dotaknuti onog dijela koji bi mislim bilo potrebno napomenuti, a vezan je uz zdravstvo. Prije dva dana vidjeli smo da je prva hitna brodica Hitne službe medicinske da tako kažemo da je započela sa radom, da se radi o hrvatskom proizvodu i da se radi o jednom velikom napretku u standardu zdravstvene uslugu na području prije svega otoka i našeg priobalja i naravno da će nakon što svih 6 brodica koje su pokrivene kroz preko 10 milijuna eura ukupnog troška da će doprinjeti svim stanovnicima otoka i naravno priobalja, a znamo da je raspisan i tender za Helikoptersku hitnu službu i da će to uvelike doprinjeti jednoj kvaliteti života na otocima kakvu svu građani i stanovnici zaslužuju. Hvala lijepa. Danica (HDZ)** Uvaženi zastupniče Hrvoje Šimić hvala lijepa na pitanju, uglavnom i na komentaru vezano za uvođenje hitne, brze, brzih brodica Hitne pomoći to je zaista veliki iskorak za nas otočane, za naše bolesnike, kao i svi koji se tada na otocima nađu u nekim zdravstvenim problemima. Veseli me evo da kao Bračanka da ćemo do kraja godine upravo da će Ministarstvo zdravstva isporučiti jedan takav brod za naše otoke u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji.

u postocima od gospodarstva, pa sve do usudio bih se reći stanovnika i svega. Mene zanima zapravo i normalno je da, pretpostavljam da otok Brač

zaista nam treba zajedništvo, treba nam poticat jednu suradnju. Mi na Braču imamo 7 JLS odnosno 8, grad Supetar i 7 općina. Dakle ono što je meni poznato često organiziraju se koordinacije kako bi pripremili neke dobre projekte, izašli prema van, pa mogu istaknut projekt energetske tranzicije otoka Brača gdje se prelazi, prelazi, gdje se potpisao jedan sporazum o prelasku na čistu energiju. Mogu kazat da je dobra suradnja vezano i po pitanju zdravstvene zaštite gdje smo doveli pedagoga i ginekologa na otok Brač i gdje ih financiraju sve JLS. Kakva je suradnja

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegica Baričević, pozdravljam vašu raspravu, a poseban naglasak stavila bih na spomenutu analizu podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika s otočnih područja Splitsko-dalmatinske županije, dakle u razdoblju od 2017. do 2021. koja je obuhvatila gradove, općine i naselja s područja 7 Splitsko-dalmatinskih otoka, poslovalo je 4,3% poduzetnika više a u odnosu na 2017. to je povećanje od 19,1%. 19,1%. Ovi navedeni podaci pokazuju kako RH otočna područja prepoznaje kao područja od posebnog državnog interesa, a vi o tome možete najbolje posvjedočiti s obzirom da i sami živite na otoku. Evo pa molim vas komentar. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Da upravo sam, hvala lijepa uvažena zastupnice Nikolina Bradarić, upravo sam i u svojoj raspravi istaknula upravo taj pozitivan konsolidirani financijski rezultat naših poduzetnika i njihov prinos, a svakako da mjere koje potiče Vlada RH i upravo u regionalnom, u Ministarstvu regionalnog razvoja doprinosi i svojim mjerama za očuvanje radnih mjesta na otocima koji svoju, koji su svoju djelatnost su prijavili na otocima potiče na zapošljavanje otočnog stanovništva na duži period i to ne samo sezonski i ne samo otočane, nego da se zaposle, da ostanu na otoke da poboljšaju demografsku sliku. novaca i sredstava Vlada ulaže upravo u te mjere i programe. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Prva replika gospođa Dreven Budinski. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Baričević i ja obožavam otoke tak da evo dolazim sa sjevera Hrvatske, ali su i meni otoci najljepši i cijeli svoj život i ljetovanja sam provela na otocima. A evo dotaknula bi vaše rasprave i vi ste u svojoj raspravi ste se ovoga spomenuli su potporu tradicionalne djelatnosti. Znači ona je jako bitna i važna da čak se i podupire i u Zakonu o otocima gdje se u Člankom 35. prepoznala važnost njegovanja tradicionalne djelatnosti

Hvala lijepa uvažena zastupnice Nadica Dreven Budinski i upravo tradicionalne djelatnosti država podupire kroz Zakon o otocima, a svakako te djelatnosti se izdvajaju zbog specifičnosti npr. tu su uzgoj, tu je selektivno i kontrolirano vađenje kamena, obrada i, obrada i vađenje korala iz, koralja iz mora, spužvi, klesarstvo, proizvodnja ribarskih alata, mala brodogradnja, tradicionalni obrti i sve to čuva i potiče Vlada RH, Uprava za otoke kroz svoje programe i planove. I mogu samo reći da to za nas otočane puno znači jer mi njegujući i čuvajući čuvajući jednu takvu tradiciju zapravo pričamo našu otočku priču. znam da ste dosta upoznati sa tim turističkim dijelom, a naročito i u Dalmaciji naravno i odakle dolazite, ja znam primjer recimo Hvara da je tamo sa par linija brzobrodske došli negdje na 16 pristajanja koliko se sjećam. Slična situacija je i prema Braču. Dakle, koliko je povezivanje pridonijelo razvoju turizma, ali i brojkama koje jesu. Znam da smo isto podesili zadnju katamaransku liniju da ide iz Splita recimo s obzirom na aviopromet na avione koji su dakle sletali dakle navečer u 9, 10 sati da ti turisti ne ostaju u Splitu nego da krenu prema otocima. Tako da mislim jedna kohezija je napravljena između dakle razvoja županije Splitsko-dalmatinske konkretno s povezivanje i brojem turista koji dolaze u te krajeve, pa evo vaš komentar. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. naši otoci su uvijek to ističemo i ja i vi postali upravo prostori ugodnog življenja kako za nad domaće stanovništvo tako i za, za turiste odnosno iznimno su atraktivni za naše turiste. Naša Splitsko-dalmatinska županija ulaže dosta u brzobrodske linije, u povezivanje i međuotočnu povezanost, a isto tako i Vlada RH tako da svake godine što se vidi iz ovog izvješća upravo ulaganja u prometnu povezanost, u međuotočnu povezanost su znatno velika. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovana kolegice spominjali ste nešto da ste riješili problematiku ginekologa na Braču, to smo nešto čitali još 2021., pa jel tu u mirovini ginekolog ostao, pa je medicinska sestra dala otkaz, valjda ste to riješili. Međutim, prema podacima koje ja imam od prije par mjeseci nedostaje u Splitsko-dalmatinskoj 5 timova obiteljske medicine, što se tiče predškolske djece 4 tima, što se tiče zaštite zdravalja žena 3 tima, dentalna zaštita 11 timova i zdravstvena njega u kući 3 tima. Znači ima sigurno mjesta za poboljšanje kako bi svi stanovnici županije imali valjanu jel zdravstvenu skrb. Spomenuli ste da više jedinica lokalne samouprave sudjeluje pretpostavljam u dodatnom financiranju, to malo opišite i što mislite da bi još jedinice lokalne i regionalne samouprave samouprave mogle napraviti u suradnji sa Ministarstvom zdravstva jer smo evo nedavno čitali recimo na Lastovo je došao mlad liječnik i onda se požalio županu pa dajte bar novo vozilo nabavite, ne, ne, ne bi on to nabavio veli kriva je, kriv je rat u Ukrajini i liječnik otišao. …/Upadica: Vrijeme, hvala./… Znači jel se može tako jedan župan ponašati da ga baš briga jel? Hvala. hvala lijepa uvažena zastupnice. Skrb na našim otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji mogu kazati da nije loše. Nije loša, ona može biti puno bolja. Što se tiče mog otoka Brača, što se tiče nedostatka kadra mislim da u suradnji svih jedinica lokalne samouprave zajedno sa županijom potiče dolazak liječnika na otok, nudi im se stambeno zbrinjavanje, nudi im se ekstra plaća, dupla plaća, tako da evo na taj način smo sad riješili na otoku ginekologa i pedagoga. Što se tiče za budućnost mislim da tu treba malo više se angažirat u smislu da svi oni koji s otoka odlaze studirati medicinu da ih se potakne da se vrate na otok živit

pokazuju i dokazuju da ova Vlada otočno područje ne samo da prepoznaje već i tretira kao područje od posebnog državnog interesa za RH. Ono što Ono što je također vrijedan podatak iz izvješća jest da na splitsko-dalmatinskim otocima imamo jako, jako blagi pad broja stanovnika u odnosu na ostali dio Hrvatske, ali isto tako imamo kontinuirani rast broja učenika u otočnim školama za 1,3%. I ono što vas ja želim pitati jest koje su to mjere, koje su to aktivnosti, koji su to projekti koji su prema vašem mišljenju utjecali …/Upadica: Hvala./… na te pokazatelje, na standard i na život, posebice na otocima Splitsko-dalmatinske županije sa posebnim osvrtom na otok Brač. **Baričević, Danica (HDZ)** Evo hvala lijepa uvažena zastupnice Majda Burić. Evo hrvatska Vlada zaista sustavno brine, čuli smo i danas da je zapravo uz Finsku jedina zemlja u EU koja sustavno brine o svojih otocima. Mogu kazat evo za otok Brač i za naše otoke u Splitsko-dalmatinskoj županiji da je dobra slika. Svakako da sve ovo što u budućnosti planira kroz nacionalnu strategiju, kroz sve ove projekte i integralni razvoj i povlačenje EU sredstva će sigurno pridonijeti još i boljem razvoju i održivoj samodostatnosti. Sjajni su projekti u gospodarstvu, u turizmu. Danas sam imala prilike i u ime kluba ovdje istaknuti i popratiti sa brojkama.

i vi ste u vašoj raspravi spomenuli da smo uz Finsku jedina članica EU koja ima Zakon o otocima. Zakon o otocima je alat za ujednačen razvoj svih naših krajeva. Što konkretno ovaj zakon znači otočanima? odnosno koji je donijet prije 25 godina ovaj 1999. pravno je uredio dosta stvari, a zapravo koliko su otoci znače Vladi RH govori činjenica da je premijer Andrej Plenković posvetio cijelu jednu svoju sjednicu Vlade i, gdje je donesen zakon 2018. u prosincu, ali je posvetio cijelu jednu sjednicu na otok Hvar upravo otocima. I svakako da bez tog temelja, bez Zakona o otocima ne bi se mogli stvoriti kvalitetnije i poslovanje i kvalitetniji život na otocima, a isto tako ne bi se mogli povući i sva ova europska sredstva koja imamo prvi put na raspolaganju u ovom višegodišnjem financijskom okviru od 21. …/Upadica: Hvala lijepa./… do '27. Hvala. (MOST)** Evo slušam kolege kao da ne živimo dragi otočani u istoj državi. Znamo problem hitne pomoći od zdravstva kako ti ljudi teško dolaze do bolnica, pregleda, tako da ne znam kako oni ljudi koji su s otoka imaju obraza hvaliti da je sve bajno. Bilo bi dobro da je bajno, međutim jedino što je bilo bajno sjećate se npr. Zlatnoga rata, znači svjetska plaža inače Hrvatska je biser su otoci, tisuće otoka to su naši biseri. Plaža Zlatni rat, sjetite se toga nije to tako kolegice Baričević bilo davno. Najbitnije su koncesije plaže kako da vi date svojim stranačkim kolegama ili sponzorima, a to vam mogu još jednom potvrditi. Sjetite se Zlatnog rata, to je u slučaj gospodina Ževrnje kada je odustao od župana. Znači to je ogroman potencijal za razvoj i turistički i ti ljudi teško tamo žive. Zbog čega teško? U turističkoj sezoni ima znači turizma, međutim zima i sve ostalo poglavito je usluge zdravstvene i sve ostalo je u ogromnom problemu. I triba na tome raditi i triba govoriti istinu da se dole uzurpiralo pomorsko dobro u korist ljudi kako što je na vašeme otoku, a sjetite se toga još jednom ću vam ponovit. I taj potencijal se nije koristio za, kao javno dobro za opće dobro za razvoj nego za nešto drugo, samo sjetite se Zlatnog rata kako li se je davala koncesija. I onda hvalite Splitsko-dalmatinsku županiju. Dok se Splitsko-dalmatinska županija i ostale županije ovaj način upravljanja ne ukine nema razvoja Hrvatske. Usporedite od nastanka županija na ovaj način i upravljanja koje su postale u biti feudi, one su feudalne tvorevine, bez njih ne možete ništa, pa makar bio lokalni čelnik ako nema njihovu iskaznicu nema šanse da ga se ne blokira. Dok se ne ukinu ove županije, ovaj model, ovakav model koji se sada upravlja nema napretka. Nije to samo na otocima, to je naravno i u Zagori i u Slavoniji. To je tolko ispremreženo te županije, toliko sustav kontroliraju zdravstva, evo ja sam gradonačelnik Grada Sinja. Ja sam gradonačelnik dječjega vrtića, zdravstvo, školstvo, ceste, ljekarne, sve kontrolira županija, prostorne planove, oće li nam dati da prođe ili ne prođe, tako je i na otocima. Jednostavno prevelika ovisnost o tim tvorevinama koje mogu, kao da su feudi, one nisu tako zamišljene, one su kao feudalizam i dok se to ne preustroji, a rezultati, vidimo demografski rezultati kakvi su. I još jednom bi rekao, korona mjere su nanijele velike mjere otočanima, svima nama i onako su izolirani, poglavito ponavljam još jednom u vrijeme van turističke sezone, a vi ste ih korona mjerama dotukli, samo ti ljudi na tom škrtom otocima, zatim zimi eto turizam je ono i taj potencijal i ti naši …/Govornik se ne razumije/… su vrlo bitni, ste ubili u to vrijeme sve i ne samo da ste ih ubili i otoke i priobalje i zaobalje i moju zagoru naravno moram spomenuti, nego kod donošenja mjera ste bili nepravedni prema otocima, električnu energiju u 6 mjeseci ko potroši priko 2,5 tisuće kWh plaća po cijeni od 88 eura, a onaj ko potroši manje plaća 59 eura. Dalmacija, otoci, primorje i cijeli Jadran nema plinovod većinom osim određenih dijelova koji su bogatiji, kolega Borić ne znam ima li kod vas plinova, plinovod. Prema tome, vi ste kaznili te ljude jer malo koje kućanstvo brojnije neće potrošiti tolko kWh, znači vi ste stavili u prednost krajeve koji su osigurani plinovod, a plinovoda na otocima nema, a ustavom smo svi jednaki, cili područje. Stoga još jednom, o otocima moramo puno više razmišljati i biti realni. poštovani kolega Bulj, pročitat ću vam oglas sa „Njuškala“ od 12.5.2020.g. koji je prikazan čak 14 tisuća i 130 puta. Dakle ovako, cijeli otok za prodaju, ekskluzivna prilika, otok Srednja Kluda u Trogirskom arhipelagu za milijun Kolega Bulj, je li nama zapravo potreban potpuno novi državni program zaštite i korištenja malih otoka, potpuno novi Zakon o otocima koji bi zamijenio ovaj sadašnji i treba li nama zapravo čelnik sa vizijom razvoja i zaštite svih naših otoka,

Još malo uskoro poljoprivredno zemljište će moći kupovati stranci, strane pravne i fizičke osobe i to će zemljište za male pare oni uzeti i naša djeca, naši unuci će na svojoj didovini biti robovi tih stranaca i vidljivo je da nismo samodostatni, nećemo…/Govornik pa šta je njima prodat jedan otok, šta njima Zlatni rat znači, isključivo i samo eksploatacija, oni su to pretvorili velikih moćnika i ko zna kojega kapitala. Znači interesi lokalnog stanovništva kako nisu štićeni u Slavoniji, govorimo o poljoprivredi, zelenoj i modroj Hrvatskoj kojoj su svi bili puna usta, jednostavno vidljivo je da je bilo sve bez vizije, loše planirano i da nam se gasi 2/3 Hrvatske, a država nije samo površina, država je narod, kako narod na tim površinama i na otocima i u Slavoniji i u Zagori. Danica (HDZ)** Evo uvaženi kolega Bulj opet niste pročitali izvješće danas o kojem raspravljamo i opet ne iznosite, ne iznosite činjenice iz samog izvješća, ono što je vidljivo, a činjenica je da nikad veća ulaganja i bolji život na U vašoj raspravi spomenuli ste upravo nepromišljenu odgovornost tadašnjeg župana Ževrnje koji se džentlmenski povukao iz utrke za župana i kad ste spominjali već mene imenom odnosno prezimenom morate znat da sam tada ja ja kao županijska vijećnica u županijskoj skupštini zajedno se vratila sa svojim Bračanima na Brač i glasala upravo protiv te sporne odluke i dan danas sam ponosna za to. **Radin, E sad dal ste bili ponosni i da se nije otvorila tema kako se je otvorila, bili su županijski izbori, sjećam se maloprije ja sam bio taj kandidat za župana i znam kako je sve išlo da ne ponavljamo, moremo to lako pro, prolistati. Bio je prevelik pritisak i vi ste čovjeka, već se kandidirao, nije službeno, ali je bio najavljen kao kandidat, g. Ževrnja, međutim njega ste tada makli, naravno jer ste skužili da je bolje i tako napraviti, našli ste novo zlatno tele u obliku Bobana i samo se nastavljate istoj politici i istoj priči, to je standardno znači što se tiče HDZ-a, samo imate zlatno tele koje promijeni prezime i njemu se klanjate jel je činjenica da županije, ja ne znam imate li vi plinovod, da li je Zlatni rat je vr…, kolko daje, dal je vraćeno tim krajevima i puno više, kao i u mojoj Zagori ponavljam. Ne, nije, nije vraćeno, nit se razmišlja o njima, jedino

vratite, izvolite/…. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Bulj, evo čuli smo vladajuće koji kažu da se držimo činjenice, evo ja se želim držati činjenice. Pusti otok Zmajan 76 tisuća m2, pusti otok nenaseljen, na njemu je izgrađena vila s bazenom 10-metarskim, 6 bungalova, na „Njuškalu“ se prodaje odnosno oprostite iznajmljuje za 50 tisuća kuna 6 dana. Kako je moguće da sam prije 2.g. digao kaznenu prijavu i USKOK prozivao i DORH s ovog mjesta da me zovu kao svjedoka budući da sam sa svojim očima vidio, imam i dokumentaciju i fotografiju oko 100 svjedoka mojih skauta, kako je moguće da me nitko ne zove da se ništa ne događa u ovoj državi koja ima slobodu samo na jeziku, a kojom vlada duboka koruptivna mreža polumafijaške i mafijaške organizacije? Kako je moguće da imamo Zakon o otocima i u redu je ja ću pohvalit sve ono što valja,

Što rade USKOK, DORH, inspekcije? Pa bave svaki dan su kod mene ne moš … više branit, ne moš se branit više i jeste i aktivirali samo da nije Miro Bulj gradonačelnik Sinja, e to mi je baš drago. Bogu vala i slava do sad sam sve dobio na sudu, čak ima prijava i sukoba interesa, čak vidim piše HDZ doli lokalni oni gledaju to svojim očima da kradem, da sam lopov najveći oni to gledaju svojim očima, čak da imam i kartice službene, da imam nisam kune potrošio, čak da moj zamjenik ima kartice. Međutim ovo je prirodni resurs, to je politika razumim, njima triba taj alat da opstanu da prikažu da su svi isti, međutim vi ste spomenuli jedan otok na jednom otoku gdje je izgrađena vila nije došao ni USKOK …/Govornik se ne razumije./… DORH nit koga zanima,

poštovana predstavnice vladajućih, vladajući i kolege. Dosta je teško svakome ko sa srcem radi ovaj poziv ovdje u hrvatskom Parlamentu i govoriti o ovakvim temama, kad s jedne strane evo ja sam stvarno imam poznanike svugdje i u vladajućoj stranci, pitao sam što sve valja, Šibensko brodogradilište naručenih pet jako dobrih brodica za hitnu medicinsku pomoć, mislim da je jedan isporučen Dubrovačkoj već županiji, izvješće pokazuje sve veća ulaganja u otoke i to je sve dobro i ja to s ovog mjesta pohvaljujem. I ja ću isto, pojedinačna je rasprava, ali ja nemam problema sa svojom savjesti, kolega je govorio mislim da ga sad ne vidim Marko mislim od vladajućih i o Rezoluciji EU o otocima i sve koju mi imamo uz Finsku ako sam dobro shvatio jedini, ja i to pohvaljujem, ja i to pohvaljujem jer je to sve dobro. Ali ja vas pitam kako me možete pogledati u oči i kako možete šutjeti na nepravdu otoka Zmajana, kako možete me pogledati u oči? I ja vam ponovo kažem vi recite za moje, ja ću prvi se odreći bilo kojeg Mostovca čiji su prsti u pekmezu, ozbiljno vam kažem. Kako me možete pogledat u oči? Ja sam na tom mjestu bio, fotografirao, 12 godina sam ljetovao na pustom otoku Zmajanu. …/Govornik se ne razumije./… Škember, Prvić, Luka ja sam dolje bio Ante i Šepurina me vozio materijal sve na otok Zmajan. Hrvatska vojska mi je vodu donosila dakle potpredsjednicom RH, ja sam dolje bio 12 godina ljudi i 12 godina dolje nije bilo ničega i u dvije godine, u dvije godine lokalni ljudi znaju ko je materijal vozio, tone pijeska, cementa, cigla, opreme, lokalni ljudi iz Šepurina su unajmljeni ljudi iz Šibenika i vozili. Ja sam to gledo svojim očima, kao učitelj tada sa klincima u nekom kampu koji nije kužio šta se događa, gdje je mala bunja bila, mala bunja razrušena, mala bunja nije imala četri kvadrata uvlačili smo se unutra znači ničeg nije bilo i radi te bunje je netko dao dozvolu da se izgradi vila, vila ljudi moji, vila s bazenom sa osma bungalova. Ljudi moji zar je to ta pravna država o kojoj mi pričamo? A u oči vas gledam i znam da vas ovdje ima dobrih ljudi. Ja neke od vas poznajem osobno, pa kako me moš gledat u oči, kako možeš gledat taj hrvatski narod, kako možeš javnost gledati, a znaš da šutiš na duboku korupciju, na duboki nepotizam, na lopovluk najgore vrste, kako možeš šutjeti? Kako, kako mislim mi vama možemo bit smiješni, radite od nas ridikule, ismijavajte šta god hoćete, pa zar se ne bojite dragog Boga da jednog dana, ja ga se bojim čovječe, da jednog dana ćemo doć ispred njega i položit račun za ovaj život i da znaš da si šutio na duboku nepravdu i duboku korupciju, da si zatvaro sve oči jer je tvoje jer je dio tvog krda. Odrekao bi se u slikama govorim krda, reću vam sad na svoj Most odrekao bi se sutra Bože Petrova bez da trepnem, Mire Bulja, Nikole Grmoje, Zvonimira Troskota i Ante Kujundžića ak se sazna Marije, Nina bilo koga ako se sazna da su prsti u pekmezu, sebe. U oči vas gledam vjerujte mi. I zato me srce boli, zašto mi toliko branimo to nešto, a a što je neobranjivo, to je neobranjivo ljudi moji. Pa neobranjiva je duboka korupcija kažem vam, vi znate svi o čemu ja govorim, digao sam kaznenu prijavu, na pustom otoku Zmajanu sama od sebe se izgradila vila s bazenom, sama od sebe. Nikako da sruše to da dođu bageri dolje. I onda na kraju uvijek sirotinja nadrapa, uvijek oni koji nemaju političke zaštite njima na kraju bude kako je li, a ovi koji imaju moćnike oko sebe, vrijeme prolazi njih niko ne dira. I zato nama nema budućnosti dok na čelna mjesta u RH ne dođu ljudi barem koji neće krast, barem oni koji neće štit korupciju, barem takvi za početak, da Hrvatska prodiše. Mi ne možemo disat više od ove korupcije i nepotizma i tu je na narodu najveća odgovornost da napokon više progleda. govorite o krdu, mislite vjerojatno na nas HDZ-ovce, napadate nas da smo kriminalci, da štitimo jedni druge, ne znam na točno koga aludira da je tamo počinio kriminal. Ako ste to prijavili onda će vjerojatno institucije to istražiti, a vas pitam da li se vi bojite Boga kada tako bez dokaza prozivate …/Upadica: Hvala, hvala, hvala./… nas HDZ-ovce. moram vam dati opomenu. Gospođa Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Članak 238. je isto tako sam spremna na opomenu. Kolega vrijeđa i aludira na osobu. Jako lako se može doznati tko je gradio, tko je dobio dozvolu, tko je tamo vlasnik. Prema tome, ne želimo na ovaj način da nas netko proziva i upire prstom u ono što nije istina. Hvala, iz istih razloga ide opomena. Bilo bi dobro znat da je, ja bi isto htio znat. Gospodin Dretar replika. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Evo poštovani kolega Miletić ja sam malo surfao, pa cijela ta priča je dosta impresivna. Naime, iz zraka postoji jedna fotografija koja prikazuju da respektabilan objekt sa bazenom i ono što je naravno izuzetno čudno i možda moguće samo ovdje kod nas u stvari se radi barem ovdje po ovoj definiciji o maloj gradnji za gospodarske potrebe jednog OPG-a. Evo, dakle MOST ste krenuli u krivom smjeru, možda bazen služi za uzgoj dagnji ili nečeg krivog, možda je tih 200-tinjak, 300-tinjak kvadrata sa prekrasnim sunčalištem pored namijenjeno uzgoju tuka ili nekih drugih otočih poljoprivrednih ili kakvih drugih kultura, ali mi se čini da cijeloj priči tuke ispadamo samo mi koji vjerujemo u pravnu državu. Evo ovdje se vidi

Dakle, prvo neću generalizirati nikada i vrlo sam jasno rekao ako ste me slušali da i među kolegama vladajućima ima puno poštenih ljudi i dobri ljudi, ja u to baš vjerujem. Znači pa ispričavam se ako ste se vi našli uvrijeđeni. Drugo ja sam dignuo kaznenu prijavu protiv nepoznatog jer ja dakle nisam vidio tu osobu da gradi na otoku Zmajanu, ali sam vidio čovjeka koji je rekao da vlasnik te zemlje, to je suprug od vaše uvažene kolegice zastupnice tadašnje vodičke gradonačelnice. Ja sam s njim razgovarao oči u oči. Fotografirao što dolje događalo i zato sam molio da me USKOK pozove da svjedočim ono što sam vidio. Kolega Drele sve ste rekli nemam komentara.

I ti otoci moraju davati dodatnu vrijednost, a ta dodatna vrijednost postoji na proračunu kroz turizam. Međutim je činjenica da pojedinci uzurpiraju tu našu, taj naš resurs, a da se s tih otoka ogroman novac sliva i u Državni proračun. To se ne vraća tom narodu, to je činjenica. I druga je činjenica spomenio sam, pomorsko dobro, plaže i ostalo se uzurpira, pogoduje ili stranačkim sponzorima u mojoj županiji HDZ-ovim ili oni sami sebi. Znači imam dokaze. Evo npr. sutra sam na sudu sa PPD-om u Zlataru po ovome pitanju i ne bojim se što su me tužili, evo. Ja mislim da je ključno da hrvatska javnost ovdje progleda i da naši ljudi progledaju. Nema zeleno, crno, crveno, plavo, žuto, ako ne riješimo korupciju i nepotizam. I kako ne kužite da vam neki s križem oko vrata i sa šahovnicom na čelu koriste i križ i šahovnicu samo da vas kradu. I ne prestaju krasti. I nije im dosta. I desetljećima uništavaju ovu zemlju. Tu je naša odgovornost koji ovdje sjedimo, a onda hrvatskog naroda da shvati. Treba prekinut, isušit močvaru korupcije, nepotizma, onemogućit krađe da bi uopće mogli doći na raspravu vrijednosne i ne znam kakve sustave šta mi vrijedi moj rođeni ne znam tko biskup ako je lopina i ako podržava nepotizam. Šta mi vrijedi? Šta mi vrijedi sve on propagira, ako je on iskvaren? To shvatite da moramo riješit da bi uopće krenuli dalje. Izgubit ćemo sve. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nemate

očito ciljani politički govor da bi nas prikazao kao kriminalce, lopove itd., gospodine Miletiću uđite u zemljišne knjige i nađite tko je vlasnik i tko, tko je izgradio, prema tome nemojte ovdje insinuirati i svih prozivati za nešto što nije točno. Ali evo ja ću govoriti o tome, o mome gradu koji ima u svom sastavu 8 otoka od čega je 7 naseljenih i 1 nenaseljen i ima 12 naselja od ukupno 37 koje ima Grad Zadar. Ono što je bitno za te otoke i čime se Grad Zadar morao uvijek suočavati, stvoriti preduvjete i uvjete da ti ljudi kojih nema puno na tim otocima mogu pristojno živjeti i da imaju dobru povezanost sa kopnom, da imaju odvoz smeća, da imaju razvoj Wi-fi mreže da se saniraju njihove vodospreme. Isto tako da se urede javne prometne površine pa i objekti društvene namjene itd. I kao što znate imamo čak i predškolu predškolu na otoku Olibu, a isto tako njegu i pomoć u kući koju nije bilo lako organizirati s obzirom da nema toliko zainteresiranih osoba koje mogu i koje su spremne otići ili žive na otoku. Isto tako, suočavali smo se sa rješavanjem problema prijevoza bolesnih osoba i intervencija kada je to trebalo iako je na mnogim otocima bilo liječnika. Međutim, neke intervencije su morale završavati u zadarskoj bolnici. Kada pogledajte koliko sam grad negdje ulaže oko tri i pol milijuna, 3,7 milijuna kuna godišnje za te potrebe, međutim i županija se isto tako uključila, pa je preko 15 i pol milijuna kuna uloženo u 2021. za 48 projekata. Već sam govorila što to znači vodoopskrba, što to znači vodospreme. Između ostalog bih spomenula da je planirano i započeto investicija od 1,7 milijardi kuna sa Hrvatskim vodama, a odnosi se na vodovodizaciju Dugog otoka, Žverinca, Rave, Vrbinja, Savara, Ista i Molata dok bi Olib, Silba i Premuda trebali dobiti desalinizator. Dakle, to je nešto što je jako važno da bi taj, da bi se svi ti otoci u Zadarskoj županiji mogli razvijati i da bi mogli stvarati preduvjete za i turizam, ali i gospodarske djelatnosti. Ono što me jako smeta to je kada se govori kako se nije dovoljno uložilo u prometnu povezanost, onda ću još jedanput napomenuti da je od 2006. godine do 2021. ono što sam već rekla i u replici preko 32 milijarde kuna uloženo u otoke od čega je skoro 40% smo za prometnu povezanost. Dakle, preko 12,16 milijardi kuna za infrastrukturu. Kada pogledate otoke u Zadarskoj županiji i u Zadru, a i šire jer kao što je i mini9tar Butković, a i prethodni ministri su radili pogotovo ministar Kalmeta onda se može vidjeti da od Austro-ugarske nije bilo uloženo toliko u pristane, u luke kako sjever Hrvatske, tako i znači sjeverni dio a isto tako i naš dio i naše županije, pa onda možemo spomenuti i Zapuntel i Olib i Molat i mnoga mjesta koja su na taj način zapravo i Iž gdje se popravilo, dakle koja su itekako dobro prometno povezano sa brzobrodskim vezama, a isto tako i trajektima. Hvala lijepa. Imamo povredu Poslovnika gospodina Miletića. Samo da vas upozorim treća je povreda ako mislite ustrajati. Izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Kolegice Perić, ma radi javnosti samo jer mislim da ste me vi dobro čuli. Dakle, ja sam pohvalio ono što je dobro od ulaganja do onog što se događa u brodogradilištu Šibenik, baš sam bio jasan. I ako vas tko tu sa ovog mjesta ono što je dobilo pohvale onda sam ja taj po svojoj savjesti. I vrlo sam jasno rekao kolegama, pogledao sam ih i rekao da nisam generalizirao. Ali isto tako ne mogu dopustiti da stavljate u moja usta da sam rekao nešto što nisam rekao. Kaznena prijava je podignuta. Ja se nadam da će na kraju pravda ipak pobijediti. ide po difoltu opomena i na žalost oduzimanje riječi. Gospodin Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Perić ne treba se sekirati. Mi ne živimo za nedostatke ove gospode iz MOST-a, niti nas veseli to što oni uživaju možda u nekakvim svojim pravdama i poštenjima koje ovdje dnevno prolijevaju na sve strane. Pitanje je koliko je tu toga uopće kod njih ima, tako da to na stranu. Što se tiče otoka ovo izvješće vrlo jasno kaže što želimo, što smo radili, gdje vidimo te otoke, što nas očekuje i na taj način želimo raspravljati jer želimo raditi na korist građana pogotovo naših otočana koji imaju tu barijeru, odvojeni smo od kopna i imamo moguće i skuplji život nego što imaju drugi građani na kontinentu. Ali država je tu da tu pomaže i ona to čini i ovi iznosi nisu beznačajni. Ono što želimo jasno reći je da smo već 30 godina u toj priči, 25 godina do godine govorimo o Zakonu o otocima i da je on svoje učinke pokazao i oni nisu za ovakvu vrstu rasprave da se stalno govori negativno, loše kako bi to bila zamjena … …/Upadica Radin:

da se sa takvim insinuacijama zapravo želi staviti mrlja na sve ono što činimo zaista dobro i kvalitetno i onda me to još više smeta kao čovjeka i kao netko tko je cijeli svoj vijek radni radio upravo i u jedinici lokalne samouprave, pa onda znam sa kojim problemima smo se morali nositi, a pogotovo tako kada smo imali i imamo u svom sastavu i otoke o kojima treba dodatno skrbiti. Naši otoci na primjer odavno se zbrinjava otpad na kopnu, dakle ne na otoku, nego se vozi sa otoka na kopno i to je ono što, o čemu treba govoriti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice kroz Program razvoja otoka u razdoblju od 2016.-2022. sklopljena su 324 ugovora sufinancirano je 239 projekata u vrijednosti od 18,61 milijun eura. Za '23.g. za provedbu programa osigurano je iznos od 2,51 milijun eura i to je glavni pokazatelj i vidi se koliko se kroz te programe ulaže sredstava sve više u razvoj otoka. Mi smo svjedoci kako je u mandatu ove Vlade puno toga napravljeno i u lukama i za prometnu povezanost otoka sa kopnom, pa ja vas molim budući živite u gradu Zadru da mi kažete i svima nama i javnosti da li ljudi koji žive na otocima i s kojima ste u kontaktu primjećuju koliko se to kroz zadnje godine ulaže upravo u razvoj otoka …/Upadica Radin: Hvala./… i u sačuvanje njihove izvornosti? Hvala. lijepo. Da, itekako to osjećaju kada pogledate recimo otoke koji su neposredno ispred Zadra Ugljan, Pašman, pa onda dalje Dugi otok najfrekventnija linija između otočna linija je u Hrvatskoj ona između grada Zadra i Prega, dakle to govori da je frekvencija velika kako radne snage, ljudi koji žive na otocima dnevno dakle imaju i brzi brod, imaju trajekt. Osim toga kad pogledate broj turist koji su ljeti tamo sve su to preduvjeti zapravo kako bi se unaprijedio život kako domaćeg domicilnog stanovništva tako i naših gostiju. Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegica Perić. Evoga ja bi se ono referirala malo na otok Ugljan i svi znamo da se na otoku Ugljanu nalazi Psihijatrijska bolnica koja je još osnova 1955.g., ukupna površina bolnice je 84.940 m2 od toga 60.000 spada na površinu uz more. Za sve etaže liječenje može obuhvatiti do 483 ljudi dnevno s kapacitetom od 483 kreveta. Trenutno je u procesu dobivanja suglasnosti svog osnivača Zadarska županije za bavljenje zdravstvenim turizmom na prijedlog Ministarstva zdravstva. Model o kojem sad razmišljaju je partnerski investitor bio bi dužan izraditi nove modele klijentima prodati paket usluga koje uključuje smještaj, hranu i rehabilitaciju dok bi bolnica bila zadužena za pružanje zdravstvenog dijela usluge. Za bolnicu koja godinama muku muči sa nedostatkom financija to bi itekako bila dobra prilika za dodatnu zaradu …/Upadica Radin: Hvala./…

i upravo je mislim da su pri kraju, najprije su se pet paviljona se uredilo jer je trebalo te bolesnike zbrinuti, dakle to je prva cjelovita obnova te bolnice od '55. i negdje je to oko 23 i nešto milijuna kuna i zaista je tu oko 11 milijuna ja mislim da je bespovratno, a ostalo je dio i čak bolnica čak nešto se i kreditno zadužila. Uglavnom time će se postići određena ušteda na električnoj energiji od nekih 700.000 kuna godišnje i to je bio motiv zašto se krenulo u tu obnovu i da se na kraju krajeva poboljšaju uvjeti života i rada.

ja se ne osjećam loše što kolege prozivaju koješta, svatko ima svoje ime i prezime pa vjerujem da će se potruditi da se dozna to ime i prezime i da se kazne počinitelji. Zasigurno ja to ne podržavam niti ću podržavati, isto tako ne čini mi se baš zgodnim da ljudi koji nikad nisu bili na otoku govore o otocima kakvi su i u kom su stanju. Ja sam evo igrom slučaja čovjek koji sam na otoku i živio i radio i pratim razvoj otoka već 30 godina moram priznati da u odnosu na '90.-tu godinu i danas na 2023. to je neusporedivo, znači sve se podiglo. Je li dovoljno sad da se podigne natalitet ili da se poboljša kvaliteta života to je sad drugo pitanje. A nažalost nama ne samo otocima nego i cijeloj Europi prijeti bijela kuga jer to je danas postao stil …/Upadica Radin: Hvala./… života, ali da se u otoke ne ulaže danas to demantiram javno i glasno. Hvala. Hvala lijepo. Da, vi ste to dobro iskusili radeći i živeći tamo u ono doba i u odnosu na ono što je to sada. Daleko od toga da još uvijek ne treba puno toga napraviti, treba, kažemo od vodoopskrbe do odvodnje do raznoraznih benefita koje otok može imati. Ja znam da je jedan moj prijatelj imao problema uopće pristupa svome objektu, a nema tamo ni struje, ni vode, ni ovoga, ni onoga i onda bi neki koji su izvana rekli pa zbog čega bi ti tu sad nešto mijenjao, a kada netko dođe dole onda žele sve benefite kao da je u vlastitom stanu ili kući negdje na kopnu. Dakle, za to i tako treba itekako ulaganja i treba planski to raditi i sistematično. **Radin, Furio Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana kolegice. Dakle, tema vodoopskrba i Iž, kao što sam već rekla između danas me je tokom dana nazvao je jedan gospodin i rekao je da je na otok Iž dakle ne znam dal je riječ o Malom Ižu il Ižu dakle tu ostavljam otvoreno, došla vodoopskrba i da je kao samo će biti ona pipa ona koja je i dalje neće ić. Meni to izgleda dosta dosta nevjerojatno da bi neko vukao cijev vodoopskrbe, a da dalje ne ide razvod na otoku, možda nešto o tome znate, ako ne znate ovo je prilika da, evo i za državnu tajnicu i za sve zajedno da malo vidi taj projekt Iž-a kako ide dalje. Ako je već vodoopskrba došla do otoka ja sumnjam da neće ić dalje po otoku, ali evo ovo je prilika da još jedanput naglasim to i tema koja je izuzetno važna za stanovnike otoka ne samo one koji su povremeno nego oni koji stalno žive na tom otoku, hvala lijepo. **Radin, Hvala. Da, koliko znam, a ne znam točno za Iž do kud je to stiglo, uglavnom ta investicija koja je pokrenuta 2021. od 1,7 milijardi kuna

do kud se došlo točno na Ižu, a trebalo je biti obuhvaćeno evo znači vodoopskrba cjevovodom Dugi otok, Žverina, Crava, Brbinj, Savar i Stimolat, gdje je tu Iž ne znam, ali evo raspitat ćemo se, pa vidjeti u kojoj je fazi i zaista bi to bila, bio za otok Iž bilo Mali, bilo Veli je isto tako važno jednako kao i za sve ove ostale otoke. Hvala, nemate više replika i sad je na redu g. Dretar, izvolite. Hvala poštovani g. predsjedavajući, poštovana gđo. državna tajnice, kolegice i kolege. Evo kad sada već gotovo pa pred kraj ove rasprave čitam cijelo vrijeme malo o svim tim potencijalima i podsjećam još jednom bez obzira na izuzetne turističke potencijale jadranskih otoka i cijele jadranske obale ne smijemo zaboraviti da tamo izvan sezone ljudima moramo i dati da rade i nešto drugo. Podsjećam još jednom da zemlje koje se u formiranju svojih nacionalnih prihoda odnosno BDP-a oslanjaju na turizam nisu razvijene zemlje, nisu napredne zemlje, nego su nažalost gotovo pa zemlje siromaha. Kada sam već ovako svašta recimo okolo gledao sjetio sam se jednog prizora kojeg ponekad možemo vidjeti u poljoprivrednim emisijama kada dođe doba da se strižu ovce onda nepreglednim onim pašnjacima bili oni kraški u slučaju naših otoka ili bili oni lijepi zeleni u slučaju naše Slavonije vjetar valja ogromne bale ovčjeg runa ostriženog koje nikome ne treba. Evo jedan dobar primjer, pa ga molim vas dajte, vidite, povežite mladog čovjeka s nekima nek mu se pomogne. Mladi jedan poduzetnik čovjek se preziva Piskor, počeo je raditi pelete od ovčje vune, evo stvarno moram priznat odlična stvar, odlična stvar, ne znam radi li to neko, ima li neko o tome iskustva, izvanredna stvar, peleti od ovčje vune koriste se u Njemačkoj i za grijanje, ali naravno i kao dohrana biljaka i vrlo su traženi. Taj mladić namjerava pokrenuti prikupljanje ovčje vune u Hrvatskoj, peletiranje i naravno sve što proizvode ima već ugovoren plasman u Njemačkoj. Jel može bit ljepša priča? Ne mo-že. Kaže mladi g. Piskor da će kada počne raditi punim kapacitetom mjesečno moći preuzeti 15 tona vune i odlična je to, stvarno sjajna prilika i za naše otoke, a naravno nemojmo zaboraviti da je takav jedan proizvod istovremeno naravno u potpunosti uklopljen i u zelenu poljoprivredu i ono što što trebamo. Evo pokrenite malo priču, nek nam se čovjek javi, ja ga ovim putem javno pozivam, pa vjerujem da će naći svoje mjesto u ovim mjerama tzv. omotnicama koje slijede. Samo izvješće jest izvješće o provedbi Zakona o otocima i rekli smo i čuli smo ovdje od mnogih kolegica i kolega da je to naravno nabrajanje podataka, da je metodologija ovakva i onakva, sve je to apsolutno okej i naravno dobre stvari uvijek treba podržati i ulagati u otoke jest jednako pravo hrvatskih poreznih obveznika kao što je to i ulagati u Slavoniju, Baranju i Srijem, u sjeverozapadnu Hrvatsku ili u bilo koji kvadratni pedalj hrvatske države. Znamo i sami da imamo dosta problema, vidjeli smo ovdje u izvješću da odlagališta od 2021., govorim o odlagalištima otpada na otocima, kreću u sanaciju, znamo da je to jako bitna stvar, naročito kada dođe turistička sezona, a ona nam je evo već skoro pa počela. Slična je stvar naravno i sa opskrbom ponajviše pitkom vodom za koju još uvijek znamo naravno i pitkom i tehničkom vodom jer znamo još uvijek da na nekim otocima, na nekim mjestima teže dostupnima tijekom turističke sezone ima velikih problema. Problemi su naravno i u dotrajaloj i gotovo nefunkcionalnoj odvodnoj mreži, kanalizaciji i odvodnji gdje isto tako ima puno posla, no pretpostavljam da bi ipak prvo trebalo pokrenuti gospodarske aktivnosti i otvarati nova radna mjesta, a ovo će se sve drugo kroz projekte rješavati. Naravno jedan od najvećih problema koji nam izvire iz ovog izvješća i bode nas u oči jest dostupnost odnosno pristup zdravstvenoj zaštiti na otocima. Znamo i sami stanovništvo naših otoka nažalost postaje sve starije, evo imamo jednu priču ovdje sa otoka Molata. Kaže se ovdje u 60.-tim godinama prošlog stoljeća Molat je imao 3 škole, 150 učenika, 5 učitelja, 4 policajca, 2 poštara, postolara, 2 stolara i matičara, danas od svega imaju tek poštaricu, eto. Molim još jednom da se svi zajedno duboko primimo posla, ne želimo naravno da nam i otoci slijede depopulacijsku, depopulacijski trend koji je nažalost doživjela Slavonija, Baranja i Srijem, hvala.

i g. Omarjeeu iz Europskog parlamenta, predsjedniku Odbora za regionalni razvoj, bio je u Hrvatskoj krajem prošle godine, točnije 6. prosinca, upravo da bi razgovarali o temi otoka jer mi smo jedna od rijetkih europskih zemalja koja uopće ima Zakon o otocima, mislim da je druga Finska. pitanje nije imamo li zakon, pitanje je kako ga provodimo. I mislim da je ovaj vaš primjer Murtera jako dobar, ako ćemo gledati depopulacijske, ako ćemo gledati razvojno, nažalost naši otoci odnosno većina njih nije daleko došla. Pa bih vas molio vašu ocjenu, dali ste je na jednom primjeru, ali općenitu koliko zapravo efikasno i dobro provodimo taj zakon po čemu smo rijetki i zapravo jedinstveni u Europi. **Radin, Furio Da, hvala vam na pitanju. Jasno je naravno da svaka kuna odnosno sada po ovome novome svaki euro koji uložimo u naše otoke bi trebalo utrostručiti ili upeterostručiti ne bi li u budućnosti prvenstveno zadržali postojeće stanovništvo, a ona ga naravno i po mogućnosti povećali. E sad, uvijek ostaje ono najvažnije pitanje kako odnosno koristeći koje instrumente, Pa eto ja nekako se, uvijek, uvijek sam mišljenja da između ostalog povezivanje da ona zelena i modra Hrvatska ne ostanu samo na papiru nego da se tu stvarno nešto počne raditi, da ne vjerujem jednostavno poštovani zastupniče da mi u Hrvatskoj ne možemo sa svim naših hotelskim kućama i svim restoranima izračunati koliko nam treba paradajza, paprike, mrkve, celera, luka, peršina, piceka, pajceka i kokica i da se onda lijepo sjednemo pa da vidimo koliko od toga možemo proizvesti, pa da

Poštovani, Zakon o otocima pa onda i ovo izvješće samo parafrazira ustavne odredbe o interesu za njihovom osobitom zaštitom jer nadležno ministarstvo nije preuzelo obvezu vođenja otočne politike i koordiniranja tijela državne vlasti koji razvojno djeluju na otocima. Zašto je to važno i zašto ovo tvrdim? Još 2016. godine mediji su objavili najavu iz nadležnog ministarstva da će u Zakonu o otocima biti ugrađeni važni dijelovi Rezolucije parlamenta o posebnoj situaciji otoka. Slijedeće 2017. godine tadašnja ministrica je imenovala čak 61 osobu za izradu zakona i za izradu podloga isplatila honorar od preko 100 tisuća kuna vanjskom suradniku. Zakon je donesen koncem 2018., ali nisu ugrađeni važni dijelovi rezolucije kako se najavljivalo. U Članku 5. točka 11. zakona je pojam otoci sa specifičnim položajem, ako sjedište imaju na kopnu ili na drugom otoku umjesto da je primijenjen širi pojam, dakle posebna situacija otoka iz rezolucije kojim bi se obuhvaćao ne samo geografski položaj već i demografske i gospodarske poteškoće otoka. Unija je uspostavila zajedničko razvrstavanje teritorijalnih jedinica za statistiku komisije, a parlament je ovom svojom rezolucijom predložio otočnim članicama posebni tematski pristup bez Eurostata komisije što se zakonom ipak nije slijedilo. U bitnome udaren temelj za bolji pristup prema otocima s poreznom politikom pomoći da ljudi ostanu na otoku kojeg koristi inače Grčka, Italija, Cipar, Malta, Hrvatska nije prihvatila i odlazak naših otočana može se onda lako dovesti u vezu s naoko nepresudnim administrativnim statusom otoka. Uvidom u e-savjetovanje od 2018., dakle 22.6. vidi se nerazložno odbijen komentar Udruge Otočni sabor te nije pokrenut postupak dopune direktive o posebnim porezima kao kompenzacija za prirodne nedostatke i trajne demografske poteškoće. Prema Rezoluciji parlamenta otoci ne moraju biti kategorizirani prema Eurostatu, ali o potrošnji vode na hrvatskim otocima iz Uprave za otoke su se u odgovoru pozvali upravo na izvješće Eurostata, prihvatili vodič o štednji vode temeljen na Eurostatu. Nezadovoljni udruženi otočani pokrenuli su tada postupak izmjene odredbi zakona kod, inicirajući ih kod premijera i kod predsjednika, a u svezi štednje pitke vode, dakle govorim o Članku 33. zakona. I to je rezultiralo donošenjem uredbe o izmjeni Člankom 33. zakona, dakle Narodne novine broj 73/2020. Ova se uredba Ova se uredba navodi kao jednim od glavnih razloga za prihvaćanje nedavnih izmjena zakona, a zapravo se radi samo o kozmetičkoj preradi i ozakonjenju već zaposlenih otočnih koordinatora. Otočnim koordinatorima tada je uvećana plaća za više od 2.000 kuna, ali to nitko nije obrazložio i ne vidi se zapravo što oni rade, to se ne vidi ni iz ovog izvješća. Spomenuta se Rezolucija parlamenta u svojoj preporuci broj 14 poziva na primarno EU zakonodavstvo o podijeljenoj nadležnosti u upravljanju otočnim području. Naime, o prostornom razvoju i nema obvezujuće pravne stečevine EU, vidimo li, vodimo li o tome uopće računa, mislim da baš i ne, a bitno je. Komisija, dakle radna tijela, komisijina radna tijela pripremaju prijedlog za harmoniziranje politika otoka kao najudaljenijih regija što se onda može odnositi i iskoristiti i za naše otoke. Kada komisija započne regulirati unutar područja koje pripada pod podijeljenu nadležnost tada države članice više ne smiju regulirati to područje. Tajništvo za otoke u komisiji radi na bijeloj knjizi o otocima EU i to sukladno odredbama spomenute Rezolucije parlamenta, a mi smo čini se na samom početku. Razmišljamo treba li nam model poticanja razvoja otoka prema učincima cost benefit analize koje su postigli provedeni projekti što zapravo u konačnici ovo izvješće i jeste. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Mirela Ahmetović, završno SDP. Hvala poštovani potpredsjedniče. Završno, kad bih htjela iskoristiti ovu raspravu da istaknem gdje su državna i javna tijela, pa ako hoćete i Vlada RH i to bilo koji saziv da se razumijemo, uopće ne aludiram na ovu sadašnju Vladu, bilo koji saziv, zakazali u zaštiti i razvoju otoka samo na području jedne jedine jedinice lokalne samouprave i to na području moje male Općine Omišalj mogla bih obraditi fijasko i u zaštiti okoliša i u ilegalnom korištenju prostora devastacijom, ako hoćemo i u rudarenju mimo zakonskih okvira, ako hoćemo banaliziranju i ne osiguravanju sigurnosti otočana, ako hoćemo o malverzacijama šumskim zemljištem itd., itd., ali ali neću jer to nije danas predmet rasprave. Predmet rasprave su učinci Zakona o otocima, učinci provedbe Zakona o otocima i o tome baš hoću. govorila sam i u replici i u svojoj raspravi o metodologiji. Ovo izvješće nije isključivo izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima, nije jer se ovdje obuhvaćaju i ulaganja koja uopće nisu niti uvjetovana niti motivirana Zakonom o otocima nego su to redovna ulaganja koje posebna državna ili javna tijela provode na otocima čisto zbog toga što u svojim administrativnim granicama imaju i teritorij otoka i rekla sam vam na egzaktnim primjerima o čemu se tu radi. Netko je tu spomenuo, čini mi se kolega Pavić iz HDZ-a da bez obzira što, sad ću parafrazirati, bez obzira što Ministarstvo obrazovanja nije ništa prema ovom izvješću uložilo u otoke Vlada RH jako brine o tome da se povećava broj djece u školama na otocima. Pa evo ja bih postavila pitanje, a kako to? Što to Vlada RH da u osnovnim ili srednjoj školi na otoku Krku čiji su osnivači odnosno čiji je osnivač Primorsko-goranska županija se poveća broj djece? Ne zna g. Pavić s obzirom da nikad nije obnašao izvršnu vlast, nije biran u izvršnu vlast temeljem glasova građana da o tome brinu isključivo i jedino jedinice lokalne samouprave. I kima kolega Klarić i kimat će svaki gradonačelnik bez obzira u kojoj političkoj opciji bio da su jedinice lokalne samouprave poglavito, pa tek onda županije jedine koje izravnu brinu o ostanku stanovnika na otocima kroz svoje socijalne, kroz svoje obrazovne i sve druge programe iz džepova tih istih otočnih stanovnika. Nikakva Vlada, nikakva država. Ajde povećajte sigurnost na otocima kako možete kroz MUP, povećajte plaće policijskim službenicima da dođu radit na otok da budu policijski službenici na otoku gdje je pritisak ljudi ljeti samo na području Općine Omišalj u jednom danu 13 puta već nego uobičajeni redovni pritisak ljudi. Jel možete to zamisliti, jel možete to zamisliti? Ali ne, vi ne povećavate plaće, vi na taj način ne brinete o sigurnosti nego navodite kako je država uložila u izgradnju rekonstrukciju policijske stanice, a zaboravljate da je to prvo iz eu sredstava, a što je još važnije da su jedinice lokalne samouprave pa i mali Omišalj uložio sredstva u tu istu policijsku stanicu što je obaveza MUP-a čija jeste odnosno čija jeste odnosno u čijem vlasništvu ili upravljanju jeste ta zgrada. Ali svako državno tijelo koje je na otocima, koje funkcionira na otocima traži od tih malih jedinica lokalne samouprave da doprinesu njihovom funkcioniranju iz džepova otočana, po drugi put, prvi put iz državnog proračuna, a drugi put iz lokalnih proračuna. I zbog toga dakle sve što mogu reći je, broj 1 na otoke najviše ulažu i o njihovoj zaštiti i razvoju brinu jedinice lokalne samouprave, da je provedbu lijepih želja iz Zakona o otocima potrebna decentralizacija sredstava, primjerice postotak PDV-a, sredstava iz PDV-a direktno u jedinice lokalne samouprave koje ulažu tamo, da je u ovom izvješću …/Upadica Radin: vrijeme, hvala./… navedeno ulaganje koje se ne tiče Zakona o otocima i jedna rečenica …/Upadica Radin: Hvala, hvala./… činjenica da su veća ulaganja i zbog toga i isključivo zbog toga ćemo podržati ovo izvješće.

Evo završno u ime kluba HDZ-a još jedanput ću ponoviti, sljedeće godine u ovo vrijeme 25 godina je od donošenja Zakona o otocima, prilika ministarstvu da možda možda napravi nekakvu konferenciju ili okrugli stol na tu temu da vidimo da li je ovo što govori oporba ili vlast točno ili nije, da li ono što piše je bilo dobro ili nije, da li je to uspostavilo određene odnose na otocima ili nije, da li je to Općini Omišalj dalo neki razlog da nešto radi ili nije, znači imamo temu ona je otvorena iz tog zakona proizašla je obveza izvješća raspravljamo ga svake godine, mislim da je to dobro da se u Saboru govori o otocima, o tom dijelu kako se ovdje kaže otočne Hrvatske i da ljudi imaju priliku čuti što se tu događa. Tvrdim odgovorno da od prvog dana od '95.g. od formiranja prvog centra za otoke koji je kasnije prerastao u upravu je ova priča dobra. Ona je uspjela zaokružiti nekoliko vidova prometa u smislu da danas imamo 51 pomorsku liniju od toga 24 trajektne, 14 brzobrodskih i 13 brodskih linija. Dovoljno, nedovoljno? Ne znam. Savršeno sigurno nije, ali je optimalno i funkcionira i to država plaća i to ne mali iznos 320 milijuna kuna ili sada nekih 40 milijuna i više eura godišnje da otočani imali otočnu iskaznicu za automobil i za svaku osobu, da bi se umirovljenici, studenti, đaci do svojih središta vozili besplatno, do središta županija, u škole, u srednje škole, na fakultet to netko plaća. To je briga, to je proizašlo iz ovoga. Zakon o otocima je dao mogućnost da 2004. godine uvedemo i brzobrodske linije, da uvedemo besplatan otočni i javni prijevoz, da uvedemo sufinanciranje vodoopskrbe, da uvedemo pomoć poslodavcima, da uvedemo i ovu oznaku hrvatski otočni proizvod i niz drugih malih benefita koji nisu bili direktna pomoć samo tako dana, evo vam pa uzmite nego jednostavno promišljeno da se održi ili zadrži nivo ili kvaliteta života na otocima koja onda treba dati i nekakve demografske rezultate jesu li dobri ili nisu. Ako imamo 246 učenika više nego 2015. godine u 2021. to je za mene ohrabrujući podatak. Imamo i 4000 stanovnika manje u odnosu na 2011. ali to je ukupni pad i od '91. To govore brojke. Kad bi to stavili na nivo RH vjerojatno bi tada rekli da nam je i na nivou države taj pad puno manji nego što nam se desio. To je tri puta manje nego što imamo pad stanovništva od 30 godina na nivou Republike Hrvatske. I zato je optimistično za nas koji živimo na otocima da se to na neki način iskaže, pa i u ovom izvješću. Što se tiče zdravstva, izgradili smo potrebnu infrastrukturu. Potrebno je posebno na malim otocima omogućiti da ti doktori, liječnici imaju određenu nadoknadu da bi to stanovništvo pretežito starije dobi imalo primjerenu zdravstvenu skrb. Nije im lako putovati, nije im lako omogućiti zdravstvenu skrb. Infrastruktura je izgrađena, postoji. 60 dječjih vrtića i gotovo 4000 djece je budućnost na tim otocima. Država i tu radi svoje programe i mnogi će se i u ovoj godini javiti, dograditi se ili izgraditi potpuno novi kapacitet. 109 osnovnih škola i 13 srednjih škola omogućili su nam školovanje na otocima do zadnjeg onog vremena kada odlazite u veću sredinu, u središte županije ili u neki drugi grad, na fakultete kao studenti i to je itekako pomoglo opstanku ili života ili mnogih obitelji na otoku na način da vam je lakše živjeti sa mnogim programima koji su se mogli osmisliti unutar pogotovo srednjih škola. 23 doma za starije i nemoćne osobe. Nekada smo imali samo 4 kad smo došli s pričom. Isto je Zakon o otocima bio vrijedio. Danas smo na 23 i nije dosta. Treba nam i institucionalno zbrinjavanje osoba starije dobi. Za to postoje programi. Vjerojatno će se i u tom segmentu nešto događati u budućem vremenu. Generalno nisu najvažnije brojke da li je to dvije i pol milijarde, da li je to četiri milijarde jer smo gradili Pelješki most. Pokazuju oni odgovorni da razumijemo ljude koji žive dolje, da nam nije stalo do ovih rasprava gdje mi smeta detalj pa mi ne valja ništa na tim otocima, da gledamo sustav i da otočani od toga nešto imamo. Da ih sad odete pitati od njih sto velik broj će bit nezadovoljan, poprilično će bit nezadovoljan sa nečim. Prvo što će vam reći da nismo dobro povezani, ali smo optimalno povezani na najjeftiniji mogući način. Država to plaća, država to plaća i pokušava neke programe koji su na otocima sada proširiti i na čitavu Republiku Hrvatsku. Krenulo se, mislim da će biti i tu uspjeha, ali za to nam treba vremena. Ovaj otok, ovaj zakon je učinio svoje. Treba ga sagledati još jedanput. Mislim da ga treba nastaviti provoditi … …/Upadica Radin: Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Informatika nam traži pet minuta pauze do 16 i 25.